að niðurstaða forsætisnefndar væri að opinbera skyldi þessa greinargerð án takmarkana. Enn þann dag í dag, 1. febrúar 2023, hefur það ekki verið gert og vekur það nokkra furðu. Vekur það einnig furðu mína að ekki sé búið að birta þessa ákvörðun á heimasíðu Alþingis, eins og segir í 6. gr. reglna um störf og starfshætti forsætisnefndar Alþingis þar sem segir að birta skuli ákvarðanir forsætisnefndar á síðunni, en umrædd ákvörðun hefur ekki verið birt. Hvað veldur því, hæstv. forseti, að þessi greinargerð Sigurðar Þórðarsonar, setts ríkisendurskoðanda, hefur ekki verið birt? Nú hefur umræddur

Forseti vill geta þess að eftir að forsætisnefnd gerði grein fyrir því að hún hygðist birta þessa greinargerð komu athugasemdir frá Ríkisendurskoðun og stjórn Lindarhvols

Þrátt fyrir þessar skýringar þá skilst mér að málið sé þannig að mikill meiri hluti forsætisnefndar vilji birta þetta,

Herra forseti. Vegna orða forseta um að eftir að ákvörðun hefur verið tekin í forsætisnefnd hafi borist einhverjar athugasemdir frá Ríkisendurskoðun og Lindarhvoli, stjórn Lindarhvols, þá er þetta ekki einhver ákvörðun forsætisnefndar sem kemur út úr tóminu. Það var búið að senda tvö bréf frá forseta Alþingis, 28. apríl og 4. júní 2021,

aldrei neina skoðun sem mælti gegn því að birta þessa skýrslu bara þá þegar. En allt í lagi, bíðum eftir þessu skjali. Birtum það svo til þess að öll gögn fylgi með. En síðan þá hefur ekkert gerst. Þannig að ég kalla aftur á forseta að fylgja því sem þar var samþykkt, þrátt fyrir að við vitum að

Eins og farið hefur verið yfir hér var það ákvörðun forsætisnefndar í apríl á síðasta ári að birta skýrsluna. Sú ákvörðun var tilkynnt hagaðilum, stjórn Lindarhvols og öðrum og þeim var gefinn tveggja vikna tími, ekki til að taka í einhverja handbremsu heldur bara til að búa sig andlega undir það að þetta skjal myndi birtast. Það var ekki neitt annað sem átti að búa að baki. En svo fann forseti einhverja handbremsu ég hef aldrei skilið nákvæmlega hvaða hagsmunir kalla sérstaklega á að grípa í hana vegna þess að í þessari skýrslu eru upplýsingar sem eiga erindi til almennings. Þetta eru upplýsingar sem varpa ljósi á embættisfærslur hæstv. fjármálaráðherra, mögulega. (Forseti hringir.)

skjal sem unnið hafi verið meðan á málsmeðferð Ríkisendurskoðunar stóð en hafi ekki falið í sér endanlega skýrslu Ríkisendurskoðunar og þar með eigi við ákvæði 15. gr. laga um Ríkisendurskoðun sem felur í sér sérstaka þagnarskyldu. Hins vegar hafa komið fram sjónarmið um að hér sé um að ræða skjal sem eigi fremur heima undir almennum reglum upplýsingalaga. Það er um það sem ágreiningur hefur verið í forsætisnefnd. Þess ber hins vegar að geta að endanleg skýrsla Ríkisendurskoðunar um málefni Lindarhvols kom út, var afhent þinginu og varð opinber í maí 2020. hún þá send til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sem fjallaði töluvert um hana á síðasta kjörtímabili en lauk ekki umfjöllun. Núverandi stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd getur hvenær sem er tekið það mál

Forseti rakti hérna þessi andstæðu sjónarmið sem við erum búin að fá lögfræðiálit á að standast ekki, þ.e. annað álitið stenst ekki, um að þetta séu einhvers konar einkahagsmunir fólks sem ekki megi birta. Staðreyndin er sú að þetta snýst um sölu á eignum sem er þinglýst, aðgengilegt ef fólk fer inn og nær að pikka út alla samningana og gæti tekið þetta saman sjálft. Það er hins vegar rosalega mikil vinna. Það er ekkert þarna sem annars er leynilegt. Það

Virðulegur forseti. Nú stendur til að lengja þingfund til að hægt sé að ræða útlendingamálið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir að við gerum. Við í Pírötum höfum lagt til einfalda lausn sem væri öllum hagaðilum til hagsbóta og það er að kalla málið aftur inn í nefnd til þess að stjórnarliðar geti gert þær breytingar sem þeir hafa boðað að þeir ætli að gera á frumvarpinu.

Þar af leiðandi vil ég aftur fara þess á leit við forseta að hann kalli málið aftur inn til nefndar til umfjöllunar. Og sömuleiðis, vegna þess að ég sé hérna hæstv. mennta- og barnamálaráðherra, vil ég endurtaka ósk okkar sem ég veit að hefur verið komið áleiðis til hans, verði ekki orðið að ósk okkar um að kalla málið aftur til nefndar, að hann verði viðstaddur umræðuna hér til að ræða réttindi barna á flótta í þessari umræðu.

hefur hluti stjórnarliða talað bæði hér í pontu og í fjölmiðlum um það að bregðast þurfi við athugasemdum, t.d. skýrslu Rauða krossins um stöðu fólksins sem er innlyksa í landinu vegna þess að það er búið að synja því um umsókn um alþjóðlega vernd en það er ekki hægt að vísa því til neins annars lands. Það fólk lifir í mjög óþægilegu limbói. Við þessu vilja sumir stjórnarliðar í orði kveðnu bregðast með nokkrum breytingum á milli 2. og 3. umr. en til þess að við getum átt efnislega umræðu hér í 2. umr. þá hljótum við að eiga heimtingu á að sjá á spilin, sjá hvað felst í þessum tillögum. Ef þær eru þá yfir höfuð eitthvað sem stjórnarliðar geta náð saman um er eðlilegt að mæta með þær í

Í umræðunum hér sem hafa verið að fara fram og í mínum ræðum hef ég ítrekað kallað eftir því að við getum átt samtal hérna um þetta frumvarp. Við höfum verið að biðja um það að þingmenn meiri hlutans útskýri fyrir okkur hvers vegna þau telji þetta í lagi sem við erum að lýsa hérna. Það að lengja þingfund til þess að ræða þetta mál þýðir það að við erum að fara að ræða þetta eftir klukkan átta í kvöld, líklega fram á nótt. Annars vegar þýðir það að mér finnst líklegt að margir þingmenn muni annaðhvort ekki hafa tök eða vilja til að taka þátt í þeirri umræðu. Mér þykir það mjög miður. Markmið mitt með þeirri umræðu sem á sér stað hér er að ræða frumvarpið vegna þess að ég mun ekki sofa rótt yfir því að þessi lög verði samþykkt nema ég viti með fullri vissu að fólk geri sér grein fyrir því hvað það er að samþykkja því að ég efast í alvörunni um það.

Herra forseti. Ég tek undir orð hv. þm. Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur varðandi það að við gerum hlé á umræðu um útlendingamál að sinni og fáum málið aftur inn til nefndar. Það höfum við gert nú þegar einu sinni eftir að málið var tekið út. Það er alvanalegt að það sé brugðið á það ráð þegar mál eru í svona hnút, sérstaklega þegar stjórnarliðar sjálfir eru að kalla eftir frekari umræðu inni í nefndinni. Það kom fram nánast í byrjun ræðu hv. flutningsmanns nefndarálits að málið hefði þegar verið kallað inn til milli 2. og 3. umr., um leið og við byrjuðum að ræða þetta hérna í 2. umr. eftir heila viku af umræðu hafa stjórnarliðar ekki fengist til að greina okkur frá því hvað það er sem þau hafa hugsað sér að skoða eða breyta hringir.) Þau vilja ekki upplýsa þingið um það hvaða breytingum þetta frumvarp kemur til með að taka í nefndinni.

og tilefnið er mjög skýrt. Það hafa komið fram fullyrðingar frá meiri hlutanum sjálfum um að hann telji þörf á að gera breytingar á þessu frumvarpi. Ég get ekki séð hvernig hægt er að færa rök fyrir því að málið eigi ekki að fara inn í nefnd. Það er það sem við erum að fara fram á. Við erum ekki að fara fram á það að fá að vera hérna fram eftir nóttu og tala við okkur sjálf. Við viljum fá að tala við meiri hlutann um þetta frumvarp. Við viljum að hér eigi sér stað raunverulegt lýðræðislegt samtal eða málið fari aftur inn í nefnd og það verði lagað og við getum haldið umræðunni áfram eftir það. Þetta eru eðlilegar kröfur. Það er ekkert óeðlilegt við þessar kröfur. Það er ekki hægt að hrópa hérna málþóf þegar við fáum ekki einu sinni svör, það er engin umræða að eiga sér stað hérna, þingfundur lengdur fram eftir nóttu til þess að reyna að fá okkur til að hætta. Það er bara verið að reyna að troða þessu máli í gegn án nokkurrar umræðu. Það er alveg ljóst af þessum vinnubrögðum. Það er ólýðræðislegt, ekki það sem við erum að gera. Það á að senda þetta mál strax aftur inn í nefnd samkvæmt beiðni hv. þm. Jódísar Skúladóttur sem óskaði eftir því strax í upphafi umræðunnar að það færi aftur inn í nefnd.

Virðulegi forseti. Þeir þingmenn sem hafa hlustað á umræður okkar hafa kannski tekið eftir því að við höfum bent á að það eru mörg atriði í þessu frumvarpi sem stangast mögulega á við stjórnarskrá og mannréttindasáttmála og ýmislegt annað. Og það eru ekki bara við Píratar sem bendum á þetta heldur fjölmargir umsagnaraðilar.

Það var á tímum heimsfaraldurs þegar verið var að samþykkja frumvarp um flug þar sem átti allt í einu að banna að íslenskir ríkisborgarar væru teknir um borð. Þetta er fordæmi

dæmið um loftferðir hefur verið nefnt, og ástæðurnar eru auðvitað ærnar. Við erum með umsagnir frá Amnesty International, Rauða krossinum á Íslandi, Kvenréttindafélagi Íslands,

og ýmislegt fleira. Það er fullt tilefni til þess að kalla málið inn í nefndina til að bregðast við þessum umsögnum. Það hefur ekki verið gert

að frumvarp um breytingar á lögum um útlendinga kom hér fyrir þingið síðasta vor. Það var samið um það, svo að hægt yrði að ljúka þingstörfum, að það færi á dagskrá hér með haustinu.

var samið um það að málið kæmi aftur til umræðu í nefndavikunni í upphafi árs. Á sama tíma lá það ljóst fyrir að við höfum sagt að það væri eðlilegt að mál eins og þetta þetta gæti komið inn á milli 2. og 3. umr. og við höfum boðað framhaldsnefndarálit þar sem við munum m.a. bregðast við þeim gestakomum og þeim ábendingum sem upp komu í nefndavikunni. Þetta er mjög skýrt og það er ekkert því til fyrirstöðu að við klárum 2. umr. svo við getum einhent okkur í það að taka málið aftur inn á milli 2. og 3. umr. og bregðast við því sem fram hefur komið síðan þá. Þá getum við vonandi farið að klára þetta mál fljótlega svo við getum farið að snúa okkur að enn mikilvægari málum er varða umræðu um útlendinga.

En ég man ekki eftir mörgum dæmum þess að áður en umfjöllun fyrir 2. umr. í nefnd var lokið, eins og upplýsist hér hjá hjá hv. þm. Bryndísi Haraldsdóttur, að strax á þeim tímapunkti hafi verið talað um að ágallar á afgreiðslu meiri hlutans hafi verið það veigamiklir að það þyrfti strax þá að ákveða að taka málið inn.

Þau skiluðu því ekki tilbúnu til 2. umr. (Forseti hringir.) Það á að senda það heim aftur, láta þau klára vinnuna. Svo geta þau komið með nefndarálit og breytingartillögur sem við getum rætt á efnislegum grunni.

Hluti stjórnarliða segir að það þurfi að gera breytingartillögur. Við treystum ykkur ekki til þess að taka þetta mál eftir 2. umr. og gera nægilega góðar breytingar á málinu til þess að það uppfylli mannréttindasjónarmið.

og því ekki leið til þess að koma öllum sjónarmiðum á framfæri. En mig langaði að bregðast við orðum hv. þm. Bryndísar Haraldsdóttur sem segist vera tilbúin að vera hér á kvöldfundum og næturfundum og lengdum fundum og ýmislegt annað; hvernig væri þá að hv. þingmenn tækju þátt í umræðunni, væru hér í þingsal en væru ekki bara einhvers staðar úti í bæ að taka Instagram-myndir af sjálfum sér og öðrum? Hvernig væri það að hér væri lýðræðisleg, efnisleg umræða? Nei, þið eruð meira að segja hrædd við það. Vertu þá hérna með okkur hæstv. ráðherra, eins og við höfum beðið um aðrir kollegar þínir séu, ef þú ætlar að vera á lengdum fundum. Komdu hérna inn, endilega. Vertu með. Við skulum hlusta á þín rök rétt eins og við viljum hlusta á rök annarra ráðherra.

Hvað veldur fyrirstöðunni að upplýsa minni hlutann um þær breytingar sem þið hafið nú þegar tekið ákvörðun um að gera á málinu? Það er búið að upplýsa um einhverjar mögulegar breytingar, bæði hér í þingsal og í fjölmiðlum, en einhverra hluta vegna þá neitið þið ítrekað að svara spurningum okkar í minni hlutanum, hér í þingsal á hinum lýðræðislega vettvangi, fyrir allra augum, um hvaða breytingar það eru sem þið ætlið að gera á málinu. Hvaða umsagnir, hvaða nýju upplýsingar hafa komið eftir að málið var tekið út úr nefndinni? Við vorum með þessar upplýsingar áður, allar umsagnir. (Forseti hringir.) Hverju ætlið þið að breyta? Það er fullkomlega eðlilegt að spyrja þessarar spurningar hringir.) umræðan er í gangi. Óttist þið afleiðingarnar þegar við sjáum að breytingarnar eru engar?

og sömuleiðis hefur verulega verið komið til móts við sjónarmið minni hlutans um að fresta umræðu og bíða og sjá til o.s.frv. Það er ekki bara á þessu þingi heldur líka á fyrri þingum þar sem málið hefur strandað ítrekað, efnislega sama mál, vegna þess að minni hlutinn hefur ekki getað þolað það fyrir sitt leyti, þrátt fyrir að vera einmitt hér í minni hluta á þinginu alltaf að slá um sig með lýðræðishugtökum, að Alþingi leyfði meirihlutavilja þingsins að koma fram. Þetta sama fólk telur sig þess umkomið að skipa fólki að koma í umræðuna hér á þingi eins og það eigi að lúta fyrirmælum Pírata eða annarra þingflokka um það hvort það tekur þátt í umræðunni. Mér er gjörsamlega misboðið hvernig þeir sem eru ekki í neinu öðru en margra daga málþófi í þinginu þykjast geta talað til annarra þingmanna um það hvernig þingstörfin eigi að fara fram.

Samkvæmt frumvarpinu er áformað að leggja skyldu á söluaðila eldsneytis, að þeir viðhaldi jarðefnaeldsneytisbirgðum sem jafngildi notkun til 90 daga. Líkt og við höfum orðið óþægilega vör við síðustu misseri skipast veður skjótt í lofti. Eldgos, heimsfaraldur og stríð geta valdið aðstæðum þar sem lífsnauðsynlegar vörur verða af skornum skammti en nægt framboð er forsenda öryggis á fjöldamörgum sviðum og gæti fljótt stefnt í óefni í samfélaginu ef skortur yrði á jarðefnaeldsneyti. Markmið okkar til framtíðar er auðvitað að verða óháð jarðefnaeldsneyti hér á landi en enn er nokkuð í það að þeim markmiðum verði náð. Þar til orkuskiptum hefur verið náð þurfum við að hafa tiltækar olíubirgðir hér á landi. En einmitt í þessu samhengi langar mig að minnast hér á mikilvægi þess að landið sé allt tengt, að við þessa vinnu sem og annað, þegar hugað er að neyðarbirgðum, verði skoðað hvort ekki sé þörf á að koma upp birgðastöð á fleiri stöðum á landinu. Við vitum aldrei hvaða aðstæður geta skapast, hvort sem er hér á landi eða í heiminum öllum, og því mikilvægt að við séum ekki með öll eggin í sömu körfu. Hér er ég ekki síst að horfa til flugvélaeldsneytis. Við þurfum að vera við því búin að þannig aðstæður skapist hér á suðvesturhorninu að flugvellir lokist. Eldgos á Reykjanesi og óveður undanfarnar vikur eru ágætisáminning fyrir okkur um það.

Forseti. Í frétt á vefmiðlinum mbl.is í gær sagði, með leyfi forseta: „Á Íslandi er einangrunarvist í gæsluvarðhaldi beitt óhóflega og ítrekað brotið gegn alþjóðlegu banni gegn pyndingum og annarri ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Einangrunarvist í gæsluvarðhaldi er til að mynda beitt gegn börnum og einstaklingum með fötlun og geðraskanir hér á landi en það ætti ekki að líðast. Með óhóflegri beitingu einangrunarvistar brjóta Íslendingar m.a. gegn samningi Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu með alvarlegum afleiðingum fyrir sakborninga og rétt þeirra til sanngjarnra réttarhalda. Þetta eru niðurstöður nýrrar skýrslu Amnesty International, „Waking up to nothing: Í henni er skorað á íslensk stjórnvöld, sem nú gegna formennsku í Evrópuráðinu, að skuldbinda sig til að koma á mikilvægum og tafarlausum umbótum þannig að einangrunarvist verði aldrei beitt í þágu rannsóknarhagsmuna.“

14 árum síðar. Forseti. Íslensk stjórnvöld hafa um árabil verið meðvituð um óhóflega beitingu einangrunarvistar hér á landi og skaðsemi hennar. Þrátt fyrir það hafa að meðaltali rúmlega 80 einstaklingar verið læstir einir inni í klefum sínum, 22 klukkustundir á sólarhring, á ári hverju á árunum 2012–2021, þar á meðal börn og einstaklingar með þroskahömlun. Einu svörin sem stjórnvöld gefa eru þau að lögin séu í endurskoðun. Ljóst má vera að hér er um framkvæmd að ræða. Hvet ég stjórnvöld til að fara ofan í saumana á því hvers vegna framkvæmdin er með þessum hætti hér á landi í algeru trássi við það sem gengur og gerist í öðrum ríkjum og hætta hið snarasta þeim mannréttindabrotum sem bent hefur verið á. Virðulegi forseti. Í desember bárust fréttir af því að kjarasamningar hefðu náðst við meiri hluta launafólks á almennum vinnumarkaði. Við höfðum ríka ástæðu til að ætla að nú tækist með samstilltu átaki að ná skynsamlegri lendingu á vinnumarkaðnum í heild og þannig vinna okkur hægt en örugglega í átt að því að ná niður verðbólgu og vöxtum. Heildarhagsmunir voru í forgangi, hagsmunir sem skipta máli við að reka hér samfélag á skynsamlegan og heilbrigðan hátt. Það urðu því mikil vonbrigði að ekki tókust samningar á milli Samtaka atvinnulífsins og Eflingar. Þar með sátu liðlega 20.000 félagsmenn Eflingar eftir og þeir hafa ekki notið kjarabóta til jafns við aðra á almennum vinnumarkaði, kjarabóta sem félagsmenn þurfa á að halda. Maður leiðir hugann óhjákvæmilega að því hvort það hafi verið raunverulegur vilji forystu Eflingar að ná samningum fyrir sitt fólk. Ég get ekki betur séð en að hugmyndafræðin snúist um átök átakanna vegna. Einföld og úrelt mynd er dregin upp varðandi samband og samskipti launafólks og atvinnurekenda. Ég leyfi mér að fullyrða að sú orðræða sem Efling hefur uppi varðandi það samband sé í hrópandi andstöðu við raunveruleikann nema í algerum undantekningartilfellum, enda hafa kannanir sýnt að flest fólk ber mikið traust til sinna vinnuveitenda og nýir kjarasamningar í vetur voru alls staðar samþykktir með yfirgnæfandi meiri hluta atkvæða. Sú kjaradeila sem við stöndum frammi fyrir snýst um heildarsamhengi hlutanna. Sú hugmyndafræði sem Efling beitir hér er úrelt og snýst um átök átakanna vegna. Þegar farið er af stað með það að leiðarljósi er ekki von á góðri niðurstöðu.

forseti. Undanfarið hef ég verið að benda á hvernig einstaklingar og sveitarfélög koma í veg fyrir uppbyggingu mikilvægra innviða. Það er að verða sérstakt vandamál á Íslandi hvernig komið er í veg fyrir uppbyggingu á samgöngum og flutning á raforku. Á toppi umræðunnar er Alþingi sem kemur sér ekki saman um nokkurn skapaðan hlut og virðist alveg úrræðalaust þegar kemur að því að taka mikilvægar ákvarðanir. Ég er sannfærður um að við erum að reima á okkur krummafót í orkuskiptum með algjöru aðgerðaleysi. Þingmenn hafa lítinn áhuga á atvinnulífinu og ef einhver umræða er um atvinnulíf þá er það helst gert með því að bregða fæti fyrir verðmætasköpun í þessu landi.

Þessu til viðbótar er engin varavatnsleiðsla til Eyja og það tæki ár, jafnvel mörg ár, að fá nýja leiðslu ef þessi eina bilaði af einhverjum ástæðum. Þá gæti þurft að flytja alla Eyjamenn brott öðru sinni frá árinu 1973.

Sjálfstæðisflokkurinn sem vill fyrst útlendingamálin, svo orkumálin. Mjög greinilegt, sést hérna á dagskrá þingsins, mjög flókið. En mig langar aðeins að tala um heilbrigðiskerfið. Signý Hjartardóttir og sonur hennar, sem er heróín- og morfínfíkill í leit að

Bráðamóttakan vísar á bráðageðdeildina. Bráðageðdeildin vísar á heilsugæsluna, þar færðu ekki tíma, þá ferðu á vaktina og situr þar í tvo tíma, en þar má ekki skrifa upp á róandi.“ Þetta er saga heilbrigðiskerfisins eins og hún birtist þeim sem eru að reyna að nota það.

sem hjálpaði Signýju og kom syni hennar fram fyrir fimm mánaða biðlista á Vogi sem er frábært fyrir Signýju og son hennar,

Hérna er heilbrigðisráðherra ekki lengur, hann er farinn, þannig að vonandi er hann að laga þetta, en ég veit ekki hvernig, því að við höfum ekki heyrt nein áform um neitt slíkt.

dálítið góðri og mikilvægri niðurstöðu, varðandi líffræðilega fjölbreytni. Það náðist að semja um markmið fyrir heiminn, að friðlýsa 30% af landsvæði og 30% af hafsvæði til að standa vörð um um fjölbreytni líffræðinnar á þeim svæðum. Þessu markmiði á að ná árið 2030. Ef við horfum á Ísland þá erum við komin nálægt þessu á landi, þökk sé því að eiga mjög stóra þjóðgarða. Ég held við séum á milli 25 og 30% þar. En við eigum afskaplega langt í land á hafi.

Þetta var gagnrýnt í aðsendri grein í Fréttablaðinu í gær. Hörður Sigurbjarnarson, sem stofnaði hvalaskoðunarfyrirtækið Norðursiglingu á Húsavík, benti á að hér væru Íslendingar miklir eftirbátar. Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, svarar þessu í Fréttablaðinu í dag og segir að Ísland komi vel út í þessum málum samanborið við mörg lönd

Hún hefur áður gefið út slíkar skýrslur og hefur fengið Orkustofnun til að reikna út kostnað á ársgrundvelli við raforkunotkun og húshitun á sambærilegum fasteignum víða um land. Það er fátt í þessari skýrslu sem kemur á óvart eða hefur verið dulið varðandi það hvað kostnaðurinn er mismunandi eftir landsvæðum og það er margt sem skýrir þann mismun. Þegar rýnt er í húshitunarkostnað er munurinn á milli svæða sem fyrr mun meiri en á raforkuverði. Hann er mikill, miklu meiri en ásættanlegt er. Munurinn á lægsta og hæsta mögulega húshitunarkostnaði er þrefaldur. Þó hefur þessi munur dregist saman, m.a. vegna hækkunar niðurgreiðslna á dreifikostnaði, aukinnar samkeppni á raforkusölumarkaði og húshitunarkostnaður

Gamansagan af Vestfirðingnum, sem var nýfluttur suður og greiddi glaður hitaveitureikninginn fyrir allan stigaganginn, á mögulega enn við. Virðulegi forseti. Við tölum oft um að þeir sem nýti auðlindir sjávar eigi að greiða fyrir það með arði.

Í tillögum starfshóps um raforkumál á Vestfjörðum kom fram að mikilvægt væri að kanna sérstaklega möguleika á aukinni jarðhitanýtingu til húshitunar í fjórðungnum. Því þarf að hraða.

og mörgum okkur þingmönnum var boðið að sækja þau heim, þau héldu lítið kaffisamsæti í tilefni af hálfrar aldar afmæli sínu í gær í Oddfellow-húsinu.

það er í rauninni þyngra en tárum taki hversu alvarlegt ástandið er í samfélaginu í dag. Samhjálp er að hjálpa hundruð einstaklinga til betra lífs eins og margir aðrir sem eru að taka utan um þennan veika þjóðfélagshóp.

Þessir einstaklingar, margir hverjir, fá ekki lengri eftirmeðferð en einhverjar vikur. Þeir eru varla búnir að átta sig á því hversu veikir þeir eru þegar þeir eru komnir út í samfélagið á ný

bara orðið orðlaus. Ég verð það ekki oft. En staðreyndin er nákvæmlega þessi. Fordómarnir eru slíkir að jafnvel á bráðamóttökunni, jafnvel þar sem heilbrigðisstarfsfólk er að vinna með þessa veiku einstaklinga, er kíkt á kennitöluna og sagt: Já, einmitt, þú ert einn af þeim. Þú ert einn af þessum. Þú átt ekki heima hér. Farðu og gerðu eitthvað annað.

forseti. Undanfarið höfum við lesið um raunir örvilnaðrar móður í baráttu sinni við kerfið. Móðirin fæddi son með tvíklofna vör og góm sem sérfræðingar telja sérstaklega erfitt tilfelli. Kerfið segir hún að sé bæði óskilvirkt og þunglamalegt. Núna fyrir helgina fékk sonur hennar, sem er á fjórtánda ári, bréf frá Sjúkratryggingum Íslands þess efnis að stofnunin taki ekki þátt í frekari niðurgreiðslu vegna tannréttinga nema hann fari í enn eitt endurmatið hjá tannlæknadeild Háskóla Íslands. Mál þeirra er því í biðstöðu á meðan. Það er ekkert smáræði sem lagt er á þennan dreng og móður hans. Hann er búinn að vera reglulegur gestur hjá læknum frá því að hann var fimm ára gamall og þetta hamlar honum í daglegu lífi. Hann getur ekki stundað fótbolta eins og hann langar til þar sem hann má ekki fá högg í andlitið. Móðir hans lýsir samskiptum, fyrst við Fæðingarorlofssjóð, síðan Tryggingastofnun og nú síðast Sjúkratryggingar Íslands. Með reglugerðarbreytingu frá árinu 2019 var drengnum gert að gangast undir mat hjá tannlæknadeild Háskólans en þar er hann einhverra hluta vegna boðaður ítrekað í viðtal, að öðrum kosti falli niðurgreiðsla niður. Þetta setur alla á bið sem að málinu koma,

Það er alveg ljóst að þetta er áskorun fyrir innlenda verslun í heild sinni, hún er að keppa við verslun á miklu stærri markaði. En við sjáum það líka að það hafa mörg jákvæð skref verið stigin til handa neytendum. Við getum nefnt tollasamninginn, fríverslunarsamninginn, niðurfellingu tolla og vörugjalda og svo mætti lengi telja. Ég held að við þurfum áfram að vinna í þá átt að tala fyrir tvíhliða tollasamningum. Við sjáum það líka þegar við rýnum í þessar tölur og það er sérstaklega áhugavert — ég hvet þingmenn til þess að rýna skýrslu frá McKinsey frá árinu 2012 sem fjallar um stöðu innlendrar verslunar og þær áskoranir sem fram undan eru. Þar er rými til að hagræða, ná niður fermetrafjölda í verslun og ná upp raunverulegri stærðarhagkvæmni svo að innlend verslun verði samkeppnishæf við þá erlendu.

Virðulegi forseti. Árið gekk í garð með verðbólgu og vetrarhörkum. Matarinnkaupin eru dýrari, bensínið dýrara og fasteignalánin eru að hækka. Veðrið er á sama tíma þannig að Veðurstofan dælir út gulum, appelsínugulum og rauðum viðvörunum. Fólk veit að það er vissara að hlusta á ráðgjöf veðurfræðinganna, þeir hafa jú þekkinguna.

Þetta er söguskýringin þrátt fyrir að allir og amma þeirra hafi bent á að það væri ekki heimsins besta hugmynd að senda Bjarna út með bensínbrúsa til að vökva verðbólgubálið. Gjaldahækkanir í boði ríkisstjórnarinnar eru núna stór þáttur í því að verðbólgan er að hækka aftur. Það er ekki hægt að breyta veðrinu í vetur en ríkisstjórnin getur haft áhrif á það hvernig verðbólgan þróast. Ríkisstjórnin rekur landið með 119 milljarða halla en talar um að það sé almenningur sem eyði of miklu, fari illa með sína fjármuni.

og á þau ráð var ekki hlustað. Það var reyndar heldur ekki hlustað á BHM, Samtök atvinnulífsins eða ASÍ, eða okkur inni í þingsal. Það voru rauðar viðvaranir um áhrif þessara gjaldahækkana á verðbólguna og heimilin í landinu. Verðbólguhækkunin í janúar er ekki er ekki óvænt óveður. Hún lá í kortunum, sást í kortunum og er í boði ríkisstjórnarinnar. Verkefni ríkisstjórnarinnar er að berjast gegn verðbólgu en formaður efnahags- og viðskiptanefndar minnti mig á einhvern í fréttunum í gær. Þarna held ég að hafi birst sama týpa og Indriði í Fóstbræðrum sem bandar yfirleitt frá sér verkefnum með spurningunni: Og hver á að gera það? Á ég að gera það?

Það vantaði að manna vaktir og þau sem voru á vakt áttu ekki bara að vinna og hlaupa helmingi hraðar heldur allt að þrisvar sinnum hraðar. Þessi vinnubrögð verða til þess að veikt og slasað fólk verður fyrir óbætanlegum skaða, jafnvel ótímabærum dauða. Ekki koma á bráðamóttökuna, var sagt, heldur fara á heilsugæsluna.

sprengjuárásir Ísraels í hefndarskyni og hryðjuverkaárás nálægt samkunduhúsi í ísraelska landnemahverfinu í austurhluta Jerúsalem sem þeir lögðu undir sig árið 1962. Á tveimur sólarhringum létust níu Palestínumenn og sjö Ísraelar. Átök milli Ísraels og Palestínu eru því miður komin á sitt versta stig. Stigmögnun ofbeldis og árásir eiga ekki að koma neinum á óvart. Í margar vikur hefur vaxandi og harðara ofbeldi á svæðinu verið áhyggjuefni. Síðustu 12 mánuðir hafa verið þeir banvænustu fyrir Palestínumenn á hernumdum Vesturbakkanum síðan frá lokum seinni „intifada“ árið 2005 og allt þetta áður en hægri sinnaðasta bandalagið í sögu landsins komst til valda í Ísrael sem gaf t.d. öfgahægrisinnuðum embættismanni sem er félagi í bönnuðum stjórnmálaflokki vegna hatursorðræðu og öfgahyggju gagnvart Palestínuaröbum, yfirráð yfir öryggismálum Ísraels. Alþjóðasamfélagið kallar nú sem áður eftir ró á svæðinu en dapurlega staðreyndin er sú að möguleikinn á lífvænlegri Palestínu er því miður að hverfa hratt vegna vanhæfni til að skapa traust milli deiluaðila og vanhæfni til að stöðva ofbeldisfulla nýlenduhyggju Ísraelsmanna á Vesturbakkanum.

Virðulegi forseti. Í rúm tvö ár hafa íbúar á Seyðisfirði árangurslaust leitað eftir samstarfi við sveitarfélagið vegna andstöðu meiri hluta íbúa við áform um sjókvíaeldi í firðinum. VÁ! – félag um vernd fjarðar hefur reynt að halda hagsmunum íbúa og lýðræðislegu samtali við stjórnvöld á lofti. Í umræðunni í kringum sjókvíaeldi í Seyðisfirði hefur ítrekað verið bent á staðreyndir sem snúa að plássleysi í firðinum. Nú hafa svæðisráð og Skipulagsstofnun skilað af sér tillögu að framtíðarstrandsvæðaskipulagi Austfjarða til hæstv. innviðaráðherra Sigurðar Inga Jóhannssonar. Í fyrirliggjandi tillögu eru þrjú nýtingarsvæði innan helgunarsvæðis sæstrengja í Seyðisfirði, m.a. Farice-1 strengsins, og benda gögn til þess að útreikningar Skipulagsstofnunar um nálægð við helgunarsvæði byggi hreinlega á rangri mælieiningu, landmílu en ekki sjómílu. Einnig hefur verið bent á að eldiskvíar séu settar á snjóflóðahættusvæði sem hefur verið skilgreint af Veðurstofunni. Þetta stenst auðvitað enga skoðun. Íbúar hafa beitt sér af þunga fyrir því að fallið sé frá þessum áformum en sú umræða hefur mátt sín lítils. Veigamikil rök í allri umræðu um sjálfstæði sveitarfélaga lúta að staðbundinni þekkingu. En hvers virði er þekking heimamanna þegar erlendir fjárfestar banka upp á? Það verður ekki sagt annað en að sveitarfélög í landinu hafi nýtt einmitt hafi nýtt einmitt þetta sjálfræði til að ganga erinda fyrirtækjanna gegn vilja íbúa. Seyðfirðingar hafa um áratugaskeið unnið í ákveðna átt að uppbyggingu menntunar, menningar og ferðaþjónustu en sú uppbygging virðist vera í trássi við hið almenna uppbyggingarviðhorf sem einkennir svo mjög ákvarðanatöku á sveitarstjórnarstiginu. Ég hvet hæstv. innviðaráðherra til að hlusta á vilja íbúa og standa með þeim í þessu máli.

mikið til í því þótt bæta megi við að fylgitungl verðbólgunnar á Íslandi, sem er miklu hærra vaxtastig en í nágrannalöndunum, er einnig skæður óvinur. Maður myndi ætla að það væri lágmarkskrafa ríkisstjórnar að berjast gegn þessum mikla óvini með öllum tiltækum ráðum en það er því miður ekki svo. Það er óumdeilt að ríkisstjórnin ber beina ábyrgð á hluta þeirra hækkana sem við sjáum nú. Ekki einu sinni ríflegar janúarútsölur ná að vega upp gjaldahækkanir ríkisstjórnarflokkanna, að ótöldum þeim áhrifum sem þetta ömurlega fordæmi hefur á aðra sem geta hækkað verð og álögur á almenning. Hitt er verra að eitt helsta einkenni stjórnarsamstarfsins, hinn sífelldi og alltumlykjandi ábyrgðarflótti, ræður líka för í baráttunni gegn óvininum mikla. Hæstv. forsætisráðherra sagði orðrétt í gær, með leyfi forseta:

Ábyrgðin er sem sagt Seðlabankans. Hann ber höfuðábyrgð, sagði forsætisráðherra þegar bent er á að ríkisstjórnin þurfi að róa í sömu átt. Reyndar hefur seðlabankastjóri sagst hafa þungar áhyggjur af sívaxandi útgjöldum ríkissjóðs og bent á að ríkisstjórnin sé að gera verk bankans erfiðara. En er nema von að verðbólga hækki á Íslandi á sama tíma og hún er á niðurleið á evrusvæðinu þegar sjálfur forsætisráðherrann er ekki betur áttaður á hlutverki ríkisvaldsins í þessari baráttu? En Seðlabankinn sat svo sem ekki lengi einn með alla ábyrgðina í fanginu. Í kvöldfréttum Stöðvar 2 í gær sagði formaður efnahags- og viðskiptanefndar, hv. þm. Guðrún Hafsteinsdóttir, um verðbólguna að þótt sárt væri vissulega að segja það þá væri það nú samt svo að almenningur væri að eyða of miklu. Taumlaus og stjórnlaus útgjaldaaukning og gjaldahækkanir ríkisstjórnarinnar hafa sem sagt ekkert vægi. Þetta er á ábyrgð Seðlabankans og almennings í landinu.

og þá hæstv. ráðherra sem við höfum óskað eftir að taki þátt í efnislegum umræðum, að þeir láti lýðræðið og þinglega meðferð ganga áfram og taki þátt í þessum umræðum í stað þess að fara út í bæ og gera eitthvað allt annað. Hér eiga þeir að vera, hér eiga þeir að vera að vinna og við viljum bara endilega sjá þá, herra forseti.

Mig langar því að nota orð prestsins Martins Niemöllers sem ramma í kringum uppflettingu í sögu Alþingis

Þann 27. apríl 1941 voru þrír starfsmenn Þjóðviljans, þar á meðal afi minn, Einar Olgeirsson, sem þá var þingmaður Kommúnistaflokksins, handteknir af Bretum og færðir úr landi af bresku herliði. Alþingi kom reyndar saman daginn eftir og mótmælti en ríkisstjórnin sat aðgerðalaus og þingmaðurinn og hinir tveir aðilarnir sátu mánuðum saman í Brixton-fangelsinu í Bretlandi. Martin Niemöller hélt áfram: „Síðan sóttu þeir gyðingana. Ég sagði ekkert af því að ég var ekki gyðingur.“ Með fyrirmælum um útlendingaeftirlit sem út komu haustið 1937 lokuðu íslensk stjórnvöld landinu svo að hingað kæmust aðeins þeir sem hefðu gilt vegabréf. Með þessum fyrirmælum frá 1937 hafði Hermann Jónasson, forsætis- og dómsmálaráðherra, öll ráð í hendi sér varðandi innflutning gyðingaflóttamanna. Samkvæmt bók Snorra G. Bergssonar, Erlendur landshornalýður, flóttamenn og framandi útlendingar á Íslandi 1853–1940, sóttu samtals 406 gyðingar um landvistarleyfi á Íslandi á árunum 1935–1940. Enginn þeirra fékk leyfi. Alls var 16 gyðingum vísað úr landi á tímabilinu 1936–1939 en 11 aðrar brottvísanir komust á blað en aldrei til framkvæmdar. Forseti. Martin Niemöller hélt áfram: „Þá komu þeir til að sækja verkamennina, félaga í stéttarfélögum. Ég var ekki í stéttarfélagi.“ Hinn 13. júní 2015 voru sett lög á verkfall hjúkrunarfræðinga og síðan þá hafa þeir aldrei fengið að semja um kaup sín og kjör heldur þurft að sæta niðurstöðum Kjaradóms.

Þar á eftir sóttu þeir hælisleitendur. Ég sagði ekkert af því að ég var ekki hælisleitandi. Þann 21. október 2022 lagði dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson fram frumvarp sem brýtur í bága við stjórnarskrá landsins og mannréttindasáttmála en hv. þingmönnum stjórnarflokkanna er sama um mannréttindi og stjórnarskrá.

með leyfi forseta: „Loks komu þeir til að sækja mig og enginn varð eftir sem gat sagt neitt.“

Þegar við slitum fundi hér í gær og frestuðum þessari umræðu var ég að fara yfir 4. gr. frumvarpsins sem við erum að ræða hér. Sú grein frumvarpsins bætir við frumvarpið heimild lögreglu til að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum um líkamlegt og andlegt heilbrigði einstaklings til að geta ferðast. Þetta hljómar auðvitað eðlilega og í

einstaklingsins, til að tryggja að viðkomandi sé í líkamlegu ástandi til að fara í flug, oftast frá Íslandi. Það er hins vegar alveg ljóst að tilgangurinn með því að setja þetta ákvæði inn í lög um útlendinga er ekki sá að skerpa á þeirri heimild, sem er það sem haldið er fram af hálfu frumvarpshöfunda, heldur að auka á heimildir lögreglu

telja að framsetningin þar geti talist nokkuð flókin fyrir hvern þann sem les. Ég ætla að gera tilraun til að varpa ljósi á hana, reyna að útskýra hana á einhvers konar mannamáli eftir því sem mér er frekast unnt, verandi lögfræðingur sjálf.

um að viðkomandi útlendingur sé nægilega hraustur til að geta ferðast. Með heilbrigðisyfirvöldum sé átt við alla þá aðila sem veiti heilbrigðisþjónustu í samræmi við lög um heilbrigðisþjónustu,

og í þágu umsækjanda, til að gæta hans hagsmuna, til þess að tryggja að við séum ekki að fara með fólk í flug sem er ekki í líkamlegu eða andlegu ástandi til þess að þola það. Áfram heldur í umsögninni, með leyfi forseta: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

hér er akkúrat öfugur tilgangur. Þarna er ekki verið að tryggja að einstaklingurinn sem flytja á sé nægilega líkamlega og andlega hraustur til að ferðast heldur snýst þetta um að gefa stjórnvöldum þau tæki sem þau þurfa

Þar töluðum við um þær ítarlegu umsagnir sem liggja fyrir frá mörgum mjög mikilsvirtum mannréttindasamtökum og stofnunum sem benda á að þetta frumvarp kunni að fela í sér alvarleg mannréttindabrot gagnvart fólki á flótta. Ég hef aðeins farið yfir þann fjölda af umsögnum sem hafa borist frá m.a. Barnaheill, landlækni, Hafnarfjarðarbæ, Íslandsdeild Amnesty International, Kvenréttindafélagi Íslands,

Það er greinilega mikill hasar þarna frammi en ég get sagt áhorfendum að það er ekkert að gerast hér inni. Það er ekki einn einasti þingmaður utan tveggja hér inni. Þegar frumvarp stangast á við stjórnarskrá hlýtur það að vera skylda okkar, sem höfum svarið drengskapareið að stjórnarskránni, að standa í vegi fyrir samþykkt þess frumvarps, að standa í vegi fyrir því að ákvæði sem ganga gegn ákvæðum stjórnarskrár verði gerð að lögum á Alþingi Íslendinga. Það hlýtur að vera frumskylda okkar sem þingmenn. Og ef það er það ekki þá er það eitthvað skrýtin túlkun á því hvað þetta drengskaparheit að stjórnarskránni felur í sér.

eitt ákvæði í frumvarpinu sem fjallar um sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála sem á að eiga sér stað innan 14 daga frá því að ákvörðun Útlendingastofnunar er tekin. Ég sé að ég næ ekki að komast inn í efnisatriði þessarar umsagnar í þessari umferð en ég verð að segja að ég tek undir með þeirri umsögn og hvet alla þingmenn til að lesa hana en mun fara nánar yfir efnisatriði hennar hér á eftir þegar ég held aðra ræðu. Ég vildi hreinlega koma því á framfæri að auðvitað er það svo að þegar öll helstu mannréttindasamtök á Íslandi standa gegn frumvarpi þá dugar ekki til að fjármálaráðherra mæti hér og segi: Ég er með flest atkvæði, ég ræð. Það er ekki nóg.

óskuðum við eftir því að hæstv. mennta- og barnamálaráðherra, Ásmundur Einar Daðason, hefði tök á því að koma hingað og tala við okkur um það hvernig þetta frumvarp skerðir rétt barna,

Börn eru viðkvæmur þjóðfélagshópur og okkur ber að tryggja það sem barni er fyrir bestu og að það skuli ávallt hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir sem varða börn. Þetta er ekki bara mín skoðun. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, sem hefur verið fullgiltur og lögfestur á Íslandi, segir þetta svart á hvítu. Hingað til lands komu á síðasta ári 873 börn sem sóttu um alþjóðlega vernd hér á landi. Þar af voru 458 drengir og 514 stúlkur og af þeim komu 31 fylgdarlaust, þar af 21 drengur og tíu stúlkur. Samkvæmt núgildandi lögum gilda sérstakir tímafrestir um málsmeðferð umsókna barna á flótta. Tímafrestirnir tryggja börnunum, sem hafa dvalið á Íslandi til lengri tíma, efnislega meðferð umsóknarinnar og heimila veitingu dvalarleyfis á grundvelli mannúðarsjónarmiða fyrir börn sem hafa dvalið á Íslandi í meira en 15 mánuði. Þannig eru hagsmunir barnanna settir í fyrsta sæti. Þessu vilja þingmenn Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs breyta og þar með brjóta alþjóðasáttmála og íslensk barnalög. Þetta frumvarp myndi gera þessa tímafresti að engu. Stjórnvöldum yrði gert kleift að vísa börnum úr landi eftir að hafa búið hér jafnvel svo árum skipti ef einhver tengdur barninu, svo sem foreldri, annar aðstandandi eða jafnvel lögmaður barnsins, væri talinn hafa tafið málið, t.d. með því að gleyma viðtalstíma á allra fyrstu stigum málsins. Já, þá falla tímafrestirnir niður og árin sem líða veita barninu engan rétt. Í umsögn Barnaheilla segir að í ljósi þess sé með öllu ótækt að frumvarpið búi svo um hnútana að tafir sem rekja megi til athafna annarra geti komið niður á því hvort umsókn barnsins hljóti efnislega meðferð hér á landi.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 upplýsingum frá Útlendingastofnun höfðu, af þeim 873 börnum sem sóttu um hæli, 616 börn fengið vernd af einhverju tagi, alþjóðlega vernd, 144 viðbótarvernd og 463 dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða og sjö vernd vegna fjölskyldutengsla. Þá hefur 31 barni verði vísað úr landi og 226 mál eru enn í vinnslu hjá Útlendingastofnun. Fjórum börnum hefur verið fylgt til baka til síns heimalands af lögreglu. 12 börn fóru sjálfviljug til baka í kjölfar þess að umsagnir þeirra voru dregnar til baka. Þar af fóru tíu til Grikklands, eitt til Ítalíu og eitt til Póllands. Það er þó eitt sem skekkir þessa tölfræði og það er hvernig Útlendingastofnun velur að tefja málsmeðferð barna sem koma hingað fylgdarlaus þangað til barnið nær 18 ára aldri og velja þá að vísa því úr landi sem fullorðnum einstaklingum. Nýlegt dæmi um þetta var drengur sem kom hingað fylgdarlaus 16 ára gamall en var vísað aftur til Grikklands á sama tíma og fjölskylda Husseins, fatlaða mannsins sem við höfum mikið talað um hér, var send úr landi.

Ég skora eindregið á hann, sem talsmann og verndara barna á Íslandi, að koma hingað og segja okkur hvað ráðherra ætlar að gera í þessum málum.

að tala um rétt fólks til þess t.d. að þurfa ekki að framvísa bólusetningarvottorði, sem skilyrði er til að fljúga. Eins og þingmönnum meiri hlutans hefur verið tíðrætt um þá jú, samkvæmt lögum ber viðkomandi að yfirgefa landið. Það er hins vegar þannig að þegar einstaklingi er synjað um dvalarleyfi og hann óskar þess ekki að snúa aftur stór hluti fer bara þegar hann fær synjun, vegna þess að hann á þess kost, það eru einstaklingar sem telja sig ekki eiga þess kost eða vilja það ekki af einhverjum ástæðum, yfirgefa landið Stjórnvöld hafa tilteknar heimildir til þess að neyða fólk úr landi. Þessar heimildir eru í lögum, þær þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði og það eru takmörk fyrir því og ég held að það séu takmörk fyrir því í hugum okkar allra hversu langt stjórnvöld mega ganga á okkar grundvallarmannréttindi til að framfylgja lögum og þetta gildir alls staðar. Þetta gildir um alla borgara alls staðar, ekki bara um um útlendinga sem, ég ætla bara að þóknast meiri hlutanum og nota orðin neita að yfirgefa landið. Ég ætla að halda aðeins áfram með umsögn Rauða krossins um þetta frumvarp þar sem félagið er að fjalla um 4. gr. frumvarpsins

Rauði krossinn leggst gegn þessari breytingu, gerir athugasemdir við þær í nokkuð löngu máli en ég ætla að reyna að stytta þær og skýra hér, ekki síst vegna þess að þetta er í löngu máli og nokkuð lögfræðilegu í áliti Rauða krossins.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

heimilt að afla þessara gagna án dómsúrskurðar. Eins og staðan er í dag þá gætu þau gert það með dómsúrskurði. Það er ekki þannig í dag að það sé ekki nokkur leið fyrir stjórnvöld að afla gagna sem nauðsynleg eru til að þau sinni hlutverki sínu heldur þurfa þau jafnan að fara í gegnum dóm og það þarf úrskurð dómara sem metur hvort lagaskilyrði séu uppfyllt, hvort nauðsyn sé, hvort gengið sé of langt á friðhelgi t.d. viðkomandi einstaklings í ljósi þess markmiðs sem stefnt er að. Það er því ekki þannig að samkvæmt núgildandi lögum sé þetta ómögulegt. Það er mögulegt en með dómsúrskurði. Hver er tilgangurinn með því? Hver er ástæðan fyrir því? Það er vegna þess að talið er eðlilegt að það sé á hendi hlutlauss dómara að skera úr um það hvort sanngjarnt og eðlilegt sé að gengið sé yfir tiltekin mörk í vernd friðhelgi einkalífs einstaklinga í þágu þvingunarheimilda stjórnvalda.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

Herra forseti. Frumvarp um breytingar á lögum um útlendinga er hér í meðförum þingsins fimmta þingið í röð. Breytingarnar sem hafa verið lagðar fram í öll hin skiptin hafa verið gríðarlega umdeildar, án alls samráðs við félagasamtök eða stofnanir sem vinna að málefnum útlendinga sem hingað koma og er það meðal þess sem hefur verið gagnrýnt harðlega af nánast öllum þeim aðilum sem sent hafa inn umsagnir um lagafrumvarpið. Er það mjög miður að vinna við svo veigamikið og mikilvægt frumvarp skuli ekki vinnast í meiri samvinnu og samtali við þau sem vinna í þessum viðkvæma málaflokki. Aðrar athugasemdir sem umsagnaraðilar hafa sett fram eru grafalvarlegar, herra forseti, og snúast um fjölmörg lagaákvæði sem ætlunin hefur verið að breyta af hálfu hæstv. dómsmálaráðherra. Sumar þessara athugasemda eru svo alvarlegar að þær snúast um grundvallarmannréttindi eins og hvað skuli gera við umsækjendur um alþjóðlega vernd sem hér sitja föst og réttindalaus, fólk sem hefur fengið lokasynjun á umsóknum sínum en ekki er hægt að flytja úr landi. 6. gr. frumvarpsins ýtir fólki í þessari stöðu úr þjónustu og út á guð og gaddinn, eða eins og Rauði krossinn á Íslandi segir í sinni umsögn, „þröngvar þeim á götuna í þeirri von að þeir fari sjálfviljugir úr landi.“ Þess háttar lagabreytingar brjóta í raun á mannréttindum fólks og losa ríkið undan skyldum sínum. Frumvarp það sem hér er til umfjöllunar inniheldur fjölmörg ákvæði sem skerða réttindi umsækjenda um alþjóðlega vernd og veita þeim lakari rétt en þann lágmarksrétt sem tryggður er í stjórnsýslulögum, nr. 37/1993. Þá er réttur flóttafólks til fjölskyldusameiningar í ákveðnum tilvikum felldur niður en hann er grundvallarréttur og jafnframt forsenda fyrir árangursríkri inngildingu. Herra forseti. Allar umsagnir sem bárust nefndinni fela í sér harða gagnrýni á frumvarpið og þær breytingar sem þar eru lagðar til. Margir umsagnaraðilar fjalla um nauðsynlegar breytingar sem gera þarf á lögum um útlendinga, t.d. að veita einstaklingum sem ekki hefur tekist að flytja úr landi eftir margra ára dvöl tækifæri til að fá mál sitt tekið upp í stað þess að þau festist hér réttindalaus í lagalegu tómarúmi. Í umsögn Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands frá 11. nóvember síðastliðnum var fundið að því að hvorki væri vísað til ákvæða stjórnarskrárinnar né mannréttindasáttmála Evrópu í athugasemdum með frumvarpinu. Þetta væri afar óheppilegt þar sem efni frumvarpsins varðaði með augljósum hætti mannréttindi umsækjenda um alþjóðlega vernd og vísaði stofnunin til þess að til álita kæmi hvort ákvæði í 6. gr. frumvarpsins um brottfall þjónustu samræmdist 65., 65., 68. og 76. gr. stjórnarskrárinnar, 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og 13. gr. félagsmálasáttmála Evrópu. Herra forseti. Hér er um að ræða gríðarlega alvarlegar athugasemdir sem verður að taka til nánari umfjöllunar í nefndinni og verður einfaldlega að breyta. Nefndarmenn í hv. allsherjar- og menntamálanefnd vöktu athygli á þessu og gerð var tillaga um að málinu yrði vísað til ráðuneytisins þar sem það væri ótækt til áframhaldandi þinglegrar meðferðar í ljósi þeirra alvarlegu athugasemda sem fram komu í umsögn Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands. Þegar ekki var orðið við því óskuðu þrír nefndarmenn eftir því að Lagastofnun Háskóla Íslands legði mat á það hvort frumvarpið stæðist ákvæði stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála Evrópu. Er hér enn, eftir því sem ég veit, beðið svara við þeirri beiðni og ég tek innilega undir með þeim nefndarmönnum um að löggjafinn samþykki ekki frumvarp

framkvæmd og túlkun þess samnings og útlendingalaga og þá einnig breytingartillagna við lögin. Alþingi Íslendinga, herra forseti, getur ekki hunsað ítarleg tilmæli stofnunarinnar um breytingar á frumvarpinu sem fram koma í umsögn Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna, sem gerir verulegar athugasemdir við ákvæði um fyrsta griðland, öruggt þriðja ríki, sem er lagt til í 8. gr. frumvarpsins. Þar er mælt fyrir um regluna um fyrsta griðland, þ.e. að umsókn um alþjóðlega vernd skuli afgreidd í fyrsta ríki sem umsækjandi kemur til og getur veitt honum vernd. Í athugasemd um ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að ákvæði í lögum um fyrsta griðland hafi ekki verið beitt að fullu þar sem það sé talið óskýrt. Hér er þannig um lögfestingu á afar umdeildu ákvæði að því að vafi leikur á því hvort senda megi einstaklinga til þriðja ríkis í öðrum tilvikum en þeim þegar þeim hefur verið veitt vernd af einhverjum toga í því ríki. Það hlýtur að vera grundvallarforsenda þess að synja einstaklingi um efnislega meðferð og senda hann til þriðja ríkis að viðkomandi hafi heimild til dvalar í ríkinu og að stjórnvöld í viðtökuríki hafi samþykkt að taka á móti umsækjanda.

að setja lög þar sem þessu ákvæði er beitt og að setja þurfi fram tilmæli um afar ströng skilyrði fyrir því að reglunni sé beitt yfir höfuð. Þetta er t.d. eitt af því sem taka þarf til grundvallarendurskoðunar. Ef þau

Það hefur verið rætt um að hér sé komin eins konar innleiðing á alheims-Dyflinnarreglugerð án þeirra lágmarksréttinda sem reglugerðin þó tryggir, sem er þó umdeild fyrir, svo sem um einingu fjölskyldunnar og aukin réttindi fylgdarlausra barna, auk þess sem í reglugerðinni er að finna mikilvæg ákvæði um tímafrest sem tryggir einhvers konar skilvirkni og réttaröryggi.

enda flokkist fólk þá ekki lengur sem umsækjendur um alþjóðlega vernd heldur útlendingar og eigi þar með ekki rétt til þjónustu sem umsækjendum er tryggð. Þrátt fyrir að blessunarlega séu gerðar undantekningar á þessu í lagafrumvarpinu þegar um börn er að ræða, barnshafandi konur og sérlega viðkvæma einstaklinga, auk þess sem heimilt er að viðhalda þjónustu handa þeim sem sýnt hefur samstarfsvilja við framkvæmd ákvörðunar um að hann skuli yfirgefa landið, er ekki hægt, herra forseti, að samþykkja þetta ákvæði. Verði tillagan um þjónustusviptingu að lögum verða einfaldlega kaflaskil hér

annaðhvort sjálfviljug eða því miður þannig að lögregla framkvæmir þvingaða brottvísun, en þetta er meiri hluti þeirra sem fá þessa niðurstöðu í sín mál. Með því að nota þjónustusviptingu til að þrýsta á umsækjendur að yfirgefa landið er verið að setja fólk í sárafátækt og heimilisleysi og skortur á heilbrigðisþjónustu notaður sem tæki til að takmarka fjölda flóttafólks til landsins og til að neyða fólk til að fara. Það, herra forseti, eru beinlínis rök stjórnvalda fyrir þjónustusviptingunni og ég tek

Herra forseti. Hafi fólk ekki rétt á heilbrigðisþjónustu má leiða líkur að því að það leiti sér alls ekki aðstoðar fyrr en það er orðið fárveikt eða það er orðið um seinan. Þá er líka vert að vísa í umsögn Læknafélags Íslands frá 5. desember 2022 þar sem áréttað er að það eru grundvallarmannréttindi allra að að fá að njóta heilbrigðisþjónustu, burt séð frá stöðu fólks, eins og komi fram í fjölmörgum mannréttindasamningum sem Ísland hefur staðfest. Þetta er til að mynda áréttað í Helsinki-yfirlýsingunni sem eru siðfræðilegar meginreglur lækna og kveða á um skyldur þeirra til að aðstoða fólk í neyð. Það sama segir í umsögn embættis landlæknis um lagafrumvarpið, sem segir það óásættanlegt að svipta fólk réttinum til heilbrigðisþjónustu. Segir enn fremur að embættið telji heilbrigðisþjónustu vera grundvallarmannréttindi sem byggist á alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, nr 10/1979.

hafa ítrekað komið upp mál barna sem hafa dvalið hér á landi um langt skeið og fest rætur en verið synjað um alþjóðlega vernd. Slíkt var mál hinnar 11 ára gömlu Hanyie Maleki frá Afganistan, mál hinnar 8 ára gömlu Mary frá Nígeríu árið 2017, mál afgönsku systkinanna Zainab og Amir Safari, þá 12 og 14 ára, árið 2019 mál hins 6 ára gamla Muhammeds Zohairs Faisals árið 2020. Umrædd mál leiddu öll til breytinga á lögum eða reglugerð um útlendinga.

um breytingu á reglugerð um útlendinga, nr. 540/2017, sem fól í sér heimild Útlendingastofnunar til að taka til efnismeðferðar umsókn barns sem fengið hefur vernd í öðru ríki séu meira en tíu mánuðir liðnir frá því að umsókn barst íslenskum stjórnvöldum og tafir á afgreiðslu hennar

Þá væri heimilt að veita barni, sem sótt hefði um alþjóðlega vernd og ekki fengið niðurstöðu á stjórnsýslustigi innan 16 mánaða frá því að það sótti fyrst um alþjóðlega vernd hér á landi, dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða að uppfylltum öðrum skilyrðum. Með 8. gr. frumvarpsins eru lagðar til breytingar á afmörkun tímafrests núgildandi laga sem leiðir til þess að tímafrestur til að öðlast rétt til efnislegrar meðferðar vegna tafa á málsmeðferð stöðvist þegar endanleg niðurstaða er fengin á stjórnsýslustigi í stað þess að slíkt gerist við flutning úr landi líkt og nú er. Þetta leiðir til þess að umsækjendur, þar með talin börn, sem synjað er um efnismeðferð hjá Útlendingastofnun og kærunefnd útlendingamála innan 12 mánaða frá því að umsókn var lögð fram, öðlast engan rétt til efnismeðferðar þó að flutningur þeirra úr landi dragist úr hófi. það óháð því hvort þau geti sjálf haft áhrif á það hvenær þau yfirgefa landið. Þetta mun leiða til þess að sífellt fleiri börn sem dvalið hafa hér um langt skeið og fest rætur munu ekki öðlast neinn rétt á þeim grundvelli heldur dvelja hér áfram í óvissu án nokkurra réttinda. Með þessu er horfið frá þeim réttarbótum sem gerðar hafa verið undanfarin ár í þágu barna á flótta, sem ég var að telja upp hér áðan, sem gerðust í kjölfar mikils þrýstings frá almenningi, börnum og unglingum sjálfum, foreldrum og almennum borgurum hér á landi. Við verðum að verja þessar breytingar sem voru þó gerðar í þágu barna.

sem Útlendingastofnun ber að inna af hendi. Rauði krossinn einfaldlega staðhæfir að hér sé um að ræða ámælisverð vinnubrögð Útlendingastofnunar. Herra forseti. Það er löngu kominn tími til þess að taka utan um málefni útlendinga og fólks á flótta með styrkum hætti. Síðan síðast voru gerðar breytingar á lögum um útlendinga með þverpólitísku samráði sem samþykktar voru árið 2016 hefur ýmislegt gerst á alþjóðavísu sem hefur haft veruleg áhrif á fjölda fólks sem er á flótta í heiminum. Borgarastyrjöldin í Sýrlandi hélt áfram, staða mála í Afganistan er vægast sagt hörmuleg, fólk á flótta í Vestur- og Suður-Afríku flýr stríðsátök og algjöra neyð. Neyð þessa fólks er svo mikil að það leggur á óörugga, banvæna leið yfir Miðjarðarhafið eða sendir börn sín frá svæðinu í óvissuna í leit að betra lífi. Stríðið í Úkraínu hefur kollvarpað öllu í lífi milljóna manna sem hafa flúið innrás Rússa í Úkraínu. Staðreyndin er sú að aldrei hefur verið eins mikill fjöldi fólks á flótta í heiminum, eða 100 milljónir manna í maí á síðasta ári, og hækkaði sú tala um 10 milljónir á milli ára. Þessi fjöldi mun að öllum líkindum aukast á næstu árum vegna stríðsátaka, sárafátæktar og afleiðinga loftslagsbreytinga. Hvað þarf að gera? Hvernig er hægt að hafa hlutina til að við getum sinnt okkar alþjóðlegu skyldum og stuðlað að mannúðlegra samfélagi fyrir þau sem til okkar leita, og til að við, sem siðmenntað samfélag, sinnum okkar siðferðislegu skyldum sem við höfum undirgengist?

á RÚV á sunnudaginn síðasta og talaði þar líka um, með leyfi forseta, að það sé líka „fullt af innfæddum Grikkjum sem hafa ekki aðgang að því“ og átti þar við heilbrigðisþjónustu og atvinnutækifæri, að það væri þá ástæðan fyrir því að ekki væri hægt að ætlast til þess að fólk á flótta fengi þá þjónustu eða tækifæri sem því ber. Nei, við eigum ekki að etja saman aðkomnu fólki og okkur sem erum hér fyrir. Við erum ríkt samfélag með allar aðstæður til að taka vel á móti fólki á flótta. Þessi vilji hefur líka sýnt sig ítrekað meðal almennings sem hefur ítrekað mótmælt ómannúðlegum brottvísunum, sérstaklega á börnum og barnafjölskyldum. Ég tek heils hugar undir þau sjónarmið að auka verði skilvirkni málsmeðferðar og að stytting málsmeðferðartíma sé eitt mikilvægasta skrefið í réttarbótum fyrir fólk sem leitar eftir alþjóðlegri vernd.

réttaröryggi einstaklinga sem eru mögulega í sérstaklega viðkvæmri stöðu í skilningi laganna en við verðum að tryggja mannúðlega skilvirkni og það verður að vera skýrt í þessum lögum og það þarf að vera skýrt hvernig því verður framfylgt. Stjórnvöld eiga að skipa þverpólitíska þingmannanefnd og skipa í hana fulltrúa frá helstu hagaðilum sem starfað hafa við málaflokkinn. Þar er vert að minnast á áskorun Alþýðusambands Íslands, Barnaheilla, Geðhjálpar,

stígi skref til baka, dýpki samtalið og samræðuna og nái þannig faglegri sátt líkt og áður hafði tekist. En við smíði frumvarps þessa virðist slíkt samráð hafa gleymst með öllu og þar með hefur mikilvæg þekking á framkvæmd málaflokksins farið forgörðum. Það þarf að móta innflytjendastefnu og löggjöf sem tekur mið af stöðu mála í heiminum og þörfum íslensks og það er mikilvægt að sú vinna byggist á skýrri framtíðarsýn, bestu fáanlegu þekkingu og reynslu þeirra sem unnið hafa við málaflokkinn en ekki síst á viðhorfum innflytjenda sjálfra sem hafa reynslu af því að setjast hér að, að þurfa að nýta sér þjónustuna, hafa þurft að nota sér kerfið, hafa rekist á þær hindranir sem hér eru. Það þarf að ábyrgjast skilvirkari afgreiðslu umsókna um alþjóðlega vernd með mannúð að leiðarljósi. Það þarf að tryggja umsækjendum um alþjóðlega vernd rétt til að starfa hér á landi á meðan umsókn þeirra er til meðferðar.

með betri yfirsýn yfir málaflokkinn þannig að heildarmarkmiðin náist um að auka skilvirkni og draga úr kostnaði ríkissjóðs, samhliða því að tryggja ítrustu mannréttindi þeirra sem hingað hafa leitað og þar með gangast undir og uppfylla okkar siðferðislegu og alþjóðlegu skuldbindingar. Það er líka nauðsynlegt að taka mið af þörfum fólks á flótta og allra þeirra sem setjast hér að, tryggja öllum, sér í lagi

sem er sett fyrir flóttafólk. Það er verið að búa til heimild fyrir Útlendingastofnun til að ákveða að umsækjandi hafi slík tengsl við annað ríki að eðlilegt og sanngjarnt sé að hann dveljist þar, eins og segir í ætluðu ákvæði.

skal viðkomandi sviptur allri þjónustu, sviptur rétti til heilbrigðisþjónustu, sviptur húsnæði og framfærslu og ekki má hann vinna fyrir sér hér enda ekki með neitt atvinnuleyfi eða kennitölu eða hvað sem það er. er. Ég vildi velta því upp með hv. þingmanni að kannski er það of vægt til orða tekið hjá mér að kalla þetta gildru. Er þetta ekki hrein og klár kúgun?

Ég tek líka undir það mat Rauða krossins að ákvæði frumvarpsins er allt of óskýrt, allt of víðtækt og gerir bara allt of litlar kröfur um vernd eða móttöku í því ríki sem um ræðir, um mat á aðstæðum þar eða fyrir þann umsækjanda sem sem undir þetta ákvæði á að heyra. Hvernig ætla íslensk stjórnvöld að fylgja þessu ákvæði eftir? Hvernig ætla þau að tryggja að í þessu fyrsta griðlandi séu aðstæður sem eru boðlegar fyrir umsækjendur sem hingað leita?

Það er ótækt. Við getum vísað umsækjendum til einhvers ríkis sem er ekki einu sinni aðili að flóttamannasamningi þannig að það uppfyllir ekki einu sinni lágmarkskröfur þegar kemur að málefnum fólks á flótta heldur vísar því bara burt og hefur ekkert með viðkomandi manneskju að gera

Í umsögn Flóttamannastofnunarinnar eru t.d. mjög skýrar tillögur um lagfæringar og breytingar á frumvarpinu. Í umsögn Rauða krossins eru þær beinlínis orðaðar þannig að hægt er að klippa þær og líma inn í frumvarpið. Þau stilla upp nýrri tillögu að ákvæði. Það hefði því verið mjög auðvelt að taka þær einfaldlega upp og þetta eru allt mjög hófstilltar tillögur, þetta er allt bara til þess gert að tryggja lágmarksréttindi, þær ganga alls ekki langt og það eru alls ekki neinar tillögur um að opna landamæri í þessum lágmarksathugasemdum.

þingmenn, sem ég held að hafi allir svarið eið við stjórnarskrána af heilum hug, vilja ekki að

óskina eftir samráði sem allir umsagnaraðilar hafa lýst yfir að hafi ekki verið til staðar og þurfi að vera til staðar.

og síðan eigi að búa til einhvers konar samráð eftir á, eftir að búið er að samþykkja þessar lagabreytingar. Ég hefði haldið að samráðið ætti að eiga sér stað áður en við færum í lagabreytingar á svo viðkvæmum málaflokki sem lög um útlendinga eru. Að sjálfsögðu er krafan um samráð fullkomlega eðlileg og sjálfsögð þegar við erum í svo viðkvæmum málaflokki sem málefni útlendinga, fólks á flótta og fólks sem leitar til okkar eftir vernd er.

hver mín skýring sé á því af hverju meiri hlutinn vilji ekki ganga úr skugga um hvort lagafrumvarpið stangist á við stjórnarskrá, þá er hreinlega komið að tómum kofanum hjá mér. Ég veit það ekki en ég hefði talið að lagasetning, ábyrg lagasetning, ætti alltaf að fara í gegnum þann filter, þá síu, að það sé skoðað hvort hún stangist á við stjórnarskrá Íslands og alþjóðlega sáttmála sem við höfum undirgengist, á borð við mannréttindasáttmála Evrópu. Það er hin sjálfsagða krafa um ábyrga, sjálfsagða og eðlilega stjórnsýslu

Ég tók ekki undir þær breytingartillögur vegna þess að ég hef ítrekað velt þessu fyrir mér. Ég hef margoft verið spurð: Er ekki bara hægt að laga þetta, er ekki hægt að breyta þessu eitthvað? Ég er búin að rýna það ítrekað.

Það er okkar ábyrgðarhluti.

Það skín í gegn að hv. þingmaður hefur góðan skilning og þekkingu á þessu sviði. Það fer heldur ekkert á milli mála að hv. þingmaður hefur fylgt sannfæringu sinni þegar að þessu kemur. Það sást best á því að hv. þingmaður tók erfiða ákvörðun á síðasta kjörtímabili um að fylgja ekki þessari stefnu,

Heldur hv. þingmaður að það sé ekki erfitt fyrir þingmenn að fylgja ekki sannfæringu sinni, brjóta drengskapareið sinn við stjórnarskrána og hreinlega mæta hér á þingið og samþykkja ólög?

Jú, vissulega var það mikil og stór og erfið ákvörðun. Ég get ekki talað fyrir hönd þingmanna í meiri hlutanum en við erum jú öll manneskjur og með tilfinningar og ástæður fyrir því að við tökum ákvörðun um að taka þátt í pólitík. Ég vil trúa því að meginástæða þess að fólk vilji taka þátt í pólitík sé sú að það hafi ákveðna sýn á það hvernig við getum gert samfélag okkar betra, hvernig við getum komið betur fram við samborgara okkar, hvernig við getum stuðlað að betri lagasetningu sem gerir líf okkar betra og aðstæður okkar líka. Já, ég held að oft og tíðum sé það erfitt fyrir stjórnarþingmenn að taka ákvarðanir um að vera á málum, vissulega, auðvitað,

á ákvarðanir okkar lýðræðislega kjörnu fulltrúa. En ég held líka að þegar við erum að tala um fólk sem er í viðkvæmustu stöðunni, sem leitar til okkar eftir aðstoð og hjálp undan aðstæðum sem eru algerlega óboðlegar, þá beri okkur hreinlega siðferðisleg skylda til þess að opna faðminn og búa lagaverk okkar og innviði þannig úr garði að við getum tekið á móti fólki og tryggt því mannsæmandi líf.

hvernig við unnum að hlutum til að bæta meðferð mála sem tengdust börnum. Það er líka í miklu samræmi við það sem hefur

Virðulegi forseti. Hér erum við að ræða útlendingamálið sem er verið að leggja fram í fimmta skiptið á nokkrum árum eins og hv. þm. Rósa Björk Brynjólfsdóttir benti á. Það er rosalega margt sem vekur óhug við umfjöllun þessa frumvarps en ég hef kannski ekki tíma í 20 mínútna ræðu til að stikla á öllu. Það er þó mikilvægt að hafa í huga þegar við samþykkjum lög hér á Alþingi að það sé rætt í þaula og að við gerum okkur grein fyrir þeim áhrifum sem fylgja þessum lagabreytingum ef þingið skyldi samþykkja frumvarpið sem um ræðir. Þetta frumvarp hefur fengið fjölmargar umsagnir. Það hafa komið fram athugasemdir, bæði frá þingmönnum og viðeigandi stofnunum og samtökum en ég ætla að byrja á því að segja að það er vissulega mjög nauðsynlegt að bæta kerfið hér sem tekur utan um útlendinga og fólk á flótta. Það er mikilvægt að bæta skilvirkni í þessu kerfi en staðreyndin er bara sú að þetta frumvarp minnkar skilvirknina sem dómsmálaráðherra vill svo mikið auka með einræðum sínum í fjölmiðlum um hvað þetta frumvarp sé gott og geri hitt og þetta. Svo er náttúrlega bara vert að nefna að

þá teygir Útlendingastofnun sig eins langt og hún getur til að túlka og beita lögunum á eins íþyngjandi hátt og hægt er. Þetta er að gerast með núverandi lög sem voru samþykkt í þverpólitískri sátt þvert á flokka árið 2016. Hvað gerist við beitingu þeirra laga sem þetta frumvarp felur í sér? Hvernig verða lögin túlkuð? Er svigrúm til að túlka þau á enn meira íþyngjandi hátt en ákvæðið sjálft er orðað?

Ég mun ekki sigla undir fölsku flaggi ríkisstjórnarinnar um að það ríki sátt þvert á flokka við gildistöku þessara laga ef þetta frumvarp verður samþykkt

ríkisstjórnin tilefni til að umbylta þessum málaflokki með nýju frumvarpi sem ríkir svo sannarlega ekki sátt um. Það að nokkrir þingflokkar séu með alvarlegar athugasemdir við þetta frumvarp og og að ríkisstjórnin kjósi að hunsa þetta er náttúrlega grafalvarlegt mál út af fyrir sig. Það að Mannréttindastofnun Háskóla Íslands geri athugasemdir í umsögn sinni við frumvarpið og lýsi yfir áhyggjum um að möguleiki sé á því að ákvæði frumvarpsins samræmist ekki stjórnarskrá er grafalvarlegt

Virðulegi forseti. Þetta eru ekki fá ákvæði sem Mannréttindastofnun Háskóla Íslands telur upp. Þetta eru ekki bara ákvæði stjórnarskrárinnar heldur líka ákvæði mannréttindasáttmála Evrópu sem Ísland hefur lögfest hér á landi og skuldbundið sig til að framfylgja og hefur innleitt í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Hvers konar ríkisstjórn ætlar að loka augunum fyrir því og ekki einu sinni athuga hvort einstaka ákvæði í almennum lögum samræmist stjórnarskrá? Þarf ég virkilega að fara í gegnum rétthæðina fyrir

hvert endamarkmiðið er. Vill þessi ríkisstjórn, ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, vera þekkt sem ríkisstjórnin sem þröngvaði lögum í gegn þvert á áhyggjur umsagnaraðila og fulltrúa á löggjafarþingi Íslands sem leiddi til þess að lögfest voru ákvæði sem samræmast ekki stjórnarskrá? Ég þarf ekki að fara út í þá sálma að það er rosalega alvarlegt að taka ekki til greina athugasemdir og ræður þingmanna, enda eru þær líka hluti af lögskýringargögnum sem verður litið til þegar kemur að beitingu og túlkun laganna. Ég veit ekki hvaða þróun þetta er hér á Alþingi Íslendinga um að framkvæmdarvaldið fái bara að þröngva einhverjum lögum í gegn án þess að taka til greina skoðanir, athugasemdir og áhyggjur löggjafarvaldsins, áhyggjur þingmanna.

Er þetta virkilega það sem ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur vill skilja eftir sig, ríkisstjórn sem kom lögum sem eru andstæð stjórnarskrá í gegn í einhverju þrjósku- og frekjukasti?

og það sem þarf að bæta er kerfið. Það þarf að auka skilvirknina er kemur að móttöku flóttafólks og fólks í neyð. Það þarf að byggja upp innviði sem munu nýtast bæði Íslendingum og fólki sem hingað leitar í neyð

Við munum þurfa og neyðast til að byggja upp innviði okkar enn betur á endanum en það mun þá náttúrlega bara vera undir minni kynslóð komið þegar við tökum loksins við keflinu og þurfum að moka upp skítinn eftir núverandi ráðamenn. Við munum þurfa að snúa þessum áhrifum við sem núverandi ráðamenn, ekki bara á Íslandi heldur um allan heim, eru ekki að taka nógu alvarlega. En kjarni málsins er sá að félagsþjónustan, heilbrigðiskerfið, velferðarkerfið, húsnæðiskerfið og menntakerfið eru ekki hlutir sem íslenska ríkisstjórnin myndi byggja meira upp einungis í þágu flóttafólks og útlendinga heldur myndi það fyrst og fremst bæta flótta, snýst ekki bara um skilvirka móttöku flóttafólks. Þetta snýst líka um lífsgæði Íslendinga sem hér búa nú þegar.

Fólk sem hingað leitar í neyð er oft hámenntað fólk með háskólagráður og dýrmæta reynslu af starfi sem fæst einfaldlega ekki hér á Íslandi. Sjálfstæðisflokkurinn talar um að skapa verðmæti. En hvað er verðmætara en fólk? Fólkið er grunnstoð verðmætasköpunarinnar sem þessi flokkur talar fyrir og ég skil því hreinlega ekki þessa afstöðu flokksins gagnvart því að hleypa fólki inn og veita því atvinnuleyfi og leyfa því að gefa af sér aftur til samfélagsins.

Þær greinar eru verulega íþyngjandi. En ég þarf ekkert að tala um það, enda hefur það margoft komið fram í málflutningi þingmanna í 2. umr. og auðvitað líka í nefnd þegar þetta mál hefur verið í umfjöllun þar. Ég þarf heldur ekki að tala um að rétturinn um endurupptöku er nú þegar mjög þröngur og er til staðar í almennum stjórnsýslulögum. Hvaða tilhneiging dómsmálaráðherra er þetta

Ég veit það ekki, ég sé ekki betur en að ég þurfi að fara í gegnum meginreglur stjórnsýslulaga fyrir dómsmálaráðherra í þessari ræðu minni. Ég held að ég þurfi að fara í gegnum skilyrðin fyrir því að eitthvað teljist vera stjórnvald, svona til þess að það rifjist upp og til þess að ítreka það að þessar endurupptökuheimildir eða þrenging á þeim heimildum eigi ekki að vera til staðar í lögum um útlendinga.

Hefur þetta lögbundin markmið í þágu almennings og er þetta í stjórnsýslusambandi við önnur stjórnvöld? Meiri hlutinn má bara gera það sem hann vill við þessar upplýsingar. Síðan getum við líka farið út í það hvort einhver ákvörðun teljist vera stjórnvaldsákvörðun.

og fjallar um rétt eða skyldur manna — og ég myndi segja að það að synja einstaklingi um vernd falli undir þessa skilgreiningu og teljist vera stjórnvaldsákvörðun og því eru fullnægjandi heimildir hvað varðar endurupptöku til staðar í stjórnsýslulögum sem voru settar á fót árið 1993 og virka fullkomlega vel í framkvæmd. Það þarf ekkert að breyta þessu.

þær heimildir sem þetta frumvarp felur í sér eru ekki að auka skilvirknina í þessu kerfi, forseti. Þetta er ekkert að stuðla að einhverjum stórtækum breytingum sem mjög margir eru sammála um að þurfi að eiga sér stað þegar kemur að móttöku flóttafólks. Það liggur alveg skýrt fyrir að við getum gert miklu betur í þessum efnum. Við getum bætt okkur alveg rosalega mikið þegar kemur að því að veita þessu fólki vernd og mannsæmandi lífskjör. Við erum einfaldlega ekki að standa okkur í því en þá bara förum við aftur í það að byggja upp innviði. Fyrir mér Fyrir mér er þetta frekar klippt og skorið, þar liggur svarið, ekki með því að vera að breyta lögum sem ríkir þverpólitísk sátt um. Og eins og ég segi, núverandi lög

við sjáum að einhverju leyti fyrir okkur hvernig þessum lögum verði beitt í framkvæmd og hvernig það er mögulegt að túlka lögin, af því að eins og ég segi þá er þetta hlutverk okkar hér á löggjafarþingi Íslands, að semja lög, að

af hálfu þingmanna, áhyggjur sem hafa komið fram af hálfu þingmanna og áhyggjur sem hafa komið fram af hálfu viðeigandi aðila sem hafa sent umsagnir og gert athugasemdir við þetta frumvarp,

Það ber að hlusta á þær, ber að skoða þessar athugasemdir sem við erum að gera hér inni í þingsal í 2. umr. áður en það verður of seint því það er ekki eins lítið mál og ríkisstjórnin heldur að taka lög til baka og breyta þeim ef það kemur síðan í ljós að þau voru ekki samræmanleg stjórnarskrá. Síðan er ég að velta fyrir mér: Hvað ætlar þessi ríkisstjórn að skilja eftir sig? Ætla þau að vera ríkisstjórnin sem tók sér meiri hluta í öllum nefndum, tók sér nefndarformennsku í öllum nefndum nema einni, sem hlustaði ekki á þingmenn, sem minnkaði

Ætlar þessi ríkisstjórn að vera ríkisstjórnin sem fékk rassskellingu frá Mannréttindadómstól Evrópu fyrir að fara ekki eftir kosningalögum? Það er margt sem þessi ríkisstjórn mun skilja eftir sig. En í guðanna bænum, þið getið forðast að vera eftirminnilega ríkisstjórnin sem þröngvaði lögum í gegn sem voru ófullnægjandi, sem voru illa unnin og sem samræmast ekki stjórnarskrá. Eins og ég segi, ég þarf ekkert að fara í gegnum rétthæðina og tala um hvaða lög vega þyngst og allt það. Ég þarf

eru bara hunsaðar eins og þetta sé bara eitthvert ómerkilegt þvaður, eins og við vitum ekkert hvað við erum að gera, eins og við séum ekki líka þingmenn, eins og við séum ekki líka hluti af löggjafarvaldinu.

ekki bara þingmanna heldur líka fólks úti í samfélaginu því að við erum fyrst og fremst að vinna fyrir fólkið sem kaus okkur. Ég næ ekki að fara yfir meira í bili og mun gera það í næstu ræðu minni.

Aðeins um hvers vegna við teljum að þetta mál brjóti í bága við stjórnarskrá, hvers vegna við förum hér í ræðu eftir ræðu til þess að reyna að útskýra fyrir meiri hlutanum að það sé lýðræðisleg skylda hans að kalla þetta mál inn í nefnd og gera á því þær lagfæringar sem þarf að gera til til að það standist stjórnarskrá. Þá vil ég aftur vísa í umsögnina sem kom frá Mannréttindastofnun Háskóla Íslands.

að kanna hvort frumvarpið standist stjórnarskrá þegar það er augljóst að það snertir stjórnarskrárvarin réttindi útlendinga. Ótrúlegt en satt hafa útlendingar líka stjórnarskrárvarin réttindi á Íslandi. Mannréttindastofnunin bendir á að það sé mjög óheppilegt að hvorki sé vísað til ákvæða stjórnarskrár né mannréttindasáttmála Evrópu í greinargerð með frumvarpinu.

sem fjallar um rétt til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku og annars. Það varðar líka jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar, 65. gr. stjórnarskrárinnar, um að allir skuli jafnir fyrir lögum. Breyttar reglur um endursendingar, að það sé hægt að senda fólk til einhvers ríkis, eða að það sé alla vega verið að setja inn ákvæði um að það eigi að vera hægt að senda fólk til einhvers ríkis þar sem það hefur ekki dvalarleyfi og þar sem enginn móttökusamningur er í gildi, þar sem viðkomandi hefur enga vernd fengið þótt Útlendingastofnun finnist að viðkomandi eigi kannski að fá vernd einhvers staðar, í landi sem við erum ekki með neitt samkomulag við — það ákvæði

hafi ekki fundið kjark til þess að taka þátt í umræðu sem hefur bein áhrif á réttindi barna á Íslandi, bein og mjög neikvæð áhrif á réttindi barna á Íslandi, og einmitt stjórnarskrárvarin réttindi barna á Íslandi. vegna er hann ekki hér að ræða þetta við okkur? Hvers vegna er hann ekki hér að útskýra fyrir okkur, sem höfum áhyggjur af þessu, hvað hann ætli að gera til að tryggja að réttindi barna séu virt í hvívetna?

Þetta er titill á grein sem Gunnar Hlynur Úlfarsson skrifaði á Vísi þann 9. janúar en Gunnar Hlynur er meðstjórnandi í háskóladeild Amnesty á Íslandi. Mig langar, með leyfi forseta, að drepa niður í þessari grein og

Slíkar athafnir eru ekkert annað en brot á mannréttindum fólks og dómar um slíkt hafa m.a. fallið í Mannréttindadómstól Evrópu,

Ekki er hægt að ímynda sér annað en að það að þurfa að sæta læknisrannsókn gegn vilja sínum sé ákaflega niðurlægjandi upplifun. Ekki bætir það málið að heilbrigðisstarfsfólk hér á landi hefur í nógu öðru að snúast og hafa ábyggilega sjálf ekki vilja til þess að framkvæma slíkar rannsóknir að beiðni lögreglu. Umsagnir um frumvarpið frá heilbrigðisstarfsfólki hafa borist sem virðast setja sig hart upp á móti því.“

að það sem sé verið að leyfa með þessu frumvarpi sé eitthvað sem þegar hafi verið dæmt að sé ólöglegt samkvæmt dómi Mannréttindadómstóls Evrópu. Evrópu. Ég hreinlega spyr mig: Hafa stjórnvöld ekki verið gerð afturreka með nógu mörg mál hjá Mannréttindadómstól Evrópu? Er það eitthvert markmið hjá ríkisstjórninni að fá sem flesta dóma á móti sér?

framkvæmdarhæfrar ákvörðunar í máli þeirra. Það þýðir að flóttafólk fái ekki framfærslu, þak yfir höfuðið eða aðgang að heilbrigðisþjónustu, sem enn fremur skerðir mannréttindi þeirra. Eflaust er markmiðið að losna við fólkið úr landinu sem fyrst, en það ætti að vera öllum ljóst að það fer enginn sjálfviljugur til baka í aðstæðurnar sem þau flúðu til að byrja með, eða þá til Grikklands þar sem yfirvöld vilja meina að öruggt sé fyrir fólk að lifa en aðgangur að þaki yfir höfuðið, heilbrigðiskerfi og námi fyrir börnin er lítill sem enginn. Þessar breytingar munu einungis senda fólk á götuna hér á landi þar sem þau verða berskjölduð fyrir frekari misnotkun, heilbrigðiskvillum og ofbeldi.“

Og nú á einfaldlega að fjölga þeim sem eru heimilislausir, fjölga þeim sem ekki hafa neina framfærslu, fjölga þeim sem ekki fá neina heilbrigðisþjónustu. Þvílík snilldaraðgerð. Það er þegar búið að benda á að það sé allt að fara fjandans til í velferðarmálum og þá á bara að auka á vandamálið. Það er lausnin hjá þessari ríkisstjórn. Kannski eru þau líka að reyna að hafa sem flesta heimilislausa. Kannski er það eitt af því sem þau eru að keppa um sín á milli í. Frú forseti. Ég er bara rétt að byrja að tala upp úr þessari góðu grein. Ég óska eftir því að verða settur aftur á mælendaskrá

Líkt og ég nefndi í ræðu minni hér áðan þá get ég alveg skilið að fólki finnist eðlilegt að stjórnvöld hafi ákveðnar heimildir til að afla gagna sem nauðsynleg eru til að flytja fólk úr landi. Það er hins vegar svo að heilsufarsupplýsingar teljast til þess sem kallað er sérstaklega viðkvæmar persónuupplýsingar. Við búum svo vel í okkar samfélagi í dag að hér gilda ákveðin grundvallarréttindi borgaranna sem setja ákveðin takmörk á heimildir stjórnvalda til að afla upplýsinga um okkur í þeim tilgangi t.d. að framfylgja lögum.

ástæðuna fyrir því að þau telja 4. gr. frumvarpsins hugsanlega ekki standast stjórnarskrá og þær mannréttindaskuldbindingar sem við höfum undirgengist þó að greinin virðist eðlileg við fyrstu sýn.

En svo er ekki. Heimildinni er ætlað að veita stjórnvöldum heimild til að afla t.d. bólusetningarvottorða eða annars sem er skilyrði fyrir því að ferðast og þannig framkvæma þvingunarheimildir sínar gegn vilja viðkomandi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

til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi annarra.“ Ég læt staðar numið í tilvitnuninni hér til að útskýra það sem var verið að segja. Í stjórnarskránni sem túlkuð er í samræmi við mannréttindasáttmála Evrópu, sem Ísland á aðild að og hefur verið lögfestur hér á landi, og almennt er talað um að hann hafi stjórnarskrárígildi — samkvæmt þessum mannréttindasáttmála má ekki skerða rétt einstaklinga til friðhelgi einkalífs nema í tilteknum tilgangi. Nú er ég fallin á tíma en í ræðu minni hér á eftir mun ég fara yfir það hvernig Rauði krossinn telur tilgang meiri hlutans, tilgang frumvarpshöfunda, með þessu ákvæði ekki samræmast ákvæðum stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála Evrópu.

Af þessum 27 umsögnum voru u.þ.b. 24 umsagnir neikvæðar, í alvörunni. Á ekki að taka þessar áhyggjur og umsagnir til greina?

Þetta samráðsleysi sem hér um ræðir veldur mér verulegum áhyggjum út af því að hvað erum við ef ekki fyrir fólkið sem kýs okkur hér í landinu? Ég held að það gleymist mjög oft að við erum hér til að vinna fyrir fólkið í landinu.

Það veldur miklum áhyggjum ef breytingin í 6. gr. nær fram að ganga, sem varðar brottfall þjónustu fyrir flóttafólk. Undir þessa þjónustu fellur heilsa og öryggi og velferð fólksins sem um ræðir og hún verður tekin frá viðkomandi einstaklingum sem myndu þá væntanlega þurfa að leita skjóls á götunni götunni ef þau hafa ekki yfirgefið landið sjálfviljug, bara hoppað upp í flugvél sjálf. En þetta hlýtur þá væntanlega að stangast á við ákvæði stjórnarskrárinnar um að veita sjúku fólki rétt til aðstoðar,

þá gildir stjórnarskráin og ákvæði stjórnarskrárinnar líka um fólk á flótta. Þessi þróun á þessum málaflokki veldur mér miklum áhyggjum af því að þetta frumvarp, og þessar íþyngjandi breytingar sem fela í sér skerðingu á mannréttindum fólks sem er í viðkvæmri stöðu, hefur verið lagt fram núna fimm sinnum

að þröngva þessu í gegn án þess að athuga hvort þessi ákvæði stangast á við stjórnarskrá og alþjóðaskuldbindingar sem Ísland hefur skuldbundið sig til að fara eftir og lögfest hér á landi? Er það ekki grafalvarlegt mál og er það ekki eitthvað sem við þurfum að taka til skoðunar? Það er afar mikilvægt að hlúa áfram að þessum hópi til að hann komist ekki í þannig aðstæður að það skapi ný vandamál fyrir íslenskt samfélag og fyrir íslensku þjóðina út af því að eins og við höfum tekið fram, og eins og ríkisstjórnin hefur meira að segja talað um, þá erum við ekki nógu dugleg í því að taka vel á móti fólki sem hingað leitar. Þetta er eitthvað sem ég er búin að tala um mjög oft, svarið liggur í því að byggja upp innviði. Það er enginn sem tapar á því. Þetta hefur langtímaáhrif á íslenskt samfélag, á íslensku þjóðina, á íslenska ríkisborgara og bara

það að fella niður þessa þjónustu, það náttúrlega leiðir til þess að fólk er þvingað í erfiða stöðu sem mun skapa álag á önnur kerfi hér á landi, eins og t.d. bara

Ég bara velti enn og aftur fyrir mér — afsakaðu mig, forseti, hvað ég er búin að hamra á þessum punkti oft en nú er ég bara í annarri ræðu og þetta er náttúrlega stórt og umfangsmikið frumvarp sem við erum að ræða hér í dag

við það að vera að flýta sér með þessi lög sem eru greinilega ekki nógu vel unnin, sem eru greinilega ófullnægjandi þegar kemur að því að uppfylla skilyrði almennra laga eins og að samræmast stjórnarskrá.

umsagnaraðila og viðeigandi stofnana og samtaka sem hafa lýst yfir áhyggjum. Það er ekkert smávægilegt atriði að samþykkja heilan nýjan lagabálk og það er heldur ekkert lítið mál sem við erum að ræða hér í dag. Það er mögulega ástæða fyrir því að þrátt fyrir að þetta frumvarp hafi verið lagt fram fimm sinnum hafi það aldrei komist í gegn af því að staðreyndin er bara sú að það eru annmarkar á þessu frumvarpi, annmarkar sem núverandi og fyrrum dómsmálaráðherrar hafa bara ekki lagt metnað í að laga,

Ég sé þau ekki. Eru þau að hlusta á þessar ræður sem þingmenn eru að koma með og eru þau að punkta niður hjá sér hvað þarf að tala um og hvað þarf að taka til greina í umfjöllun nefndarinnar á milli 2. og 3. umr.?

og hvort meiri hlutinn líti á þetta mál sem jafn alvarlegt mál og það er eða hvort þau horfi bara á þetta sem stjórnarandstöðuna að vera með einhverja stæla.

þessari umræðu er að maður er rétt byrjaður að fjalla um eitthvað og þá klárast tíminn og maður þarf að taka upp þráðinn einhvern tímann seinna. Nú langar mig að halda áfram umfjöllun um röð

þá byrjaði þetta á því að mig langaði að fá að vita hvaða verkferlar væru í kringum framkvæmd á þvinguðum brottvísunum umsækjenda um alþjóðlega vernd, þegar slíkir umsækjendur eru fluttir úr landi með aðstoð lögreglu eftir að umsókn þeirra hefur verið synjað, og sérstaklega hvaða þvingunarúrræðum hefði verið beitt. Þar spurði ég sérstaklega um upplýsingar um það hvort fólki hefðu verið gefin lyf gegn vilja þess í þeim tilgangi að auðvelda yfirvöldum brottvísun. Það hrópaði mann, þegar þetta svar barst, þögnin varðandi þennan síðasta lið fyrirspurnarinnar, þögnin um það hvort lyfjafjötrum væri beitt á fólk í þágu brottvísunar,

haga. Ég fylgdi þessu eftir á sama löggjafarþingi með 707. máli þar sem ég spurði sérstaklega og eingöngu um það hvort fólki sem sótti um alþjóðlega vernd en var flutt úr landi með aðstoð lögreglu hafi verið gefin lyf gegn vilja þess í þeim tilgangi að auðvelda yfirvöldum brottvísunina. Ráðherra svarar að einstaklingum sé ekki og hafi ekki verið gefin lyf gegn vilja þess í þeim tilgangi að auðvelda yfirvöldum brottvísun. Hins vegar hafi komið upp tilvik þar sem einstaklingur hafi við handtöku verið í þannig ástandi að þótt hafi nauðsynlegt að gefa viðkomandi róandi lyf. Í framhaldinu hafi síðan brottvísun Þannig að svarið er: Nei, fólki eru ekki gefin lyf gegn vilja sínum en jú, þau eru samt gefin. Þetta segir ráðherrann. Eitthvert undarlegasta ekki-svar sem ég hef fengið. Þetta varð til þess að ég fylgdi fyrirspurninni eftir með annarri á 153. löggjafarþingi, 253. mál, þar sem ég spurði á hvaða lagaheimild þetta byggði.

svara ekki því sem erfiðast var að svara. Í þriðja svarinu segir hann að um lagaheimildina sé best að spyrja annan ráðherra vegna þess að það sé heilbrigðisstarfsfólk sem sem framkvæmi þvingaða lyfjagjöf einstaklings í því skyni, eins og ráðherrann kallaði það, að tryggja öryggi hans sjálfs til þess að geta komið honum úr landi.

sem virðist virka eins og einhver verktaki í þessari framkvæmd, að dæla róandi lyfjum í fólk sem fer kannski í einhvers konar panikástand þegar á að sparka því úr landi.

og þá er sú leið valin að róa viðkomandi með lyfjum, hneppa viðkomandi í lyfjafjötra, eins og íslenska ríkinu er allt of tamt að gera, frekar en að beita einfaldara úrræði sem er að fjarlægja lögregluna úr jöfnunni, aðeins að slaka á með þetta offors og hætta að henda fólki úr landi með þessu valdi. Ef fólk er í panikástandi er annaðhvort hægt að fjarlægja það sem veldur panikinu (Forseti hringir.) eða gera það sem ríkið velur að gera fyrir Íslands hönd; lyfja fólk niður í panikástandinu.

Virðulegur forseti. Ég var aðeins að fara yfir umsögnina frá Mannréttindastofnun Háskóla Íslands

En það þarf þá líka að vera til þess að réttindi allra barna á Íslandi séu virt og vernduð. Mér hefur ekki þótt hæstv. ráðherra standa sig nógu vel þegar kemur að réttindum barna á flótta. Það sést best á því að þrátt fyrir endurteknar beiðnir okkar í Pírötum um að taka þátt í umræðunni um þetta mál, sem við vitum að mun skerða réttindi barna á flótta, þá hefur hann hvorki látið sjá sig í þessari umræðu

síðan langaði mig að tala sérstaklega um hin ýmsu útfærsluatriði á málsmeðferð sem er í frumvarpinu og hvernig það kunni að varða 70. gr. stjórnarskrárinnar

Þetta beintengist auðvitað líka jafnræðisreglunni vegna þess að í þessu frumvarpi er verið að búa til einhvers konar annars konar og takmarkaðri

Það á allt í einu að endurskilgreina ferli sem hefur verið mjög vel skilgreint, er gríðarlega vel afmarkað og er notað í allri stjórnsýslunni á Íslandi þegar kemur að endurupptöku mála. Þar er bara búið að setja ramma utan um hvað teljast vera nýjar upplýsingar sem séu nógu umfangsmiklar eða nógu áhrifamiklar til að það megi taka málið upp að nýju o.s.frv. Það er komin

á sem sagt að mismuna þeim í stjórnsýslunni og alveg töluvert vegna þess að þetta mun hafa neikvæð áhrif á málsmeðferðarréttindi Þetta er ástæðan fyrir því að við höfum áhyggjur af því að þetta frumvarp stangist á við 70. gr.

möguleika á því að koma kvörtun um mögulegt brot á mannréttindum að hjá dómstólunum til að fá úr því skorið

Ég var hér í minni síðustu ræðu, fyrir einhverjum mínútum síðan, að lesa punkta úr grein sem heitir „Frumvarp um mannréttindabrot“ sem birtist á Vísi þann 9. janúar 2023 og er skrifuð af Gunnari Hlyni Ólafssyni sem er í í stjórn háskóladeildar Amnesty á Íslandi. Þar var höfundur búinn að benda á nokkur bein

að séu brot en stjórnarmeirihlutinn, og sér í lagi þá Sjálfstæðisflokkurinn, virðist ekki

kemst jafnvel betur að orði um suma af þessum hlutum en ég gæti sjálfur. Þá langar mig að byrja aftur, með leyfi forseta: „Fleiri breytingar eru lagðar til í frumvarpinu sem hafa það eingöngu að markmiði að skerða mannréttindi flóttafólks, þar á meðal að takmarka tímann sem þau hafa til að kynna sér gögn Útlendingastofnunar áður en málið fer til kærunefndar útlendingamála, takmarka réttinn til fjölskyldusameiningar og gera lögreglu kleift að afla læknisfræðilegra gagna án samþykkis. Allt eru þetta varhugaverðar tillögur sem virðast stangast á við mannréttindaákvæði stjórnarskrár Íslands og mannréttindasáttmála Evrópu, helst hvað varðar friðhelgi einkalífsins og réttinn til réttlátrar málsmeðferðar.“ „En ekki taka mitt orð fyrir því. Lestu frekar umsagnir sem hafa borist frá samtökum á borð við: UNICEF“ Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna — „sem sagði það vera ljóst að „stjórnvöld lögðu ekki mat á það sem barni er fyrir bestu við mótun þessarar tillögu að lagabreytingu“,

sem Ísland er aðili að og breytingartillagan kemur til með að fara gegn, Rauða krossinn sem gaf út 28 blaðsíðna umsögn um frumvarpið og nefnir meðal annars að ljóst sé að „markmiðið með því að skylda einstaklinga í líkamsrannsókn og/eða heilbrigðisskoðun fellur ekki undir þau markmið sem stjórnarskrá og mannréttindasáttmáli Evrópu telja lögmæt, Barnaheill sem telur að verði frumvarpið að lögum þá munu „Óbein áhrif á börn [koma] fram í almennt verri lífsskilyrðum fyrir börn af margvíslegum ástæðum“, Læknafélag Íslands sem telur frumvarpið „ekki samræmast þeim siðareglum sem læknar starfa eftir.““ Já, það er alveg ótrúlegt að ekki sé hlustað á neitt af þessu. En mig langar að nota lokaorð Gunnars Hlyns sem lokaorð minnar ræðu hér,

persónuupplýsingum þínum allt á meðan verið er að takmarka rétt þinn til að leita réttar þíns í dómskerfinu, þá ættir þú að setja þig gegn frumvarpinu með mér. Og sért þú einn af þeim sem hrópar húrra yfir því að flóttafólk sé sent úr landi í stórum stíl ættir þú einnig að berjast gegn frumvarpinu með mér, (Forseti hringir.) því ég stórlega efast um að þú viljir að vandamálið þróist í enn meiri fjölgun heimilislausra hér á landi með tilheyrandi þyngslum á heilbrigðis- og efnahagskerfið.“

Tilefnið er sú niðurstaða að stjórnvöld hafi ekki lagaheimild til þess að afla bólusetningarvottorða vegna Covid. Ég var að fara yfir umsögn Rauða krossins á Íslandi um þetta ákvæði en hún er nokkuð skýr. Hún er ítarleg, hún er nákvæm, hún er talsvert lögfræðileg og ég get skilið að það sé svolítið torf fyrir alla sem lesa að skilja hvað þau eru að reyna að segja. Ég er að reyna að þýða þetta yfir á mannamál.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

hún stefnir að einu eða fleiri þeirra markmiða sem getið er í 2. mgr. 8. gr. sáttmálans og hún er nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi til að ná því markmiði sem að er stefnt.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

Áfram heldur í umsögn Rauða krossins, með leyfi forseta: „Lagaákvæði sem mæla fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga, svo sem gagna er varða andlegt og líkamlegt heilbrigði, án samþykkis viðkomandi þurfa því að uppfylla framangreind skilyrði

þjóðaröryggi, almannaheill, efnahagsleg farsæld þjóðarinnar, til að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi annarra. Ég bið hlustendur að íhuga hvort það að koma fólki úr landi í kjölfar neikvæðs svars við umsókn um dvalarleyfi

réttarríkishefð. Þar er að finna mjög ríka sögu réttarríkisins og mjög sterka trú á réttarríkið og

þá sé ekkert endilega verið að spá of mikið í hana. Við vitum náttúrlega að það er búið að neita þjóðinni um stjórnarskrá, sem hún þó samþykkti með auknum meiri hluta að skyldi verða að nýrri stjórnarskrá, að segja gildandi stjórnarskrá, mér hefur oft fundist eins og hún sé bara eins og hver önnur lög í huga mjög margra, bæði lögfræðinga og

þessi margvíslegu stjórnarskrárbrot sem við höfum áhyggjur af að þetta frumvarp hafi í för með sér. Svarið er bara: Við erum í meiri hluta þannig að við þurfum ekkert að pæla í þessu — eða hvað? Við óskuðum eftir að gerð yrði óháð úttekt á því hvort þetta mál stæðist stjórnarskrá og því var neitað. Því hefur verið neitað endurtekið af þessum stjórnarmeirihluta

En nei, þrátt fyrir að Mannréttindastofnun Háskóla Íslands segi í umsögn sinni að það sé óhjákvæmilegt

Þau vilja flýta sér svo mikið að afgreiða möguleg stjórnarskrárbrot að þau eru farin að væla yfir því að við séum að tefja önnur mál með því að benda þeim á að þau séu mögulega að brjóta gegn stjórnarskránni. Hvernig væri að kalla málið inn í nefnd og fá þetta óháða mat og fá þá úr þessu skorið? Þá þurfum við ekki að tefja nokkurn skapaðan

það hvernig þvingaðri lyfjagjöf er beitt til að liðka fyrir þeim brottvísunum. Ástæðan fyrir því að mig langar að leggja svona mikla áherslu á þetta atriði er að það varpar ljósi á þá afstöðu sem

hvaða staður, hvaða einstaklingur það er, en bara þá afstöðu sem kerfið hefur til þessa hóps sem eru umsækjendur um alþjóðlega vernd og sem kemur svo bersýnilega í ljós þegar við sjáum hvaða meðulum kerfið er tilbúið til að beita til þess að losna við það fólk úr landi, vegna þess að þetta fólk er ekki hátt skrifað hjá kerfinu. Umsækjendur um alþjóðlega vernd, sér í lagi þau sem njóta meintrar verndar í Grikklandi, eru ekki fólk sem stjórnvöld vilja eyða allt of miklu púðri í að annast og passa upp á. á. Svo ég reki örstutt hvernig þessi hali er orðinn þá spurði ég dómsmálaráðherra fyrst hvaða þvingunarúrræðum hefði verið beitt gagnvart einstaklingum þegar þeir eru fluttir úr landi með aðstoð lögreglu og sérstaklega bað ég um upplýsingar varðandi það hvort fólki hafi verið gefin lyf gegn vilja þess í þeim tilgangi að auðvelda brottvísun. Þessum seinni lið svaraði ráðherrann ekki þannig að ég spurði bara aftur nákvæmlega um þetta og ekkert annað og fékk þá það svar að einstaklingum hefðu ekki verið gefin lyf gegn vilja þeirra í þeim tilgangi að auðvelda yfirvöldum brottvísun en hins vegar hefðu einstaklingum alveg verið gefin lyf til að róa þá og svo hefði þeim verið brottvísað. Þarna er ákveðinn útúrsnúningur í gangi. Ráðherrann er augljóslega að hengja sig á mjög þröngt orðalag spurningarinnar til að þurfa ekki að svara því að þarna sé augljóslega verið að gefa fólki lyf sem hjálpi yfirvöldum síðan að brottvísa viðkomandi.

og hvaða verklag gildi um þá framkvæmd. Þar er ég náttúrlega hræddastur um að þessi blessaði trúnaðarlæknir Útlendingastofnunar sé kannski einhvers staðar að fara dúkka upp, sami aðili og landlæknir benti á að hefði brotið lög þegar hann skrifaði upp á flugfærnisvottorð fyrir kasólétta albanska konu sem sparkað var úr landi. Svo langar mig að fá að vita frá heilbrigðisráðherra hversu oft slíkri þvingaðri lyfjagjöf hafi verið beitt á hverju ári undanfarin fimm ár og líka hversu oft einstaklingar séu enn undir áhrifum þeirra lyfja þegar brottvísunin er framkvæmd.

Frú forseti. Í þessari ræðu langar mig að fjalla aðeins um þá umsögn sem Kvenréttindafélag Íslands sendi inn en við Íslendingar höfum lengi státað af því að vera land þar sem jafnrétti kynjanna er hvað best í heiminum.

og kannski vert að við hlustum á þau samtök sem hafa barist síðan 1907, ef ég sé rétt, fyrir

við byrjum á því að koma með helstu atriðin sem samtökin benda á og gagnrýna þá er það í fyrsta lagi að enn hafi ekki verið framkvæmt nægilegt jafnréttismat og að frumvarpið hunsi þau ólíku áhrif sem slíkar lagabreytingar hafa á stöðu kynjanna. Fyrst ég er að lesa þetta nokkuð beint er kannski best að ég fá leyfi forseta til þess.

jaðarhópa. Ekki hefur verið haft sérstakt samráð við fagaðila við vinnslu þessa frumvarps, eins og bent var á í sameiginlegri áskorun 15 félagasamtaka á Íslandi þann 19. maí 2022.“ Ég sé fram á að ég muni ekki komast í gegnum öll þessi atriði í þessari ræðu en mig langar að byrja á að ræða skortinn á jafnréttismati. Það er ákveðin aðferðafræði sem hefur verið innleidd í löggjöf á Íslandi og lagasetningu á Íslandi

jafnréttissjónarmiða og vinna að kynjasamþættingu í stefnumótun og ákvörðunum á öllum sviðum samfélagsins“. Þetta þýðir m.a. að við alla áætlanagerð, stefnumótun og gerð lagafrumvarpa þurfi að taka til greina ólíkra stöðu kynjanna og móta verkefni þannig að þau auki réttlæti og kynjajafnrétti.“

þá séum við að horfa til þessara atriða, til þessa mismunar, og passa það að lögin sem við setjum taki tillit til þessara atriða.

Ég var að fara yfir umsögn Rauða krossins um þetta ákvæði þar sem hún er mjög góð og ítarleg og ég ætla að reyna að þýða hana á mannamál fyrir þau sem misstu athyglina við fyrstu tilvísun í einhver lagaákvæði, með leyfi forseta:

vegna þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnahagslegrar farsældar þjóðarinnar, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna, siðgæði eða réttindum og frelsi annarra. það markmið að koma fólki úr landi með valdi undir eitthvert af þessum markmiðum? Rauði krossinn er ekki á þeirri skoðun, með leyfi forseta: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 Ég ætla að staldra þarna við þar sem mér þykir þetta mjög áhugavert. Svo virðist sem mörgum þyki það engu að síður eðlilegt að gengið sé á réttindi sem þessi þegar um er að ræða útlending sem á að flytja úr landi og vísa gjarnan til þess að viðkomandi sé búinn að fá lokaniðurstöðu og jú, honum beri að fara úr landi. En í því ljósi verðum við að átta okkur á því að hvað sem okkur finnst um það sem er þar í gangi, þá ákvörðun sem tekin hefur verið, þá skyldu viðkomandi að hlýða boðum og bönnum, þá eru takmörk fyrir heimildum stjórnvalda til að grípa inn í mannréttindi okkar. Það er ástæðan fyrir því að við höfum sett þessi mannréttindaákvæði, bæði í alþjóðlegum samningum og í stjórnarskránni okkar sem öll lög sem samþykkt eru hér á þingi þurfa að samræmast. Við erum búin að setja þessar grundvallarreglur til þess að tryggja að ekki sé gengið of langt, jafnvel þegar það virðist við fyrstu sýn í lagi. Við erum búin að ákveða tiltekin mörk og það er vegna reynslunnar, það er vegna sögunnar, það er ekki

Við tökum slaginn í hvert skipti sem við teljum mannréttindum ógnað af framkvæmdarvaldinu, af löggjafarvaldinu, af hverjum sem er, öðrum öflum í samfélaginu. Við höfum tekið slag eftir slag eftir slag vegna þess að það er grunnstefna okkar að standa vörð um mannréttindi, um borgaraleg réttindi. Þetta er okkar helsta markmið í stjórnmálum; að efla og vernda borgararéttindi. Þetta er það sem leiðir okkur áfram í baráttunni fyrir afglæpavæðingu á vörslu á vörslu neysluskammta vímuefna, það eru mannréttindi vímuefnanotenda sem eru að baki því. Þegar við köllum eftir og berjumst fyrir sjálfstæðu eftirliti með störfum lögreglu er það vegna þess að það ver borgararéttindi fólks í landinu. Þegar við berjumst fyrir heildarendurskoðun á lögræðislögum er það til þess að styrkja og vernda réttindi fólks með geðraskanir, með geðsjúkdóma, með geðfötlun.

þá var það til að standa vörð um réttarríkið og til að standa vörð um rétt okkar allra til sanngjarnra réttarhalda fyrir dómstólum sem eru skipaðir samkvæmt lögum.

Við andmæltum því, þó að það væri ekki vinsælt á þeim tíma að andmæla því, vegna þess það er í erfðaefni okkar að standa vörð um mannréttindi. Þegar við veittum hæstv. fjármálaráðherra aðhald vegna afskipta hans af ráðningu í ritstjórn fræðirits um efnahagsmál, vegna þess að fræðimaðurinn sem átti að ráða í ritstjórnina var honum ekki að skapi, þá var það vegna þess að það eru til mannréttinda í landinu sem tala um akademískt frelsi og tjáningarfrelsi, að það eigi ekki að refsa fólki fyrir skoðanir sínar og það eigi sér í lagi ekki að refsa fræðimönnum fyrir skoðanir sínar og vinna gegn frama þeirra vegna þess að þeir hafa ekki skoðanir sem stjórnvöldum eru þóknanlegar. Þegar við börðumst fyrir afnámi trans skattsins var það líka vegna þess að það er í erfðaefninu okkar að berjast fyrir mannréttindum, sér í lagi og sérstaklega mannréttindum jaðarhópa. Þegar við brugðumst við lögbanni á Stundina korter í kosningar 2017, bæði með því að halda opna fundi og síðan með því að leggja fram lagafrumvarp til að laga

Í umsögninni stendur, með leyfi forseta: „Í handbók Jafnréttisstofu, Jafnréttismat, frá árinu 2014 er að finna gátlista til að greina hvort þörf sé á jafnréttismati á frumvörpum. Þar er fyrst spurt hvort að lögin muni koma til með að hafa „áhrif á líf fólks“ og hvort að „munur sé á stöðu karla og kvenna í málaflokknum“. Enn fremur samþykkti ríkisstjórn þann 26. október 2018 fimm ára áætlun um kynjaða fjárlagagerð þar sem hverju ráðuneyti er gert skylt að framkvæma jafnréttismat á öllum frumvörpum „sem falla undir það viðmið að vera með mikil eða meðal kynjaáhrif.“ Kvenréttindafélag Íslands tekur það fram að lög um útlendinga og lög um atvinnuréttindi útlendinga hafi ólík áhrif á kynin, rétt eins og önnur löggjöf um atvinnuréttindi hafi ólík áhrif á kynin. Allar breytingar á löggjöf sem þessari, sem skilyrðir rétt fólks til að dvelja og lifa hér á landi, hafa í eðli sínu djúpstæð áhrif á grundvallarréttarstöðu fólks á Íslandi. Því eykst byrði stjórnvalda að framkvæma ítarlega greiningu á áhrifum frumvarpsins á allt fólk sem fellur undir lögin, þar á meðal á ólíkum áhrifum frumvarpsins á öll

og það er skylda að tryggja að horft sé til þessara mismunandi áhrifa frumvarpsins á kynin.

og verði áfram forgangsmál. Stjórnarsáttmálinn segir enn fremur að auk aðgerða á vinnumarkaði til að draga úr kynbundnum launamun verði jafnréttismál ávallt í forgrunni við ákvarðanatöku. Kvenréttindafélag Íslands telur þetta frumvarp stangast á við þessi sjónarmið stjórnarsáttmálans og krefst því að jafnréttissjónarmið verði höfð í hávegum þegar viðkemur þegar viðkemur málum allra í samfélaginu, ekki síst þegar kemur að stöðu útlendinga á Íslandi.“ Ég sé það, forseti, að ég þarf meiri tíma til að fjalla um jafnrétti og þetta frumvarp og óska því eftir að vera settur aftur á mælendaskrá.

Það var áhugaverð umræða hérna fyrr í dag um þessa umræðu, þar var fjármálaráðherra misboðið. Skrýtið ástand sem fjármálaráðherra er í, að vera misboðið þegar við erum með mál hérna sem er með 20 neikvæðar umsagnir frá mjög virtum félagasamtökum og að það megi ekki fjalla um þær, fjalla um það hvernig ríkisstjórnarflokkarnir drífa málið út í þingsal

sem komu fram hjá fjármálaráðherra voru að það væri einhvern veginn meiri hluti fyrir þessu máli og þar af leiðandi mættu þau bara gera hvað sem er. Það virkar auðvitað ekki þannig. Lýðræði og meirihlutavald virkar ekki þannig. Við þurfum jafnvægi og taka þarf tillit til minnihlutahópa. Við þurfum að passa upp á að meiri hlutinn fari vel með vald sitt.

Er það ekki allt í lagi? Nei, það er ekki allt í lagi. Af hverju er það ekki allt í lagi? Af því að sú nefndarvinna sem þarf að fara fram tekur ákveðinn tíma

Meiri hlutinn ræður öllu öðru, ekki bara 55% eða hvaða hluta sem það er, heldur 100%. Meiri hlutinn ákveður að það sé þetta mál sem er fremst á dagskrá og segir: Þið eruð að tefja öll málin sem eru síðar á dagskrá, þegar hið sanna er að hægt væri að setja þau mál á undan. Þá er ekki verið að tefja neitt mál, ekki eitt. En nei, svona fara þau með meirihlutavaldið. Þegar þau ákveða að þetta sé mál sem skuli klárað: Við ætlum bara að gera það svona sama hvað tautar og raular, þá er fjármálaráðherra

hefur verið tekið um afturvirku skerðingarnar sem enduðu í einhverjum 8 milljörðum, eða eitthvað svoleiðis, í greiðslur fyrir eldri borgara út af réttindum sem voru tekin af þeim.

Íslands, með leyfi forseta: „Þá kemur einnig fram í stjórnarsáttmálanum að „lög um útlendinga og lög um atvinnuréttindi útlendinga verða tekin til endurskoðunar með það að markmiði að rýmka að rýmka ákvæði er varða útgáfu dvalarleyfa á grundvelli atvinnuþátttöku og auka skilvirkni með einföldun ferla.“ Kvenréttindafélag Íslands getur ekki séð að með þessu frumvarpi sé verið að rýmka ákvæði er varða útgáfu dvalarleyfa, heldur þvert á móti, enda útilokar 7. gr. frumvarpsins, um breytingu á 37. gr. laganna, sem á rétt í öðrum ríkjum eða hefur tengsl við önnur ríki og þrengir sú breyting því enn meira að fólki sem leitar hér dvalarréttar. Stjórnarsáttmálinn tekur einnig fram að „þá verði þeim sem hér fá dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eða sérstakra tengsla við landið veitt undanþága frá kröfu um atvinnuleyfi. Haft verður samráð við aðila vinnumarkaðarins í þessari vinnu.“ Kvenréttindafélag Íslands telur að þær breytingar sem frumvarpið felur í sér gefi ekki til kynna að það sé unnið á grundvelli mannúðarsjónarmiða, þá sérstaklega að lögregla geti

Þá tekur Kvenréttindafélagið undir umsögn ASÍ þar sem tekið er fram að samráð við vinnumarkaðinn hafi ekki farið fram eins og hefði átt að vera gert og er því skýrt að ekki var haft samráð við samfélagið við gerð þessa frumvarps. Kvenréttindafélag Íslands telur augljóst að löggjöf um atvinnuréttindi og dvalarstöðu útlendinga muni koma til með að hafa mikil áhrif á líf fólks og að munur sé á stöðu karla og kvenna í málaflokknum. Þörfin á að framkvæma jafnréttismat í þessu tilviki ætti því að vera augljós og eðlilegt að farið sé að lögum í þeim efnum.“ Forseti. Hér er ein af mörgum umsögnum sem segir að að ákvæði þessa frumvarps brjóti í bága við stjórnarskrá Íslands og mannréttindasáttmála Evrópu.

Ég veit ekki betur en að þeir hv. þingmenn sem hér sitja þurfi að skrifa undir drengskapareið um það að verja stjórnarskrána. Samt ætla hv. þingmenn að láta ábendingu um brot á mannréttindasáttmála og stjórnarskrá í frumvarpi frá dómsmálaráðherra,

Hvað er að

fældi það einstaklinga sem áttu yfir höfði sér að vera fluttir nauðugir úr landi frá því að ýmist taka slík próf eða láta bólusetja sig. Það er auðvitað mjög slæmt. Það er ákaflega slæmt að einstaklingar sjái ástæðu til þess að forðast aðgerðir í eigin þágu,

að raða töluliðum í upptalningu í 3. gr. laganna, upptalningu á skilgreiningum, í ljósi þess að búið er að bæta við skilgreiningu á hugtakinu endurtekin umsókn, sem

Við vorum búin að tala um jafnréttismatið en Kvenréttindafélagið fjallar einnig um sérstaka stöðu kvenna þegar kemur að þessum málaflokki og þar segir, með leyfi forseta: „Kvenréttindafélagið tekur undir það sem Rauði krossinn bendir á í umsögn sinni um sama mál, að afleiðingar vanrækslu Útlendingastofnunar séu alvarlegar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

“ Virðulegi forseti. Það er skelfilegt að heyra að stjórnvald á Íslandi skuli ekki horfa til þessa að umsækjendum um hæli hér á landi, umsækjendum um alþjóðlega vernd sem eru í mjög viðkvæmri stöðu,

það sé ekki einu sinni rannsakað, það sé ekki einu sinni tekið tillit til þess, jafnvel þó að vísbendingar liggi fyrir um það.

eru ekki látnir njóta vafans og ekki stutt við þá á nægilega góðan máta.

mjög alvarlegu athugasemd til greina og reyni að finna leiðir til að bæta slíkt. En á þeim tíma sem ég hef hér langar mig að fjalla um eina málsgrein í viðbót úr umsögn Kvenréttindafélagsins. Sú málsgrein fjallar um sama mál en kannski aðeins seinna í ferlinu. Þar segir, með leyfi forseta: „Þá eru það sérstaklega konur sem eiga á hættu á t.d. mansali, kynfæralimlestingum og nauðgunum þegar þær eru sendar aftur í heimaland eða annars ríkis á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, þá sérstaklega á þeim svæðum sem Rauði krossinn hefur bent á að séu ekki örugg móttökuríki eins og t.d. Grikkland og Ungverjaland sem íslensk stjórnvöld halda áfram að senda fólk til.“ Virðulegi forseti. Við erum að senda fólk út í mansal og út í ofbeldi.

það að Útlendingastofnun hafi hent flóttafólki út á götuna hafi ekki verið í samræmi við lög. En nú er verið að lögfesta þessa heimild. Það er bagalegt. En segjum sem svo að þetta gerist og manneskjan sem verður fyrir þessum íþyngjandi áhrifum laganna og íþyngjandi aðgerðum stjórnvalda, sem beita þessum íþyngjandi lögum, ákveður að kæra. Ég hef ekki séð mörg dómafordæmi fyrir því að málefni flóttafólks eða málefni fólks sem hingað kemur í neyð fari fyrir dóm. En segjum svo að þetta fari fyrir dóm og fari alla leið og fari fyrir Mannréttindadómstól Evrópu. Þar er bara úrskurðað

tvo dóma frá Mannréttindadómstóli Evrópu á sig á einu kjörtímabili, þ.e. ef þetta gerist. Ég er bara að segja: Það er hægt að forðast þessar afleiðingar og það er hægt að forðast þessa sviðsmynd með því að

um að fylgja lögum þegar kemur að því að semja frumvarp og samþykkja frumvarp og neyða frumvarp í gegn. Eins og ég kom inn á áðan þá er þetta grafalvarlegt mál. Ég er kannski að hengja mig á þessu eina atriði en ég mun halda áfram að nefna þetta þangað til einhver úr meiri hlutanum kemur hingað og segir mér að þetta verði tekið til umfjöllunar á alvarlegum nótum, annaðhvort í nefnd eða á ríkisstjórnarstigi.

öll saman að því og leggjum hönd á plóg til að sjá til þess að allt fari í gegnum lögbundið ferli og að við getum samþykkt lög eða hafnað lögum með fullvissu um að þetta samræmist stjórnarskrá og alþjóðaskuldbindingum sem Ísland hefur

Kannski verður meiri hluti um þær breytingartillögur, kannski ekki meðal flokks dómsmálaráðherra sem hefur engan áhuga á breytingartillögum,

er til að byrja með að þessir stjórnarliðar sýni okkur þær, kannski opinberlega og óháð því hvort málið fer til nefndar eða ekki. Þá getum við alla vega farið að ræða þær strax hérna. Að sjálfsögðu væri betra að gera það á nefndarfundi af því að þar viljum við kalla til umsagnaraðila til þess að útskýra fyrir okkur tæknilega séð hvort orðanna hljóðan virki í raun og veru eins og hún

ein röng tilvísun getur gjörsamlega breytt öllu. Það munaði um þessa 8 milljarða sem aldraðir voru skertir um hérna um árið af því að það var tilvísun í ranga grein.

þetta málþóf frá Sjálfstæðisflokknum sem þau ásaka okkur einhvern veginn um og er alveg gríðarlega misboðið. Mér finnst það rosalega skrýtið.

Þar á meðal er honum heimilt að úrskurða einn í málum er varða umsókn um alþjóðlega vernd ef, og þar eru tiltekin tvö skilyrði, kærandi er ríkisborgari ríkis sem er á lista Útlendingastofnunar yfir örugg upprunaríki og

Ég vakti athygli á því í meðförum málsins fyrir allsherjar- og menntamálanefnd að það að taka þetta „og“ þarna í burtu breytti lögunum þannig að

Mögulega þarf að bæta við „eða“ eftir 2. liðinn í upptalningunni, eitthvað slíkt, þetta er lagatæknilegt atriði. Þetta gerir það samt að verkum að meiri hlutinn getur haldið því fram að hann ætli sér að gera breytingar á frumvarpinu

Mér finnst þessi skýring sem kemur fram undir þeim kafla eiginlega bara ekki vera nógu góð af því að persónulega sé ég ekki tilefni og ég sé heldur ekki nauðsyn til lagasetningar. Það er hægt að tala um þetta mál í hringi, hægt að tala um það hvað við þurfum að betrumbæta kerfið mikið í hringi. En þessi nálgun og þessi lagabálkur og þessar lagabreytingar sem hér er verið að kveða á um eru ekki málið af því að, eins og hefur margoft komið fram í ræðum þingmanna hér, þetta er ekki að fara að auka skilvirkni þegar kemur að þeim vandamálum sem liggja núna fyrir heldur er þetta að fara að minnka skilvirknina og þetta er að fara að auka kostnað í félagslega kerfinu okkar og bara kerfunum yfir höfuð, ekki bara því félagslega, með þeim breytingum sem þetta frumvarp felur í sér. Síðan væri ég líka til í að fara í sögulega skýringu á þessu frumvarpi, jafnvel þó að þetta hafi ekki orðið að lögum. Ég held að löggjafanum beri skylda til að taka því sem einhvers konar vísbendingu ef þetta hefur verið lagt fram fimm sinnum og aldrei náð að fara í gegn. Það virðist bara vera svo að það sé ekki vilji fyrir því að þetta frumvarp fari í gegn, að þessar breytingar taki gildi af því að þær eru vissulega mjög íþyngjandi en ég held að þetta muni skapa fleiri vandamál fyrir kerfið okkar heldur en það leysir.

vera bagalegt. Mér finnst mjög vert að nefna að það eru hópar sem eru að mótmæla þessu frumvarpi. Það var einn hópur, samansettur af ungmennum, sem hélt tónleika í því skyni að vekja athygli á þessu frumvarpi og að það ætti að fella það. Ber ríkisstjórninni ekki skylda til að taka alla vega þessar kröfur til greina eða skoða hvaðan þessi andstaða fólks kemur hvað varðar þetta frumvarp? Þessi þróun veldur mér mjög miklum áhyggjum af því að þrátt fyrir að við séum öll að koma upp í pontu hér trekk í trekk þá er, eins og ég hef talað um áður, enginn úr meiri hlutanum í þingsal þannig að ég veit ekki hvort við erum bara að tala við vegg eða hvort verið er að taka þessar áhyggjur og ábendingar okkar til greina hvað varðar efnisatriði lagafrumvarpsins sem hér um ræðir.

Ég held að þessi ofuráhersla á að samþykkja þetta frumvarp sé bara einhver þrjóska í Sjálfstæðisflokknum, sé bara eitthvað sem þau vilja þröngva í gegn til þess að geta sagt

þegar kemur að málefnum flóttafólks. Það er svo sem enginn að pæla í þessu af því að það er bara búið að festa þessa hugmynd hjá stjórnarliðum: Þið verðið að ná þessu frumvarpi í gegn, við verðum að setja þessi lög, síðan bara kemur allt hitt seinna. Vandamál sem gætu komið upp verða leyst eftir að þau koma upp. Þetta er nákvæmlega eins og það sem gerðist varðandi brottvísun Husseins. Þetta var ómannúðleg brottvísun, klárt brot á mannréttindum, mistök sem eru ekki mistök, þetta voru bara

En það er meira en það, meira sem er augljóst, ætti að vera augljóst fyrir þau sem þekkja þennan málaflokk eitthvað.

Það var nokkuð langt viðtal við hann í morgunútvarpinu á Rás 2 í maí á síðasta ári. Bara í því viðtali, þau voru fleiri, greindum við 11 rangfærslur,

að ákveða það. Stjórnvöld hafa heimild til að senda fólk til baka en ber engin skylda til þess í neinum lagalegum skilningi.

Það er bara dálítið mikið mál fyrir mjög marga af þessum aðilum. Þetta er fólk sem er í neyð, kannski ekki svo rosalega mikilli neyð að það komist í gegnum nálaraugað sem stjórnvöld eru með núna en samt í neyð,

Við hljótum að þurfa að geta gert aðeins meiri kröfur til þeirra sem fara með framkvæmdarvaldið um að segja og greina satt og rétt frá.

vegna sjúkleika og alls konar annars. Allir eiga rétt á heilbrigðisþjónustu, það er meginefnið í þeirri lagagrein. Að fella niður einhvers konar grunnþjónustu sem fólk í neyð reiðir sig á til þess eins að hrekja það úr landi er auðvitað grafalvarlegt brot á mannréttindum, grafalvarlegt brot á réttindum sem varða við stjórnarskrá.

á ásetninginn á bak við setningu þessara laga og þá sérstaklega þessa ákvæðis. Það er auðvitað bara til þess að hrekja þau úr landi. Það að svipta

ef einstaklingurinn neitar að fara sjálfviljugur úr landi, þannig að ásetningurinn á bak við þetta er mjög skýr. Það er til að hrekja þessa manneskju úr landi því að hún er víst ekki velkomin hér. Ef við höfum ekki pláss eða ef við höfum ekki vilja til að taka á móti þér þá áttu bara ekki skilið neitt,

grundvallarmannréttindi. Það að geta leitað sér heilbrigðisaðstoðar ef þú ert að glíma við einhvers konar veikindi, hvort sem þau eru geðræn eða líkamleg, það eru líka grundvallarmannréttindi og það er líka eitthvað sem er kveðið á um í stjórnarskrá. Þetta er bara grafalvarlegt lagaákvæði. Það er grafalvarleg þróun ef við lögfestum þetta.

en hafa afdrifaríkar afleiðingar. Það rifjaði upp fyrir mér ákvæði sem var inni í þessu frumvarpi fyrir tveimur útgáfum síðan sem þá var í raun eitt alvarlegasta ákvæðið í frumvarpinu. Það er búið að taka það út núna, tók okkur fjögur þing, fjórar tilraunir að útskýra fyrir ríkisstjórninni hvers vegna það væri hræðilegt. Allt tekur sinn tíma en dropinn holar steininn. Ákvæðið var svohljóðandi í frumvarpinu sem lagt var fram á 151. þingi,

neins konar framfærslu, vinnumarkaði, heilbrigðisþjónustu eða neinu, eigi ekki að vera að koma hingað til lands. Hins vegar var fallið frá þessu ákvæði, sennilega vegna þrýstings eða vegna þess að ríkisstjórnin fann aðra leið til þess að eyðileggja þetta ákvæði og það er leiðin sem farin er núna í 8. gr.

fólks sem t.d. hefur fengið vernd í Grikklandi, ef sérstakar ástæður mæla með því eða ef það er með sérstök tengsl á Íslandi, er ákveðið að eyðileggja tímafresti sem núna hvíla á stjórnvöldum, ákveðin tímamörk sem lögin gera kröfu um að stjórnvöld vinni málið innan, klári málið innan, ella skal málið tekið til efnismeðferðar hér á landi, nema umsækjandi sjálfur beri ábyrgð á töfum á meðferð málsins. Það er alveg ljóst að framsetningin á þessu frumvarpi segir ekki alla söguna, hún segir ekki hálfa söguna, hvorki frumvarpið eins og það stendur né greinargerðin með því.

það er ekkert flóknara en það. Það sem er rétt í þessu er að dvalarleyfi fyrir flóttamann í einu Evrópuríki fylgir ferðaheimild innan Evrópu sem ferðamaður í þrjá

varðar, þ.e. að fólk í þessari stöðu hefur enga heimild til lengri dvalar eða atvinnu í öðrum ríkjum og ekki raunhæfan kost á að sækja um annars konar dvalar- eða atvinnuleyfi en stöðu flóttamanns.

lágmarksvirðing gagnvart almennri skynsemi að forðast að bjóða upp á svona málflutning. Flóttafólk hefur ekki raunverulegan aðgang að vinnumarkaði, hefur ekki aðgang að húsnæðismarkaði, hefur ekki aðgang að félagslegum úrræðum og þetta þýðir að langflest flóttafólk í Grikklandi er á götunni án húsaskjóls, án matar og án vonar um að það muni nokkurn tímann breytast. Það er í mjög takmörkuðum búðum sem eru með mjög skerta þjónustu. Það kemst ekki eins auðveldlega að í heilbrigðiskerfinu þar sem

að á einhverju stigi máls við lokaafgreiðslu frumvarpsins hafi einhver ýtt á vitlausan hnapp þegar kom að því að samþykkja eða hafna breytingum í skjalinu þar sem haldið var utan um það umfangsmikla verkefni sem heildarendurskoðun laga hefur alltaf í för með sér. Það frumvarp sem varð síðan að lögum nr. gerði tvenns konar breytingar, annars vegar til mikillar óþurftar og var þar stigið fyrsta skrefið í átt frá pólitísku sáttinni sem gjarnan er vísað til að hafi ríkt um þetta

þrátt fyrir að fólk væri búið að kæra niðurstöðu kærunefndar frestaði sú kæra ekki réttaráhrifum þeirrar ákvörðunar Útlendingastofnunar að útlendingur skuli yfirgefa landið.

hæstv. dómsmálaráðherra þess tíma varð að lögum en það var borið fram í frumvarpi sem innihélt líka aðra grein þess efnis að orðin „hjúskapur eða“

Frú forseti. Ég hef sagt það áður hér í þessari pontu og ég mun segja það aftur: Markmið þessa frumvarps er ekki að auka skilvirkni, ekki að straumlínulaga kerfið, kerfið, ekki að bæta úr neinum annmörkum sem valda vandamálum sem við stöndum frammi fyrir. Frumvarpið snýst um að lögfesta ólögmæta framkvæmd Útlendingastofnunar. Hvað á ég við með því? Hvað þýðir það á mannamáli? Það þýðir að Útlendingastofnun hefur tekið margar vondar ákvarðanir um marga vonda hluti

Það sem er áhugavert að skoða í því sambandi er núverandi framkvæmd Útlendingastofnunar. Hún er nefnilega, að mínu mati og margra annarra, alls ekki í samræmi við lögin eins og þau eru. Og það er framkvæmdin sem er vandamálið, ekki lögin. Það er framkvæmdin sem skapar óskilvirkni, langan málsmeðferðartíma, miklar mannlegar hörmungar og annað hræðilegt. Ég ætla aðeins að fjalla meira um uppáhaldsákvæðið mitt í lögum um útlendinga.

núgildandi laga um útlendinga er regla sem segir almennt að umsókn um alþjóðlega vernd skuli tekin til efnismeðferðar hér á landi, hún skuli tekin til meðferðar.

Þrátt fyrir að það sé heimilt skal málinu ekki vísað frá ef útlendingurinn hefur slík sérstök tengsl við landið að nærtækast sé að hann fái hér vernd; eða orðrétt upp úr lögunum, með leyfi forseta: „ef sérstakar ástæður mæla annars með því“. Þetta ákvæði, það að þetta eigi við um Dyflinnarmál, hefur alltaf verið í lögunum eða frá því að allt það kerfi var setti á fót. Það sem breyttist árið 2016, þegar lögin voru sett, var að þessi undantekning, þ.e. að heimilt væri að taka mál til skoðunar hér á landi, var látin ná yfir fólk sem hefði fengið vernd í öðru ríki. Fyrir árið 2016 gat fólk sem hafði fengið vernd, t.d. í Grikklandi, ekki sótt um hér, það gat ekki fengið áheyrn, það var bara ekki heimilt í lögunum. Það sem er reyndar svolítið skemmtilegt við það er að það er engin slík heimild heldur í lögum í Þýskalandi. Það er engin slík heimild, held ég, í neinu öðru Evrópuríki. Ég held að það sé það sem er verið að tala um þegar verið er að tala um íslensk sérlög. Það sem er svo fyndið við það er að önnur ríki eru samt ekki að senda fólk til Grikklands. Og á hvaða grundvelli er það? Það er ekki á grundvelli sérreglu eins og við erum með, sem er mun opnari en hjá þeim, við beitum henni strangar en þau, heldur á grundvelli banns við endursendingu fólks þangað sem líf þess eða frelsi er í hættu. Við erum að tala um grundvallarreglu í þjóðarrétti sem við teljum ekki ástæðu til að beita og við teljum ekki heldur ástæðu til að beita þessu rosalega opna sérákvæði okkar sem við beitum ekki einu sinni. Útlendingastofnun beitir þessu nánast ekkert og kærunefndin hefur því miður staðfest þá framkvæmd að mjög miklu leyti.

aftur og aftur — að segja þetta nógu oft þá bara einhvern veginn eigi það að verða satt. Ég er að hlusta á bók núna sem heitir Human kind, mjög áhugaverð bók, ég mæli með henni.

— sagan um það varð til hjá einum Norðmanni sem fór þangað og hafði ákveðnar skoðanir þrátt fyrir að það væri enginn grundvöllur fyrir því sem hann síðan sagði. En allur heimurinn trúði því sem hann sagði því það spurði síðan enginn þau sem bjuggu þarna og þau vissu það svo sem ekkert heldur hvað fortíðina varðaði. Þau voru ekki með ritaða sögu o.s.frv. Þannig að það sem þessi Norðmaður sagði varð bara að þeirra sögu í kjölfarið og búið að vera mjög erfitt að vinda ofan af því. Það er sama hérna, það er mjög erfitt að vinda sífellt ofan af þessum rangfærslum ráðherra sem segir þær bara aftur og aftur án þess að blikna. Ég veit ekki af hverju hann fær að komast upp með það. Eru það hinir í ríkisstjórninni? Er ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur bara alveg dús við það að ráðherrar í hennar ríkisstjórn bara segi svona hluti án þess að það sé gert neitt við því? Erum við ekki með siðareglur ráðherra

að vera. Ráðherra segir að flestir fari úr landi af sjálfsdáðum þegar þeir hafa fengið höfnun. Þetta er líka rangt. Fæstir fara af sjálfsdáðum eftir synjun en þegar fólki er ekki gefinn annar kostur streitist það ekki endilega á móti. Þetta er svona ákveðinn agnúi þarna á. Maður þarf að skilja samhengið þarna. Það Það er í rauninni enginn möguleiki gefinn. Þá er það að vissu leyti þvingaður valmöguleiki þannig að það er ekki eins og það sé að fara af sjálfsdáðum.

Það fer samt síðan á vegum lögreglunnar og gjarnan í lögreglufylgd þannig að það er mjög ónákvæmt að kalla þetta að fara af sjálfsdáðum. Tölurnar um þetta eru ekkert rosalega aðgengilegar

skilvirkni í árangri þá væntanlega er þetta eitt af þeim atriðum sem ætti að nást betri skilvirkni um á einhvern hátt, færri sem lögreglan þyrfti að fylgja á brott.

vegna umsækjenda um alþjóðlega vernd sem ekki er hægt að flytja úr landi. Samkvæmt upplýsingum sem Rauði krossinn hafði á þeim tíma fengið frá stoðdeild ríkislögreglustjóra voru alls 64 einstaklingar

kannaði aðstæður þeirra umsækjenda með því að taka viðtöl við einstaklinga úr þessum hópi, alls 15 manns, og fékk þannig tækifæri til að átta sig á aðstæðum þeirra og þær eru slæmar. Þær eru vægast sagt slæmar. Þetta er hópur sem lagt er til að stækka í frumvarpinu. Það er ekki sagt berum orðum, það er ekki eitt af markmiðum frumvarpsins en það er hins vegar ein af afleiðingum

árum saman, jafnvel um ótiltekinn tíma, að eilífu, eða eins lengi og fólk getur búið við slíkar aðstæður. Oft er þetta fólk sem er að flýja ríki sem ekki er

koma til Íslands, fá synjun á umsókn um alþjóðlega vernd en Írak getur ekki tekið við þeim af því að Ísland er ekki með stjórnmálasamband við Írak.

og segir að afleiðingar þessa ákvæðis yrðu gríðarlegar á stöðu og velferð og mannvirðingu umsækjenda um alþjóðlega vernd. Áhrifin væru augljós í ofanálag.

honum gert kleift að lifa mannsæmandi lífi frekar en að vera í fátæktarlimbói hér á Íslandi. En það sem kannski vekur mig til umhugsunar þegar ég blaða í gegnum þetta minnisblað

til þess að ekki sé verið að byggja upp eymd hjá 64 einstaklingum, sem mun fjölga verði þetta frumvarp að lögum. Það var ekki brugðist við þessu. Mér þykir þetta skrýtið vegna þess að þetta er þó sá hópur sem vísað hefur verið til varðandi mögulegar breytingar sem kunna að líta dagsins ljós á síðari stigum málsins af hálfu stjórnarliða. enn og aftur erum við að tala um ábendingar sem komu á fyrri stigum og ekki var orðið við. (Forseti hringir.) Hvað hefur breyst? Hvers er að vænta?

Ég ætla að vinda mér í næsta ákvæði í þessu frumvarpi sem er 6. gr.

og sem hvað flestar umsagnir hafa verið neikvæðar um og lýst yfir áhyggjum af. Í 6.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

fyrir börn og heimilisfólk og barnshafandi fólk og veikt fólk og fatlaða einstaklinga og annað sem kannski lýsir, hvað eigum við að segja, hugarfarinu að baki þessu frumvarpi. Þessu var skellt þarna inn eftir gríðarlega harða gagnrýni, enda er þessu ákvæði ekki beint gegn þeim einstaklingum sem þarna eru taldir upp. Ég þykist vita, eftir umfjöllun um málið í allsherjar- og menntamálanefnd, að þessu ákvæði sé fyrst og fremst beint

sem hafa dvalið hérna, um nokkurra ára skeið jafnvel, eftir að fengið synjun vegna þess að þeir telja sér ekki fært að snúa aftur til heimaríkis. Íslensk stjórnvöld eru því ósammála, finnst bara ekkert mál að þeir drífi sig aftur til Íraks. Það er nefnilega oft þannig að einstaklingar

að svipta fólk þjónustu, sem er gríðarlega lítil, það er varla hægt að kalla það þjónustu, en eitthvað verður að kalla það, í því skyni að knýja fólk til að yfirgefa landið. En það sem við sáum glöggt á erindi sem við sáum í Háskóla Íslands fyrr í dag, þar sem var verið að kynna skýrslu Rauða krossins um stöðu fólks í svokallaðri umborinni dvöl, að þessir einstaklingar eru í gríðarlega slæmri stöðu. Þau upplifa sig í fangelsi, margir orðuðu það þannig, þau njóta gríðarlega lítilla réttinda, búa í óviðunandi húsnæði og sjá enga von

Sjöunda rangfærsla ráðherra var að það brjóti gegn jafnræði að stöðva endursendingar til eins ríkis en ekki annars. Þetta byggir kannski á einhverjum rosalegum misskilningi á því hvernig mál eru meðhöndluð. Það þýðir að það á að meðhöndla sambærileg mál á sama hátt en einstaklingar eru mjög mismunandi og úr mjög mismunandi aðstæðum og þá þarf að meta á mismunandi hátt. Einhver einstaklingur sem kemur hingað frá Grikklandi sökum þess að hann er ofsóttur vegna pólitískra skoðana fær kannski aðra meðhöndlun en einhver sem kemur frá Grikklandi og er ofsóttur vegna kynhneigðar af því að þetta eru ekki sambærileg mál, þau eru svipuð, vissulega,

kannski eins og Þýskalandi eða eitthvað svoleiðis. Það væri ekki hægt að beita sömu rökum gagnvart tveimur eins umsækjendum með tilliti til þess hvort þeir komi frá Grikklandi eða Þýskalandi. Það eru augljóslega miklu öruggari aðstæður í Þýskalandi og væri ekkert mál að segja: Fyrirgefðu, þú ert þarna, ferð bara til Þýskalands aftur, þar ertu með vernd og með góða stöðu. Þú segir ekki það sama við einhvern sem er með nákvæmlega eins umsókn úr nákvæmlega sömu aðstæðum og er að koma frá Grikklandi. Það er bara tvennt mjög ólíkt þannig að það myndi ekki brjóta gegn neinu jafnræði að segja

Ráðherra segir þetta bara, hvort sem verið er að segja eitthvað rangt við hann og hann veit ekki betur eða hvað. Það er alla vega mjög áhugavert að sjá þessar ítrekuðu

stórkostlega merkilegt. Síðan segir ráðherra að það sé ekki á forræði dómsmálaráðherra að rýmka reglur um heimild fólks til komu og dvalar í atvinnuskyni, það sé á forræði félags- og vinnumarkaðsráðherra.

og svo dvalarleyfi. Það er öfugsnúningur þarna í gangi. Ráðherra virðist ekki alveg vita hvað fellur undir hans ráðuneyti þarna. Þess vegna er áhugavert að sjá grein frumvarpsins sem snýst um að veita tímabundið atvinnuleyfi til þeirra sem hafa komið hingað af mannúðarástæðum. Það er í frumvarpi dómsmálaráðherra en var ekki í frumvarpi félags- og vinnumarkaðsráðherra á síðasta þingi.

Það er dálítið erfitt að ná utan um þetta. Þetta er fólk sem á hvergi heima, það er búið að flýja heimaland sitt og sækja um vernd hér, fá synjun, Ísland vill henda því út en það getur ekki hent því neitt. Það á því hvergi heima, tilheyrir hvergi, er samt hér, getur ekki annað, en íslenska ríkið er búið að sníða það þröngan stakk utan um þau að þau geta voða lítið gert. Það er einmitt svo áberandi í niðurstöðum þeirra viðtala sem Rauði krossinn tók við fólk í þessari stöðu, að það t.d. truflar fólk að hafa engin lagaleg réttindi á Íslandi.

það getur ekki hér. Þetta er eitthvað sem væri hægt að laga hér,

Síðan verða til enn önnur vandamál þegar börn þessara einstaklinga fæðast hér á landi og það er búið að sníða lagaumhverfið haganlega þannig að það sé óskilgreint hvert ríkisfang barna sem fæðast við þær aðstæður sé.

er það skráð með sama ríkisfang og foreldrar þess en þrátt fyrir það eru börn þessara einstaklinga í umborinni dvöl ekki viðurkennd sem ríkisborgarar í upprunaríkinu

eru ríkjum til vansa. Sum mannréttindi snúast um það að ríkið þurfi að vanda sig í samskiptum við borgarana, flest eru nú þannig. En þessi mannréttindi eru svolítið öðruvísi vegna þess að án ríkisborgara er ekkert ríki. Þetta er það ákvæði mannréttindagreina stjórnarskráa sem snúast bókstaflega um það að eitthvert ríki sé til staðar. Þess vegna þarf það að vera gagnkvæmt, að einstaklingar hafi rétt til ríkisfangs alveg eins og ríki — það á ekki endilega rétt til einstaklinga en það þarf einstaklinga til að vera til staðar.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

Útlendingi sem veitt hefur verið bráðabirgðadvalarleyfi skv. 77. gr. skal þó áfram tryggður réttur skv. 1. mgr. í hæfilegan tíma til að verða sér úti um húsnæði og afla sér nægilegra tekna með tilliti til aðstæðna. Ef í ljós kemur að umsækjandi um alþjóðlega vernd hafði ekki þörf fyrir þá þjónustu sem veitt var getur [stjórnvald sem fer með þjónustu samkvæmt þessari grein] krafið hann um endurgreiðslu kostnaðar að fullu eða nokkru leyti.“

bara svona til að nefna varðandi húsnæðið þá er algengt að fólk deili húsnæði með öðrum, jafnvel herbergi með einhverjum öðrum,

einstaklingum sé til að mynda neitað um meðferð vegna nýrnasteina og annars slíks þar sem það er ekki talið ógna lífi fólks, þótt það sé gríðarlega sársaukafullt.

set ég þann fyrirvara við þetta að það eru nokkur sveitarfélög sem hafa tekið að sér að sinna þessari þjónustu með samningum við ríkið og það er dálítið misjafnt hvaða þjónusta er veitt. Þá hef ég einnig heyrt að stundum veiti læknar og tannlæknar

vegna þess að einhvern veginn hefur frumvarpshöfundur komist að þeirri niðurstöðu að þessi þjónusta sé ástæðan fyrir því að fólk fer ekki aftur til Írak.

Nei, fólk má það ekki, það bara getur það ekki. Við erum með aðgang að fólki sem er innan EES-svæðisins sem getur komið hingað og byrjað að vinna, ekkert mál,

síðan er hafnað, eiga ekki rétt á vernd. Vissulega myndu þau kannski sækja um dvalar- og atvinnuleyfi á annan hátt ef það væri mögulegt. En það er það ekki. Þá tala einhverjir um misnotkun á kerfinu, þegar fólk er í rauninni bara reyna að vera eins heiðarlegt og það getur. Það vill vera hérna til að búa og starfa eins og 500 milljónir manna á Evrópusvæðinu geta gert,

okkur. Nei, það er í rauninni ekki alþjóðasamstarf þannig séð, ekki Evrópusamstarf eða neitt annað sem kveður á um að fólk skuli sent þangað sem það hefur fengið t.d. vernd. Það eru landslög sem gilda um þetta, vissulega á ákveðnum forsendum alþjóðasamninga sem hafa verið gerðir en það eru samt landslög.

einstaklinga sem hafa sótt um alþjóðlega vernd, fengið synjun og ekki er hægt að flytja úr landi af einhverjum ástæðum. Ég fór yfir byrjun á helstu niðurstöðum skýrslunnar, niðurstöðum sem komu út úr viðtölum við 15 af þeim 64 einstaklingum sem voru í þessari stöðu síðastliðið haust þegar Rauði krossinn framkvæmdi þessa könnun. Þar var ég búinn að tæpa á því að einstaklingar í þessari stöðu hefðu engin lagaleg réttindi, gætu ekki unnið hér á landi vegna þess að ekki væri búið að fá atvinnuleyfi fyrir fólk í þeirra stöðu og að börn þeirra byggju við ríkisfangsleysi í boði íslenskra stjórnvalda. Það sem mig langar aðeins að nefna tengist því sem hv. þm. Björn Leví Gunnarsson nefndi hér áðan, viðkvæðinu: Ja, geta þau ekki bara sótt um atvinnuleyfi? Það er oft notað á fólk sem kemur hingað á flótta.

umsókn um alþjóðlega vernd og verður innlyksa á Íslandi þá er eina leiðin til þess að fá dvalarleyfi sem leyfir viðkomandi að stunda einhverja atvinnu sú að fara frá landinu, sækja þar um og koma aftur.

sem snúast um að fólk bara komi sér sjálft úr landi af því að ríkið getur ekki þvingað það til þess? Það að atvinnuleyfið fáist bara með því að sækja um það áður en viðkomandi kemur til landsins er eitt af þeim dæmum. Síðan er nefnt í skýrslunni

með fjárhagslegri aðstoð. Þegar þessi valmöguleiki býðst fólki sem er að flýja landið sem því er boðin aðstoð til að komast aftur heim til, þá

heldur hefur verið gríðarlega erfitt að fá upplýsingar um nákvæmlega hvaða þjónustu fólk mun missa, hvaða þjónustu það mun fá þegar það er búið að missa þessa þjónustu, hver veitir hana og hvenær henni lýkur og annað slíkt. Í rauninni er allt mjög óljóst varðandi það hvernig þetta ákvæði verður í framkvæmd, enda eru einu svörin sem fengust frá t.d. dómsmálaráðuneytinu og fleiri ráðuneytum, þegar við spurðum út í málið í allsherjar- og menntamálanefnd, þau að fólk ætti bara að fara heim. Það á bara að fara heim. Við spurðum: Ókei, en ef það fer ekki heim, hvað gerist þá? Það á bara að fara heim.

eftir að hafa gruflað svolítið í því hvaða þjónusta tekur við þegar þessi frábæra þjónusta við umsækjendur um alþjóðlega vernd fellur niður, er að ég fæ ekki betur séð en að ef einstaklingur myndi flokkast sem útlendingur í neyð í kjölfar slíkrar sviptingar þá, eftir þann tíma sem hann yrði á götunni á meðan verið er að finna út úr því stjórnsýsluferli og komast að niðurstöðu um hvort hann sé útlendingur í neyð eða ekki og angra

þjónusta en umsækjendur um alþjóðlega vernd fá samkvæmt lögum um útlendinga. Við þessu fást engin skýr svör en það er einhver lágmarksframfærsla frá sveitarfélagi. Ég þekki ekki fjárhæðina en ég þykist vita að hún sé meira en 10.400 kr. á viku sem mér skilst að

allra síst í dómsmálaráðuneytinu. Það er: Hvað með samfélagsleg áhrif af því að hér verði fjöldi fólks á götunni? Þegar ég spurði dómsmálaráðuneytið að þessu:

Nei, þeir eiga bara að fara heim. Þeir eiga bara að fara heim til sín. En það sem við vitum af reynslunni er að sum þeirra telja sér ekki fært að fara heim. Sumum þeirra er ekki fært að fara heim og stjórnvöld vita meira að segja af því. En þá á þetta víst allt að ganga upp.

með mismunandi lög og reglur og verklag í kringum það hvernig þau meðhöndla umsóknir um alþjóðlega vernd. Það eru því ekki aðrir sem eru að segja okkur hvernig reglurnar okkar eiga að vera,

löndin hafa undirgengist að útfæra. Það eru ákveðin viðmið og grundvallaratriði sem þarf að passa upp á. Hvernig nákvæmlega er passað upp á

ár án þess að vita nokkuð um afdrif sín, jafnvel með börn sem voru búin að festa rætur hérna og þá var bara ekkert hægt að gera í þessu. Þarna var bara sett tímamark: Fyrirgefið, stjórnvöld, þið verðið að standa ykkur betur.

Það eru svona atriði sem maður þarf að skilja í ákveðnu samhengi til að átta sig á því hvað er verið að reyna að gera hérna. Það er í alvörunni verið að rembast við að senda fólk úr landi

mat á jafnréttisáhrifum eða öllu heldur skort á því mati í frumvarpinu.

Þá er verið að bregðast við því sem er nánast orðinn hlutur. Þetta er ekki bara þetta stjórnarfrumvarp heldur eru stjórnarliðar í allsherjar- og menntamálanefnd búnir að sýna hvað þau vilja sjá koma út úr frumvarpinu.

þrengja reglur um fjölskyldusameiningu við útlending sem hefur verið boðið hingað til lands af stjórnvöldum. Þetta er sem sagt fjölskyldusameining svokallaðra kvótaflóttamanna.

býr enn þá við þann veruleika að fordómar eru miklum mun meiri í mörgum ríkjum heims heldur en á Íslandi. Það er 41 ríki sem beinlínis refsar fyrir hinseginleika. 41 ríki í heiminum þar sem fólk er í hættu af hálfu stjórnvalda ef það er opinberlega hinsegin. Þessu fólki hafa íslensk stjórnvöld góðu heilli boðið til landsins en ríkisstjórnin og fulltrúar stjórnarflokkanna í allsherjar- og menntamálanefnd vilja loka á fjölskyldusameiningu þessa fólks ef fjölskyldustaða þess er ekki í samræmi við það sem þau sögðu upphaflega.

— ef viðkomandi segir ekki: Já, og svo meðan ég man þá á ég maka í heimaríkinu sem fer enn huldu höfði sem væri mjög fínt að hafa með mér til Íslands, ef hann segir það ekki í þessu viðtali

ætli íslenska ríkið sko alls ekki að leyfa viðkomandi að njóta þess öryggis sem er hérna og átta sig á því að hann getur komið að fullu út með þá staðreynd að hann hafi verið í ástríku sambandi með t.d.

Frú forseti. Það er ýmislegt sláandi í þessu frumvarpi og mig grunar að ákvæðið sem hv. þm. Andrés Ingi Jónsson var að fara yfir hérna sé nokkuð sem hefur ekki einu sinni enn náð

vegna þess að ef við ættum að gera það þá stæði ekkert eftir nema 21. gr. Jú, kannski ein reglugerðarheimild eða svo. Það er nefnilega þannig að jafnvel þau ákvæði sem fela í sér breytingar á einhverjum ákvæðum laganna sem mætti jafnvel gera breytingar á, þær breytingartillögur sem koma fram í þessu frumvarpi, ganga í öfuga átt við það sem myndi gera kerfið skilvirkara og mannúðlegra og eðlilegra og straumlínulagaðra og allt það. Annað sem gerir þetta frumvarp svo ótrúlega, hvað eigum við að segja, bæði gagnslaust til þess að taka á þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir, þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir, og skaðlegt um leið er að það byggir á forsendum sem eru ekki í tengslum við raunveruleikann. Ákvæðið sem ég er að fjalla um hér er kannski einna skýrasta dæmið um það, þó að reyndar séu það meira og minna öll

lofa að ég er ekki að lesa af blaði. Þetta ákvæði byggir á þeirri kolröngu forsendu að fólk geti bara farið heim til sín en vilji ekki fara af því að það sé svo fín þjónusta og það muni fara ef það fær ekki lengur þessa þjónustu. Sömuleiðis byggir það á þeirri forsendu að það sé svo rosalega dýrt að halda fólki uppi með þessum hætti og það sé einhvern veginn ódýrara að halda því uppi í algerri neyð á götunni. En það er að sjálfsögðu ekki svo, eins og við vitum. Ég ætla aðeins að fara yfir greinargerðina með frumvarpinu þar sem lýst er afstöðu frumvarpshöfunda til þess hvert markmið þessarar greinar er, með leyfi forseta: „Eins og fram kemur í skýringum við 1. gr. frumvarpsins hefur aðgreiningu laganna á hugtökunum umsækjandi um alþjóðlega vernd annars vegar og útlendingur hins vegar ekki verið nægilega fylgt í framkvæmd. Hefur það einna helst birst við beitingu 33. gr. laganna sem kveður á um réttindi umsækjenda um alþjóðlega vernd. Hafa þannig útlendingar, sem sótt hafa um alþjóðlega vernd og fengið endanlega synjun í máli sínu á stjórnsýslustigi, haldið áfram að njóta fullrar fullrar þjónustu sem umsækjendur þar til þeir hafa farið af landi brott. Þar sem ekki kemur fram í lögunum hvenær umrædd þjónusta fellur að jafnaði niður hafa sumir útlendingar í þessari stöðu notið óskertrar þjónustu í jafnvel nokkur ár vegna erfiðleika stjórnvalda við framkvæmd ákvörðunar um brottvísun eða frávísun, m.a. sökum skorts á samstarfi þar um af hálfu útlendingsins.“

slæmum aðstæðum og slæmri stöðu þessir einstaklingar eru. Ég mun fara nánar yfir það í máli mínu á eftir í umfjöllun um a-lið 8. gr. frumvarpsins þar sem stefnt er að því að fjölga fólki í þeirri stöðu svo um munar með heimildum til Útlendingastofnunar til að vísa fólki þangað sem stofnuninni dettur í hug, hvort sem hún getur flutt fólk þangað nauðungarflutningum eða ekki. En ég mun fara í það síðar í þessari umræðu. Ég ætla aðeins að halda áfram með greinargerðina í frumvarpinu, með leyfi forseta: „Eðli málsins samkvæmt eiga ekki að öllu leyti sömu sjónarmið við um útlendinga í þessari stöðu og þá sem eru að bíða eftir niðurstöðu í máli sínu um alþjóðlega vernd eða fara sjálfviljugir af landi brott að fenginni endanlegri synjun. Má það til að mynda sjá af gildandi 4. mgr. 104. gr. laganna sem áréttar að útlendingur skuli njóta ákveðinna grundvallarréttinda meðan á fresti hans til sjálfviljugrar heimfarar stendur. Með ákvæði þessu eru því lagðar til breytingar á 33. gr. laganna til að skýra frekar“ — vinsælt orðalag í greinargerðinni — „þau réttindi sem útlendingum, sem lögum samkvæmt ber að fara af landi brott, stendur til boða.

var í neyð, af mjög mismunandi ástæðum en ekki af því að reglurnar séu í rauninni svo frábærar eða ólíkar öðrum ríkjum. Það er nægilega flókið fyrir Íslendinga að átta sig á því hvernig kerfið virkar, hvað þá fyrir fólk sem kann ekki íslensku.

Það breytti í raun engu um stöðu þeirra sem voru að koma eða fjölda þeirra sem voru að koma frá Ungverjalandi hingað. Sumarið 2020 kom lítill hópur,

að það myndi einhvern veginn vinda upp á sig og að allir flóttamenn sem eru í Ungverjalandi eða Grikklandi eða eitthvað svoleiðis myndu bara flykkjast til Íslands. Það er ekkert sem bendir til þess að það sé raunin og hefur aldrei verið. En það má alveg skilja hvaðan sú hræðsla kemur.

að ráðherra hefur ítrekað haldið fram einhverju sem stenst ekki nánari skoðun. Þrátt fyrir að það sé búið að reyna að leiðrétta eða útskýra af hverju það er ekki rétt að segja hlutina á þennan hátt, það sé ónákvæmt á einhvern veg og sjónarhorn sem stenst kannski bara fyrir mjög þröngan hóp umsækjenda, sem sé alls ekki hægt að alhæfa út frá, þá heldur hann samt áfram með svona alhæfingar. Það er ekkert rosalega hjálplegt fyrir umræðuna. Við verðum nefnilega að vera dálítið passasamari í umræðunni um þennan hóp því að þetta er vissulega virkilega viðkvæmur hópur fólks. Það eru mörg dæmi um það í gegnum söguna að slæm meðferð eða slæmt umtal um hóp í þessari stöðu geti búið til ansi hættulegt ástand, ansi varasamt ástand. Við erum með dæmi frá Íslandi í seinni heimsstyrjöldinni þar sem var ekki farið neitt rosalega vel með þá sem voru að flýja stríðið.

lönd sem stóðu svona nokkuð örugglega utan stríðssvæðisins urðu sek um.

fólk sem kannski heimtir maka sinn úr helju, hélt að hann væri dáinn en svo bara er hann á lífi og þú ert ekki lengur einstæð ekkja heldur áttu manninn þinn aftur en þú mátt ekki fá hann af því að íslenska ríkið segir nei. Eða samkynhneigði karlmaðurinn sem flýði ofsóknir og komst

segir þetta ákvæði: Nei, við ætlum bara að leyfa honum að vera úti í landinu þar sem ofsóknir eru það sem mætir hinsegin fólki. En skoðum síðan hinn hóp flóttafólks sem býr á Íslandi, fólkið sem kemur á eigin vegum, fólkið sem kemur hingað og sækir um alþjóðlega vernd. Þetta er hópur sem Samtökin '78 benda í umsögn sinni á að leiti oft til samtakanna vegna þess að hann segi farir sínar ekki sléttar af samskiptum við stjórnvöld. Stjórnvöldin í hinsegin paradísinni rengja nefnilega gjarnan frásögn einstaklinga sem segjast þurfa vernd vegna hinseginleika. Í umsögninni segir, með leyfi forseta: „Samtökin '78 vilja einnig benda á að einstaklingar sem leita til samtakanna hafa ítrekað þurft að sannreyna sinn hinseginleika og sum hafa þurft að ganga ansi langt til að reyna að sýna fram á

Hvaða gögn áttu að leggja fram? Er þetta eins og í Áramótaskaupinu þar sem persónan sem Sigurjón Kjartansson lék bað einstakling um að sanna hinseginleika sinn með því að kyssa sig? Það er náttúrlega skopstæling á stöðunni en

Fólk kemur kannski frá landi þar sem það að sjást saman, hvað þá að eiga mynd af sér saman, hvað þá að kyssast og hvað þá að það náist mynd af því getur allt saman verið stórhættulegt.

annað. Það er kannski eðlilegt að stjórnvöld sem koma svona fram við fólkið sem sækir um alþjóðlega vernd séu bara ekkert hótinu skárri gagnvart fólkinu sem kemur hingað sem kvótaflóttafólk á forsendum hinseginleika síns. Að landið sem vill geta komið sér efst á öll regnbogakort heimsins, vill geta sýnt að við séum best í heimi í því að vera með framsækin lög í málefnum hinsegin fólks, fólks, er bara alls ekki að sýna það andlit gagnvart fólki sem kemur hingað sem flóttafólk.

Spennandi endirinn var svohljóðandi, með leyfi forseta: „Eru breytingarnar m.a. í samræmi við löggjöf og framkvæmd annars staðar á Norðurlöndum.“ Allsherjar- og menntamálanefnd fór í smá vettvangsferð til Noregs og Danmerkur til þess að kanna hvernig kaupin gerast þar á eyrinni. Því kom það mér svolítið á óvart þegar þessu var í kjölfarið haldið fram af hálfu meiri hlutans, þar á meðal af hálfu

Í Danmörku eiga umsækjendur um alþjóðlega vernd rétt á framfærslu, fæði, húsnæði, fatnaði og vasapeningum sem eru þá háðir því að umsækjandinn uppfylli þessar skyldur, og mun ég fara aðeins í útfærsluna hérna á eftir. Einnig fá umsækjendur nauðsynlega heilbrigðisþjónustu, svipað og hér, kennslu og virkniþjálfun. Hér á landi fá umsækjendur um alþjóðlega vernd líka í sumum tilfellum möguleika á að læra íslensku eða ensku, það fer eitthvað eftir því hvar þeir eru í þjónustu og annað slíkt. Virkniþjálfun veit ég ekki til þess að sé veitt hér á landi. Í Danmörku eru fimm gerðir búða. Þau sem eru nýkomin dvelja í svokölluðum móttökubúðum meðan tekin er ákvörðun um það hvort umsókn þeirra fái efnislega meðferð.

það svo að umsókn sé hafnað flyst fólk í brottfararbúðir. Sérstakrar umönnunarbúðir taka við fólki með sérþarfir og barnabúðir eru aðeins ætlaðar fylgdarlausum börnum.

Eigi umsækjandi maka sem hefur fasta búsetu í Danmörku hvílir framfærsluskyldan á makanum og sömuleiðis ber umsækjanda að standa straum af kostnaði við uppihald ef hann er nægilega vel efnum búinn.

Framfærsla Útlendingastofnunar Danmerkur fyrir umsækjanda um alþjóðlega vernd felur í sér kostnað vegna fatnaðar, hreinlætisvara og fæðis, ef það er ekki mötuneyti þar sem hann dvelur dvelur getur hann fengið mat án endurgjalds, nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og jafnvel nauðsynlega félagsþjónustu, kennslu fyrir börn, virkniþjálfun ef umsækjandi er á fullorðinsaldri, búsetu og ferðir sem eru farnar vegna samtala við stjórnvöld og vegna heilbrigðisþjónustu og þess háttar.

og sömuleiðis hefur verulega verið komið til móts við sjónarmið minni hlutans um að fresta umræðu og bíða og sjá til o.s.frv.“ — Nei.

Það getur verið af tveimur mismunandi ástæðum. Það geta verið góðar ástæður fyrir málþófi og það geta verið slæmar ástæður fyrir málþófi. Ef það eru góðar ástæður fyrir málþófi, er málþóf þá vont bara sjálfkrafa? Augljóslega ekki. Það er væntanlega réttlætanlegt. Ef það eru ekki góðar ástæður fyrir málþófi er málþófið vont, augljóslega.

prestum innflytjenda og flóttafólks og Rauða krossinum á Íslandi sem eru með ansi alvarlegar athugasemdir um þetta frumvarp.

um að það væri mögulega hægt að túlka löggjöfina á einhvern kreatífan hátt sem útúrsnúning og hægt að trekkja út úr kerfinu einhvers konar svindl, sem bara er dálítið eins og Ísland virkar, því miður. En í þessu tilviki erum við að innleiða löggjöf frá Evrópusambandinu þar sem það virkar alls ekki þannig.

En þannig erum við einmitt á Íslandi og það er kannski skiljanlegt að Íslendingar séu hræddir við útúrsnúninga á lögum af því að það gerist bara rosalega oft á Íslandi. Sem betur fer erum við hins vegar, eins og ég sagði, með alþjóðastofnanir sem geta slegið á puttana á stjórnvöldum.

útúrsnúningatúlkun íslenskra lögfræðinga á mjög hæpnum forsendum. Þetta eru mjög margir aðilar sem eru með mjög mikla þekkingu á þessum málaflokki.

Það misbauð ráðherra að þingmenn Pírata töluðu fyrir því að þetta frumvarp gengi til nefndar

var dómsmálaráðherra mættur til að segja að það þyrfti að rýma til fyrir úkraínsku flóttafólki. Þess vegna þyrftum við að vera duglegri að sturta úr landi fólkinu sem fyrir væri. Til þess fannst honum þurfa þetta frumvarp. Mér var misboðið að verða vitni að ráðherra í ríkisstjórn Íslands misnota stríðsástand með þessum hætti. Ég held að okkur misbjóði líka mörgum hversu einbeittur meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar er í að hunsa umsagnir sérfræðinga um málið. Það hefur kannski snert minna við okkur á fyrri stigum vegna þess að aðilinn sem hefur hunsað umsagnirnar hefur verið dómsmálaráðherra, hver svo sem hann hefur verið hverju sinni vegna þess að þeir eru orðnir æðimargir í tíð ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Fæstir dómsmálaráðherrar Sjálfstæðisflokksins virðast verða langlífir í því embætti en allir hafa þeir lagt þetta mál fram á einhvern hátt og fengið umsagnir á einhverju formi og hunsað þær að mestu leyti. Ég held að sérfræðingunum sem verða fyrir þeirri hunsun, ég held að fólkinu sem fjallað er um í þessu frumvarpi, ég held að okkur sem viljum gera útlendingalögin betri, ég held að okkur sé öllum misboðið. Svo held ég að það hljóti að misbjóða okkur sem viljum sterkt

einhverjar ótilgreindar breytingartillögur. Stundum hljómar það eins og það sé á grundvelli einhverra nýrra upplýsinga þótt allt sem liggi fyrir í málinu hafi legið fyrir við 1. umr. og umsagnalotuna sem

taki á sig rögg, kalli málið til nefndar áður en 2. umr. lýkur, afgreiði það síðan eftir atvikum út með framhaldsnefndaráliti og breytingartillögum, ef það er í alvöru það sem þau vilja gera. Þá getum við tekið þessa umræðu á grundvelli einhvers annars en þess að við séum að giska á það hvað það er sem meiri hlutinn gæti viljað breyta í málinu. Já, það er nefnilega margt sem er hægt að misbjóða í þessu máli. Það að Píratar vilji senda málið til nefndar þannig að hægt sé að ræða það á grundvelli þess hvernig það eigi í alvöru að vera er ekki eitt af því

því að við höfum boðið margar leiðir til að ljúka þessari umræðu þannig að ekki þurfi að teppa þingið mikið meira, m.a. með dagskrártillögu sem allir stjórnarliðar felldu. Við vildum ekkert standa í þessari umræðu hér í dag.

hvert gengið á dönsku krónunni er svo að ég geti nú sett þetta í betra samhengi við íslenskan raunveruleika. Ég held máli mínu áfram hérna rétt á eftir. Það er ungbarnafatapakki sem er tæplega 3.220 danskar krónur, barn fær einn ungbarnafatapakka, svo barnafatapakki, 756 danskar krónur, og það eru tveir barnafatapakkar á ári með sex mánaða millibili. Svo er barnapakki, ætli það séu ekki bleiur eða eitthvað annað slíkt, 172 danskar krónur, barnapakkinn er látinn í té á tveggja vikna fresti.

þó að mér sé ekki alveg kunnugt um hvað það eru háar fjárhæðir. Fjárstuðningur við umsækjendur um alþjóðlega vernd í Danmörku er ákveðin grunngreiðsla sem er 56,59 danskar krónur á dag

Viðbótargreiðslu geta þeir fengið sem hafa náð 18 ára aldri og hafa gert samkomulag um nám eða aðra virkni og upphæð þessarar viðbótargreiðslu er 9,44 danskar krónur á dag

Ég óska enn eftir þýðingu á enska orðinu „cliffhanger“ og eftir því að komast aftur á mælendaskrá.

virkar, hvernig við glímum við aðstæður, dagskrárstjórn og svona hvernig pólitíkin virðist liggja í þessu máli.

eru það sem birtist okkur í umsögnum sérfróðra aðila um þennan málaflokk sem segja okkur að þetta frumvarp sé að ganga á réttindi fólks.

það er gott að fara yfir það alla vega eftir á. En á meðan við erum að glíma við mjög flókin málaflokk vegna hóps fólks sem er í viðkvæmri stöðu, á að breyta réttindum þessa hóps, það á að ganga á réttindi þessa fólks og miðað við umsagnirnar sem koma inn um þetta frumvarp, þá hljótum við að þurfa að taka það alvarlega. Á meðan það er ekki verið að koma til móts við þessar umsagnir þá hljótum við að þurfa að spyrja: Af hverju? En við fáum ekki svör við þeim einföldu spurningum heldur er málinu bara kippt út úr nefnd undir þeim formerkjum að þetta mál sé búið að koma svo oft fram áður að það hljóti að vera orðið rosalega ítarlega og vel unnið þess vegna.

er sem við erum að gera hérna. Af hverju erum við að taka umræðuna, sem ætti að vera inni í nefndinni, í þingsal? Einfaldlega af því að ríkisstjórnin segir, stjórnarflokkarnir segja: Við erum búin með nefndarvinnuna að okkar mati og viljum fá málið inn í þingsal. Ef þið viljið endilega ræða málið í þingsal þá erum við alveg ánægð með að gera það. Það er ekkert að því að taka nefndastörfin inn í þingsal. Það er bara mjög óskilvirk leið til að glíma við málið.

ætlum við bara að keyra í næturfundi til að eiga nú þessa samræðu sem á að vera svo rosalega lýðræðisleg í þessari málstofu lýðræðisins í þingsal. En svo bara mætir enginn annar til þess að svara þessum einföldu spurningum: Bíddu, fyrirgefið þið. Það er ótækt að tafir sem megi rekja til aðstandenda barns komi niður á rétti barns til efnismeðferðar.

það sem sagt hefur verið varðandi umsögn sem Samtökin '78 sendu inn eftir að frumvarpið var afgreitt frá allsherjar- og menntamálanefnd. Umsögnin er dagsett 25. janúar þessa árs þessa árs og það er eitt efnisatriði sem samtökin benda sérstaklega á sem er 15. gr. frumvarpsins þar sem lagt er til að þrengja heimild kvótaflóttafólks til fjölskyldusameiningar. Þetta er svo sláandi dæmi vegna þess að fjöldi einstaklinga sem þetta er líklegt til að hafa bein áhrif á á er varla teljandi á fingrum annarrar handar. Þetta eru tveir, þrír einstaklingar kannski sem þetta myndi snerta. Þetta eru svo mikil jaðartilvik.

Konan kemur til Íslands sem ekkja en þegar maðurinn allt í einu dúkkar upp lifandi þá ætlar íslenska ríkið að biðja hann bara að vera úti. Það er það sem þessi breyting snýst um. Hins vegar svo hinsegin einstaklingur sem er að flýja ofsóknir í heimalandinu, kemur til Íslands sem kvótaflóttamaður og svo þegar er búið að byggja upp það traust sem þarf til að geta deilt upplýsingum með stjórnvöldum,

fékk skjól á Íslandi þá er bara sagt nei við því., að viðkomandi hafi þá verið gerður að kvótaflóttamanni á fölskum forsendum vegna þess að hann hafi ekki sagt satt og rétt frá því í flóttamannabúðunum í inntökuviðtalinu að hann ætti maka.

Þó að þessi umsögn hafi borist fyrir ekki löngu síðan þá er þetta atriði sem var bent á á fyrri stigum málsins. Það var bent á þetta hér í haust þegar málið var í 1. umr.

sem meiri hlutinn ákvað að hunsa. Þetta er enn eitt atriðið þar sem fulltrúar Vinstri grænna, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks í allsherjar- og menntamálanefnd verða ekki við því sem maður hefði haldið

almenningur er að hlusta þar sem við fáum skilaboð þess efnis. Mér var reyndar sagt rétt áðan að þetta væri augljóslega ekkert málþóf heldur væri þetta kennslustund. Ég held að það mætti kannski bara upplýsa meiri hlutann um að það er nákvæmlega það sem er í gangi hér.

til frekari vinnslu því að eins og við höfum verið að benda enn frekar á í þessari umræðu þá er þetta mál ekki tilbúið. Það er ekki fullunnið.

mál sem stjórnarliðar í raun viðurkenna að sé ófrágengið fari til nefndar til að verða fullburða áður en því sé hleypt inn í 2. umr. til að klára 2. umr. Þetta misbauð ráðherranum en

að í hvert sinn sem stjórnarandstaðan talar í málum þá misbjóði sérstaklega Sjálfstæðisflokknum alveg rosalega fljótt. Ræður eru varla byrjaðar þegar þeir hörundsárustu í hópnum eru farnir að kvarta undan málþófi. Það er varla búið að halda einu sinni flutningsræður

Frú forseti. Ég sé á mætingartöflunni hérna frammi að það eru minnst átta stjórnarþingmenn í húsi. Ég ætla að hvetja þau til þess að koma og taka þátt í þessari umræðu með okkur, við söknum ykkar sárlega. Ég vona að ég misbjóði ykkur ekki líkt og þegar hæstv. fjármálaráðherra misbauð þessi krafa okkar um að þau tækju þátt í umræðum um sitt eigið mál. Þetta er flókið mál. Þetta er þungt mál. Það eru stórar spurningar sem að vakna. Það eru stórar spurningar sem við myndum gjarnan vilja fá svör við. Ég væri til í að vita: Finnst ykkur í alvörunni í lagi að samþykkja þetta? Finnst ykkur það ekki í lagi en teljið ykkur þurfa að samþykkja þetta? Eða eru einhver ákveðin atriði sem við getum reynt að ná sameiginlegum skilningi um? Ég bara hvet ykkur öll, sjö talsins,

atriðunum í skipulagi þingsins sem ég átta mig mjög lítið á í rauninni, þetta skipulagsleysi, því að það er algerlega í boði forseta og hefur einhvern veginn alltaf verið.

forseti. Fyrst það til stendur að halda fundum hér eitthvað áfram, eitthvað fram eftir, þá langar mig að spyrja hvort eitthvað hafi heyrst frá hæstv. mennta- og barnamálaráðherra, svo ég fari rétt með titilinn, vegna þess að við óskuðum þess að hann myndi taka þátt í þessari umræðu í ljósi þess að það er vegið dálítið að réttindum barna á flótta í frumvarpinu. Það er gengið ansi nærri réttindum barna til þess t.d. að fá sjálfstæða úrlausn mála sinna gagnvart stjórnvöldum, til þess t.d. að fá ríkisfang. Ætlar ráðherrann að mæta fyrst við höfum nú einhvern tíma fram undan? Hefur eitthvað heyrst frá honum?

Það reynir þá á hugarreikningshæfileika mína ef ég ætla að reyna að þýða krónutölurnar yfir á íslensku.

og greiðslan hækkar þegar tekin hefur verið ákvörðun um að taka umsóknina til efnismeðferðar, sem er mjög áhugavert, ég verð nú að játa það. Þeir sem eru með börn á framfæri fá greiðslur vegna framfærslu þeirra. Full greiðsla kemur vegna tveggja barna en skerðist við þriðja og fjórða barn og ekki fást greiðslur vegna fleiri barna en fjögurra. Hvað gerum við þá? Greiðslur vegna framfærslu tveggja barna eru 66 danskar krónur — sem eru þá hvað? 1.320

Umsækjendur um alþjóðlega vernd í Danmörku eiga ekki sjálfstæðan rétt til þjónustu danska heilbrigðiskerfisins en Útlendingastofnun Danmerkur ber að sjá til þess að þeir fái heilbrigðisþjónustu vegna heilbrigðisvanda sem ekki getur beðið og einnig vegna sjúkdóma eða ástands sem veldur þrautum — það er strax

um bil. Sjúkdómar eru taldir brýnir ef hætta er á því að sjúklingur hljóti varanleg mein ef ekki er gripið inn í gang sjúkdómsins eða ef líkur eru á að sjúkdómurinn verði viðvarandi Ef um er að ræða þjónustu heimilislækna eða ákveðinna sérfræðinga, t.d. háls-, nef- og eyrnalækna, og ljósmæðra er yfirleitt ekki þörf á sérstökum ráðstöfunum

Börn hælisleitenda fá sömu heilbrigðisþjónustu og börn sem búsett eru Danmörku. Eftir því sem ég kemst næst skilst mér að það sé það sama og gildi um umsækjendur um alþjóðlega vernd hér á landi.

forseti. Ég held að orðið snjóhengja hafi verið notað í íslenskri þýðingu á enska hugtakinu „fiscal cliff“ eins og var hérna í kringum hrunið, með leyfi forseta.

Þó að við kynnumst vissulega mörgum málum frá ýmsum sjónarhornum aftur og aftur, af því að mörg mál eru lögð oft fram, þá skortir okkur oft djúpa tæknilega þekkingu á ýmsum málaflokkum. Það eru t.d. örugglega ekki allir þingmenn sem geta farið og spjallað við hvern sem er um smáatriði almannatryggingalaga.

Hérna þarf að teygja og toga aðeins og skoða hvort lagabreytingarnar séu raunverulega að gera þetta eða ekki og þá þurfum við að taka umræðu um það. En það er mjög erfitt af

um alvarlegar afleiðingar sem stöðvun heilbrigðisþjónustu, hvort heldur er vegna langvinnra sjúkdóma eða bráðra, getur haft í för með sér, ef ekki er brugðist við því sem upp kemur.“ Þetta er landlæknir sem við erum að tala um. Við erum ekki að tala um einhver pólitísk félagasamtök sem væri hægt að segja um: Já, já, þau eru bara með þessa pólitísku skoðun sem er andstæð okkar skoðun. Það er landlæknir sem er að tala um þetta

Frú forseti. Hér rétt áðan spurðum við hvort eitthvað væri að frétta af viðveru mennta- og barnamálaráðherra við þessa umræðu. Virðulegur forseti sagði að sér væri kunnugt um að ráðherra hefði borist beiðnin en

hann mætir. Ég heyri á lyklaborðstifinu fyrir aftan mig að forseti er að beina þessu í réttan farveg og

Það er jú svo að það eru ekki allir viðstaddir, einhverjir eru farnir heim til sín að sinna kvöldverkum og ýmsu svoleiðis.

Það væri ansi gott að fá að vita hvort hæstv. ráðherra ætlar að láta sjá sig hér í þingsal í kvöld. Hæstv. ráðherra er mikill baráttumaður fyrir réttindum barna og því mikilvægt, nú þegar við erum að ræða mikla frelsissviptingu og skerðingu á réttindum barna, að ráðherra gefi okkur innsýn inn í sína sína sýn á það hvernig þetta frumvarp tryggir þau réttindi og þá alþjóðasáttmála sem Ísland hefur undirritað á þessu sviði.

hæstv. mennta- og barnamálaráðherra viti af ósk um viðveru, enda var hann í þingsal í dag þegar óskin var borin fram.

sérstaklega ekki þegar frumvarp til laga um útlendinga bíður hér efnislegrar umræðu og af nógu er að taka. Mig langar samt aðeins kannski að gera hlé á hlé á beinu efnislegu athugasemdunum sem ég hef verið að einblína á í síðustu ræðum. Mig langar aðeins að beina kastljósinu að grasrótarfólkinu, aðgerðasinnum sem hafa undanfarin misseri vakið almenning til umhugsunar, vakið upp hverja bylgjuna á fætur annarri þegar þegar réttlætiskennd fólks hefur misboðið við brottvísanir á fólki á flótta. Mig langar að nefna nýjustu birtingarmynd þessa sem er hinn nýsprottna grasrótarhreyfing Fellum frumvarpið. Fyrir utan að hafa sinnt ýmiss konar aktífisma á samfélagsmiðlum og staðið fyrir greinaskrifum og eitthvað verið að setja sig í samband við okkur þingmenn til að hvetja okkur til góðra verka, og kannski aðallega að letja fólk frá verri verkunum, þá sendu þau inn umsögn, dómsmálaráðuneytið, forseta Alþingis og ríkisstjórnina alla um að draga frumvarpið til baka og vinna það upp á nýtt í samstarfi við fagaðila þar sem virðing fyrir jafnrétti og mannréttindum er höfð í hávegum.

vinna á grunni þess frumvarps sem er hér fyrir þinginu. Til þess er það samið af of mikilli óvirðingu fyrir mannréttindum og jafnrétti. Það þarf að átta sig á því að það hús sem þetta frumvarp er er bara gegnsósa af veggjatítlum. Það þarf bara að kveikja í því og byggja nýtt. Grasrótarhreyfingin Fellum frumvarpið, fyrir utan að styðja og taka undir umsagnir Íslandsdeildar Amnesty international, Kvenréttindafélags Íslands, Solaris, Rauða krossins, UNICEF, UN Women og Þroskahjálpar,

hefur náð þeim stað í lífinu að fara að fylgjast með stjórnmálum. Sá tími og valdatíð ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur er mögulega sá sami. Allan þann tíma hefur þetta fólk, með sína sterku réttlætiskennd, séð neikvæða þróun, séð þróun í ranga átt í málefnum útlendinga.

standa ungliðahreyfing Íslandsdeildar Amnesty, ungmennaráð Þroskahjálpar, ungmennaráð Barnaheilla, ungmennaráð UN Women, Ungir umhverfissinnar, Röskva, háskólahreyfing Amnesty, Femínistafélag Háskóla Íslands, Q — félag hinsegin stúdenta,

eða hvort þeir telji sig einfaldlega ekki hafa neinna kosta völ. Ég er einlægt mjög forvitin um svarið vegna þess að ég skil það ekki.

eru ítarlegar umsagnir sem liggja fyrir og ef fólki finnst frumvarpið þungt yfirlestrar, sem það er, þá er hægt að grípa niður í umsagnir ýmissa aðila og finna þar kannski auðlesnari texta um það hvað er að þessu frumvarpi. En ég held áfram að reyna að útskýra hvað er að þessu frumvarpi. Öðruvísi en að hafa gert það til hlítar mun ég ekki geta verið sátt við það að þetta mál verði samþykkt hér í þinginu. Það er æðruleysisbænin svokallaða, við gerum það sem við getum, við gerum ekki það sem við getum ekki, og ég ætla að gera það sem ég get til að gera fólki grein fyrir því hvað það er að samþykkja og með því því reyna að koma í veg fyrir að það verði samþykkt, því ég trúi þessu ekki upp á ykkur, svo það sé bara orðað á mannamáli. Ég er hérna að fjalla um 6. gr. frumvarpsins varðandi þjónustusviptingu sem er það ákvæði sem hefur hlotið einna mesta gagnrýni. Í hreinskilni sagt er eitthvað í mér sem segir að þetta muni einhvern veginn reddast og að þetta ákvæði verði fyrst og fremst það sem mun — ég ætla bara að nota smá slangur — springa í andlitið á meiri hlutanum hér á þingi vegna þess að það mun leiða af sér þyngri stjórnsýslu. Það mun leiða af sér mikið af fólki í erfiðri neyð en ég held að við munum nú, af því að það er okkar þjóðaríþrótt að láta hlutina reddast einhvern veginn, þá ímynda ég mér það, kannski er ég bara að telja mér trú um það, en ég alla vega held að þetta ákvæði verði meiri hlutanum erfiðara en þau gera sér grein fyrir og ég held að það verði auðveldara því fólki sem þessu er beint að en á horfir og vona að ég hafi rétt fyrir mér með það, kannski ekki hitt, sjáum til með það.

er komið hingað til að njóta þessarar frábæru þjónustu. Þannig að ég er að fara yfir þær upplýsingar sem ég hef um þá þjónustu sem veitt er á Norðurlöndunum. Strax er á daginn komið að það er talsvert betri þjónusta meðan á umsóknarferli stendur í Danmörku heldur en hér að mörgu leyti. En ég er ekki komin að þeim hluta sem lýtur að þeirri þjónustu sem tekur við þegar fólki er synjað um vernd. Varðandi það sem er í boði meðan á umsóknarferli stendur þá kemur fram að þeir umsækjendur sem hafa náð 18 ára aldri geta sótt um leyfi til að stunda launaða vinnu meðan á umsóknarferli stendur. Þetta er nokkuð sem ég held að við gætum tekið til fyrirmyndar. Nú er ég búin með tímann og held áfram með þessa æsispennandi ræðu næst. Ég óska eftir því að fara aftur á mælendaskrá. Næst mun ég fjalla um áhrif synjunar umsóknar um alþjóðlega vernd á réttindi fólks í Danmörku,

Frú forseti. Hér áður en ég tók mér smá hlé hafði ég verið að ræða umsögn Kvenréttindafélags Íslands um þetta mál. Ég Ég valdi að lesa úr þessari umsögn vegna þess að a.m.k. á alþjóðavettvangi hefur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir talað mikið um að Ísland sé land jafnréttis að Ísland sé í forystu þegar kemur að því að bæta stöðu kvenna. En því miður er í þessari umsögn Kvenréttindafélags Íslands bent á

Hér áðan, eða fyrr í kvöld var það víst, var ég að fjalla um þann kafla í umsögninni sem talar um sérstaka stöðu kvenna og þar á meðal það að konur eiga sérstaklega á

Við ræddum það hvernig lítið er tekið mark á þessu í vinnu Útlendingastofnunar. Mig langar að lesa hér smákafla úr umsögninni, með leyfi forseta: „UN Women á Íslandi bendir á að ein af hverjum fimm konum á flótta hefur þurft að þola kynferðislegt ofbeldi; að 60% kvenna í heiminum sem deyja á meðgöngu eða af barnsburði deyi á átakasvæðum; að konur og börn séu fjórtán sinnum líklegri til að deyja við slíka neyð; að stelpur séu rúmlega helmingi líklegri til að detta úr námi; og að konum sé yfirleitt haldið utan við ákvarðanatökur í neyð og á átakasvæðum og að þarfir almennings séu þar af leiðandi greindar fyrst og fremst út frá þörfum karla. Því er mikilvægt að tillit sé tekið til sérstakrar stöðu kvenna þegar farið er yfir umsóknir þeirra um alþjóðlega vernd.“ Þó að Kvenréttindafélag Íslands fagni því að sérstakt tillit sé tekið til barnshafandi kvenna í þessu frumvarpi með því að veita þeim áframhaldandi aðgang að mæðravernd og fæðingarhjálp, þá harmar félagið að ekkert sé tekið fram um önnur réttindi þeirra og séu þær þá í jafn mikilli hættu og aðrir að lenda á götunni, þó þær séu barnshafandi.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 eða heimaland. Kvenréttindafélags Íslands krefst þess að dómsmálaráðuneytið og stjórnvöld dragi þetta frumvarp til baka og vinni það upp á nýtt í samstarfi við fagaðila með jafnréttissjónarmið og mannúðarstefnu íhuga. Kvenréttindafélag Íslands hvetur stjórnvöld eindregið að láta ekki sitt eftir liggja í jafnréttismálum og að sýna viljann í verki með því að fara eftir eigin reglum, stjórnarsáttmála, stjórnarskrá og samþykktum verkferlum sem tryggja eiga jafnrétti fyrir alla, óháð þjóðfélagsstöðu.“ Frú forseti. Ég mun halda áfram að tala um mannréttindi hér í kvöld og óska eftir að vera settur á mælendaskrá.

rétt sérhvers manns til þess að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er“.“ Þetta er rosalega skýrt og

Svo kemur einhver langur listi af undanþágum þar sem réttindi falla ekki niður en á móti er síðan ansi langur listi af atriðum sem geta valdið því að fólk sé ekki metið samvinnuþýtt og missi þá þjónustu.

Þá tekur við það sem mætti kalla neyð útlendings. Það er þannig í lögum sem sagt að ef einhver erlendur aðili er hérna sem er ekki sjúkratryggður á Íslandi og lendir í ákveðinni neyð neyð þá samkvæmt reglu um félagsþjónustu fær viðkomandi útlendingur greidda húsaleigu og lágmarksframfærslu sveitarfélags sem er mun hærri en er

því að það getur boðið hættunni heim fyrir aðra, t.d. ef einstaklingur er haldinn smitsjúkdómi eða geðröskun sem er hugsanlega ekki metin alvarleg við fyrstu sýn.

sem það er að glíma við og eitthvað eins og höfnun á umsókn sem viðkomandi telur sig uppfylla að öllu leyti gæti valdið ýmsum neikvæðum áhrifum í slíku heilbrigðisástandi, sem dæmi. Yrði tekið tillit til þess? Er það nógu alvarlegt til að falla innan undanþáguákvæðanna?

að hún væri fullfrísk og gæti ferðast þrátt fyrir að bæði ljósmæður og læknar hefðu metið að svo væri ekki, að hún ætti ekki að ferðast?

svo mikið að gera, svo gaman í þessum sal í kvöld að ég gat ekki brugðið mér frá til að horfa á fréttir Stöðvar 2

gera eigi breytingar á frumvarpinu milli 2. og 3. umr. Það er eiginlega ekki hægt að kalla þetta meira en orðróm vegna þess að við höfum ekki fengið að vita hvað í þessu felst þó að stjórnarliðar, sérstaklega þingmenn og ráðherrar úr liði Vinstri grænna, hafi haldið því fram að einhverjar breytingar verði gerðar til að bæta frumvarpið.

Hún sagði að meiri hlutinn hefði ekki ákveðið að gera neinar breytingar þó að það kynni vel að vera, en slíkar breytingar yrðu fyrst og fremst til að skýra frumvarpið. Hún segir, með leyfi forseta: „Það er alveg ljóst að sumir hafa misskilið ákveðin ákvæði, þannig að það kann að vera að við þurfum að skýra það frekar, hvort sem er með hreinum breytingartillögum eða frekari umfjöllun í nefndaráliti, sem eru auðvitað lögskýringargögn. Hér er ekki verið að brjóta mannréttindi á fólki, hér er einfaldlega verið að auka skilvirkni og ná betur utan um þennan mjög svo mikilvæga málaflokk.“ Það er auðvitað hægt að taka nokkrar ræður í að fjalla efnislega um það sem fram kemur í þessu stutta viðtali en þar sem hrópar náttúrlega

Þá vitum við kannski betur hvað við erum að tala um. Þá erum við bara að tala um að málið eins og það liggur fyrir í frumvarpinu og breytingartillögum meiri hlutans er það sem meiri hlutinn ætlar að keyra í gegn. Efnislega er þetta það sem meiri hlutinn stendur á bak við.

Hún hefði kannski fastara land undir fótum til að halda þessu fram ef hún hefði ekki lagst gegn því að fá álit Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands á því hvort þetta frumvarp stæðist mannréttindaskuldbindingar. En það vildi meiri hlutinn ekki vegna þess að hann vill frekar geta, án þess að hafa nokkuð fyrir sér, haldið því fram að ekki sé verið að brjóta mannréttindi á fólki þegar hið gagnstæða er raunin.

Athafnir eða athafnaleysi foreldris barns á að ráða því hver niðurstaða í umsókn barnsins verður. Barn hefur sem sagt ekki sjálfstæða hagsmuni gagnvart íslenska ríkinu, hefur ekki sjálfstæðan rétt að mati frumvarpshöfunda og meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar.

gerð verri með þeim breytingum sem hér eru lagðar til? Maðurinn sem allt síðasta kjörtímabil endurmarkaði sig sem barnamálaráðherra og lagði mikla áherslu á þá ímynd sína, það er í hans nafni sem þessar breytingar eru lagðar fram. Jóhann Friðrik

breytingar varðandi þjónustusviptingu í kjölfar lokasynjunar á stjórnsýslustigi séu í samræmi við löggjöf og framkvæmd á Norðurlöndunum. Í þessari æsispennandi umfjöllun minni, sem hefur þurft að spanna nokkrar ræður þar sem ræðutími er orðinn svo gríðarlega stuttur í þessum hluta þingmeðferðarinnar, er ég komin að því þar sem ég er að fara yfir þjónustuna og fyrirkomulagið á henni í Danmörku. Ég er komin að besta hlutanum í þeirri umfjöllun sem varðar áhrif synjunar umsóknar um alþjóðlega vernd,

Þegar um er að ræða endanlegan úrskurð Flygtningenævnet — sem er sú stofnun sem tekur við kærum vegna úrskurða útlendingastofnunarinnar og lýkur málum — fylgir honum jafnan að tiltekið er hvenær viðkomandi skuli vera farin frá Danmörku. Getur það verið þegar í stað, eftir sjö daga eða eftir 30 daga. Sérstök stofnun, Hjemrejsestyrelsen, annast brottflutning umsækjenda sem var synjað um alþjóðlega vernd og einnig annarra erlendra borgara sem hefur verið gert að fara frá Danmörku. Þegar endanleg synjun um alþjóðlega vernd liggur fyrir er viðkomandi einstaklingi skylt að fara frá Danmörku. Þeim sem í hlut á er boðið samtal við starfslið Hjemrejsestyrelsen um brottflutninginn þar sem leitað er eftir samvinnu um brottförina og gerð grein fyrir afleiðingum þess ef því er hafnað. Dvöl einstaklings sem synjað var um alþjóðlega vernd í Danmörku telst ólögleg eftir að komið er fram yfir frestinn sem veittur var þegar úrskurðurinn féll. Fólk í þessari stöðu er alla jafna flutt í sérstök búsetuúrræði fyrir þá sem bíða brottflutnings. Tvö búsetuúrræði fyrir útlendinga, sem gert hefur verið að yfirgefa Danmörku, eru í landinu og eru þau starfrækt af fangelsismálastofnun Danmerkur, Kriminalforsorgen. Þarna er rafræn aðgangsstýring og myndavélavöktun og vakt allan sólarhringinn. Íbúarnir fara þó frjálsir ferða sinna, þ.e. geta komið og farið að vild að degi til, en þeim er skylt að búa í þessum búðum og þar verða þeir að eyða nóttinni. Fjölskyldufólk er ekki vistað í þeim búðum sem fangelsismálastofnun Danmerkur rekur heldur í Center Avnstrup sem Rauði kross Danmerkur starfrækir. Þar er ekki aðgangsstýring og í Avnstrup er heilsugæsla, vöggustofa og leikskóli, barnaskóli og aðstaða fyrir fullorðinsfræðslu.

dvöl. Ég held áfram: Þrjár máltíðir eru í boði á dag fyrir fólk sem bíður brottfarar í brottfararbúðum og er það matstofufyrirkomulag. Í Avnstrup mun þó vera eitthvað um að fólk hafi aðstöðu til að útbúa eigin mat. Heimilt er að leggja tilkynningarskyldu á einstaklinga í brottflutningsbúðum þannig að þeim beri að gera grein fyrir ferðum sínum. Þetta á einkum við um þá sem vísað var brott með dómi eða eru umbornir í Danmörku. umbornir í Danmörku. Þarna er verið að ræða um þá einstaklinga sem ekki er hægt að flytja úr landi og væntanlega þá sem dönsk stjórnvöld hafa fallist á að geti ekki farið til síns heima.

Heimilt er að svipta þá einstaklinga sem ekki eru samvinnufúsir um brottför sína frá Danmörku fjárstuðningi og getur þetta einnig átt við um þá einstaklinga sem ekki fengu alþjóðlega vernd í Danmörku. — Ég bendi á að heimilt er að taka af þeim vasapening en það er ekki heimilt að taka af þeim heilbrigðisþjónustu, það er ekki heimilt að taka af þeim húsaskjól og það er ekki heimilt að taka af þeim mat. Þannig er þetta í Danmörku. Það sem lagt er til í frumvarpinu hér er ekki í samræmi við framkvæmd eða löggjöf í Danmörku sem þó er talið það ríki Norðurlandanna sem hefur gengið hvað harðast fram

Frú forseti. Okkur er tíðrætt hér um mannréttindi og mannréttindasáttmála og það hvernig þetta ákveðna frumvarp í brýtur í bága við slíka samninga. Þann 30. maí 1994 tóku gildi lög um mannréttindasáttmála Evrópu, sem hefur lagagildi á Íslandi,

sem allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti hinn 10. desember. Til að geta rakið þetta almennilega og að við séum nú örugglega með þetta á hreinu þá langaði mig að fara fyrst í gegnum gegnum mannréttindayfirlýsinguna og síðan mannréttindasáttmálann og fjalla um þau atriði sem tengjast þessu máli.

Allir eru gæddir skynsemi og samvisku og ber að breyta bróðurlega hverjum við annan.“ Greinilega gamalt mál. Ég held áfram, frú forseti, með 2. gr., með leyfi forseta: „Allir eiga kröfu á réttindum þeim og því frelsi sem fólgin eru í yfirlýsingu þessari og skal þar engan greinarmun gera vegna kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernis, uppruna, eigna, ætternis eða annarra aðstæðna. Eigi má heldur gera greinarmun á mönnum fyrir sakir stjórnskipulags lands þeirra eða landsvæðis, þjóðréttarstöðu þess eða lögsögu yfir því, hvort sem landið er sjálfstætt ríki,

Eins og hægt er að sjá er hér bara í fyrstu þremur greinunum verið að fjalla um það það frelsi og þessi réttindi sem fólk á rétt á og að það megi ekki takmarka á neinn hátt miðað við hvert fólkið er. er. Ég sé að ég er strax byrjaður að vera lágur á tíma þannig að ég ætla að reyna að halda áfram með nokkrar greinar svo við komumst í gegnum þetta fyrir morgundaginn. En í 5. gr. segir, með leyfi forseta: „Enginn skal sæta pyndingum, grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.“

Ég sé að ég er búinn með tímann minn, frú forseti, og óska eftir því að komast aftur á mælendaskrá svo ég geti komist í gegnum hinar 20 greinarnar sem eftir eru í yfirlýsingunni.

Mér þykir mikilvægt að taka fyrir og eiginlega leiðrétta þessar rangfærslur sem hæstv. dómsmálaráðherra hefur farið með í

að auka heimild Útlendingastofnunar til að vísa fólki til ríkja sem Útlendingastofnun heldur að það hafi einhver tengsl við. Þetta náttúrulega býr til hóp af einhverju fólki sem er

íslenska kerfið í heild sinni af því að það er ekki bara fyrir innflytjendur. Það að styrkja innviði er ekki bara fara að nýtast innflytjendum heldur líka íslenskum fjölskyldum. Skólar, tungumálakennsla, fjármagn til sveitarfélaga, félagsþjónusta, frístundastyrkir, húsnæði, heilbrigðiskerfið, þetta einskorðast ekki við útlendinga heldur þurfa fyrst og fremst Íslendingar að nota þetta.

Úkraínu og nú Íran og þessi listi af löndum er alls ekki tæmandi. Síðan þarf líka að taka mið af fólksflutningum sökum loftslagsbreytinga sem er

eða við tökumst á við þessar áskoranir, t.d. með því að byggja upp innviði og laga kerfin okkar sem myndi auðvitað ekki aðeins nýtast aðfluttu fólki heldur líka íslenskum fjölskyldum.

voru að tala fyrir því að börn á flótta ættu að fá að vera börn á flótta og það ætti að taka á móti fleiri kvótaflóttamönnum á meðan ímyndin sem við

þetta er ekkert raunin. Ég sá kosningabaráttuna. Ég sá að það er verið að leggja áherslu á að veita fólki sem þangað leitar í neyð mannsæmandi líf og það er einmitt það sem við ættum að vera að stefna að. Við ættum að stefna að því að að geta tekið vel og vandlega á móti því fólki sem við tökum á móti, ekki vera að þrengja að rétti þeirra með því að grípa til einhvers konar lagabreytinga sem ríkir alls

umsögnin um það. Mig langar að halda áfram að fjalla um það hér, sérstaklega þann part frumvarpsins sem snýr að

sáu um málefni flóttamanna. Rauði krossinn var með samkomulag við ríkið um að vera talsmaður flóttamanna og hefur þar af leiðandi mjög mikla reynslu og þekkingu á þessum málaflokki og veit nákvæmlega hvernig þessi málsmeðferð er, enda hafa þau verið að sinna réttindagæslu fyrir þennan hóp. Þess vegna hlýtur umsögn frá Rauða krossinum um hvaða neikvæðu áhrif þetta hefur á málsmeðferðarréttindi flóttafólks að vega ansi þungt.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

Það er verið að birta flóttafólki ákvarðanir sem eru 10–20 blaðsíðna langur lagatexti á íslensku og þau fá það ekki þýtt yfir á önnur tungumál þrátt fyrir að ég telji að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

og taldi bestu leiðina til þess að fjalla aðeins um þá alþjóðlegu samninga sem Ísland hefur undirritað. Grunnurinn að t.d. mannréttindasáttmála Evrópu,

Ber öllum jafn réttur til verndar gegn hvers konar mismunun, sem í bága brýtur við yfirlýsingu þessa, svo og gagnvart hvers konar áeggjan til slíkrar mismununar.“

stjórnarskrárinnar þar sem er einmitt talað um að allir skuli jafnir fyrir lögum. En höldum áfram, 8. gr., með leyfi forseta: „Hver sá sem sætir meðferð, sem brýtur í bága við grundvallarréttindi þau sem tryggð eru í stjórnarskrá eða lögum, skal eiga rétt á raunhæfu úrræði fyrir lögbærum dómstólum landsins.“

skal viðkomandi eiga rétt á raunhæfu úrræði fyrir lögbærum dómstóli. Höfum þetta í huga þegar við hugsum um það þegar hælisleitendur sem hafa sótt mál

segir síðan, með leyfi forseta: „Enginn skal að geðþótta handtekinn, sviptur frelsi eða gerður útlægur.“ — Það er spurning hvernig þetta er túlkað þegar kemur að þeim sem sækja um hæli. 10.

sakaður um að vera að tefja með því að fjalla um mál sem ekki tengjast þessu frumvarpi. En í 10. gr. segir, með leyfi forseta: „Allir skulu jafnir fyrir dómstólum og njóta réttlátrar, opinberrar málsmeðferðar fyrir óháðum og óhlutdrægum dómi, þegar skorið er úr um réttindi þeirra og skyldur eða sök sem þeir eru bornir um refsivert brot.“

búin að vísa til einnar umsagnar í smáatriðum en ég held að það sé rosalega mikilvægt að við förum í gegnum helstu umsagnirnar sem hafa borist frá sérfræðingum sem lýsa yfir þungum áhyggjum hvað varðar þetta frumvarp.

þetta frumvarp og atriði sem varða þetta frumvarp eins og t.d. skort á samráði. Mér sýnist og heyrist og ég trúi því mjög vel að það hafi ekki verið haft það hafi ekki verið haft samráð við viðeigandi aðila sem starfa í þessum málaflokki og eru þar af leiðandi sérfræðingar og hafa sérþekkingu. Það var sem sagt ekkert samráð við þessa aðila við gerð þessa frumvarps og það sést auðvitað á orðalaginu í frumvarpinu og á lagaákvæðunum sem þetta frumvarp felur í sér. Það hefur greinilega ekkert samtal átt sér stað og ég velti því bara fyrir mér — fyrsta frumvarpið um breytingu á útlendingalögum var lagt fram árið 2017, minnir mig.

eins og viljinn er víst á bak við þetta. Þetta frumvarp skilar því miður ekki þeim niðurstöðum. Annað sem mig langar að koma inn á sem Rauði krossinn á Íslandi hefur bent á er að frumvarp þetta veiti að einhverju leyti heimild til Útlendingastofnunar til að vanrækja rannsóknarskyldu sína. Það er bara rosalega

Þetta frumvarp felur í sér að Útlendingastofnun fái heimild til að sýna ekki frumkvæði við að kanna hvort einstaklingur kunni að vera í sérstaklega viðkvæmri stöðu sem er auðvitað rosalega mikilvægt þegar við erum að taka á móti og afgreiða umsóknir frá frá svona stórum og breiðum hópi sem kemur víða að. Það kemur reglulega upp að umsækjendur hafi ekki verið komnir með tíma í t.d. fyrstu heilbrigðisskoðun þegar þeir mæta í viðtalið sitt hjá Útlendingastofnun.

sjúkraskrám oft tilefni til þess að skoða sögu umsækjenda frekar. Það getur leitt til fleiri rannsókna og fleiri greininga á andlegum og líkamlegum veikindum. Oft

stofnun sem hefur farið með þennan málaflokk undanfarin ár þangað til núverandi dómsmálaráðherra ákvað að endurnýja ekki samstarfssamning við Rauða krossinn og færa málaflokkinn í raun aftur í fyrra horf eins og hann var svolítið áður en Rauða krossinum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

umsækjendum um alþjóðlega vernd sem eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu og þau eiga að njóta ríkari réttarverndar og eiga auðveldari leið í að fá vernd á Íslandi heldur en ella.

sem hafa skírskotun til þess frumvarps sem hér er verið að tala um. Við höfum verið að benda á að þetta frumvarp brjóti í bága við mannréttindasáttmála og mannréttindayfirlýsingar og því mikilvægt að við séum öll með það á hreinu hvað stendur í þessum samningum og yfirlýsingum. En ég var kominn að 14. gr. og í fyrsta málslið hennar stendur: „Allir eiga rétt til að leita og njóta griðlands erlendis gegn ofsóknum.“ Þetta er ein af þeim grundvallarreglum sem síðan flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna, sem gerður var nokkrum árum seinna, byggir á.

„Fulltíða konur og karlar hafa rétt til að ganga í hjónaband og stofna fjölskyldu, án tillits til kynþáttar, þjóðernis eða trúarbragða. Þau skulu njóta jafnréttis við stofnun og slit hjúskapar, svo og í hjónabandinu.“

og kosningarrétt og aðra hluti sem kannski hafa ekki alveg með þetta frumvarp að gera. En næst langar mig að lesa, með leyfi forseta, 22. gr., en en þar stendur: „Allir þjóðfélagsþegnar skulu fyrir atbeina hins opinbera eða á grundvelli alþjóðasamstarfs, og í samræmi við skipulag og bjargráð hvers ríkis, eiga rétt á félagslegu öryggi og þeim efnahagslegu, félagslegu og menningarlegu réttindum sem eru nauðsynleg til þess að virðing þeirra og þroski fái notið sín.“

Telst þar til fæði, klæði, húsnæði, læknishjálp og nauðsynleg félagsleg þjónusta, svo og réttur til öryggis vegna atvinnuleysis, veikinda, fötlunar, fyrirvinnumissis, elli eða annars sem skorti veldur og menn geta ekki við gert.“

að það er bara beint upp úr mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. En já, það gildir líka fyrir fólk á flótta. Frú forseti, ég hef ekki náð að komast í gegnum allar greinar mannréttindayfirlýsingarinnar og óska því eftir að komast aftur á mælendaskrá.

Virðulegi forseti. Ég er búin að eyða svolítið miklu púðri núna nokkrar ræður í röð í að fara yfir umsagnir aðila sem eru sérfróðir í þessum málum en ég held að það sé kominn tími til að fara yfir þau ákvæði frumvarpsins sem

meðferð á umsókn um alþjóðlega vernd á grundvelli 36. gr. muni sæta sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála nema umsækjandi óski þess sérstaklega að svo verði ekki.

þá felur þessi heimild í 4. gr. í sér að lögregla megi bara afla þessara upplýsinga án samþykkis einstaklingsins sem um er að ræða, sem hlýtur auðvitað að teljast alvarlegt brot á persónuverndarlögum af því að hér er um viðkvæmar upplýsingar að ræða og þetta eru þetta eru ekki upplýsingar fyrir hvern sem er. Þetta er auðvitað líka bara alvarlegt inngrip í friðhelgi einkalífs fólks sem er í viðkvæmri stöðu, fólks sem hefur verið að flýja heimaland sitt af ástæðum ástæðum sem ég tengi ekki við, sem við getum örugglega ekki einu sinni hugsað okkur. Þannig að ég held að við þurfum að hafa samkenndina hér að leiðarljósi og gera okkur grein fyrir því að þetta er rosalega mikið inngrip inn í friðhelgi einkalífs fólks sem hefur sætt

ég sé ekki hvernig þetta myndi þá samræmast stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu eins og ég hef oft gert athugasemd við í ræðum mínum í kvöld. En það verður þá bara að vera

verði felldur niður 30 dögum eftir birtingu endanlegrar ákvörðunar í máli þeirra og þetta er auðvitað eitthvað sem ég er búin að koma rosalega mikið inn á hér í kvöld. Þetta er bara hrein og bein mismunun og ásetningurinn á bak við setningu þessa lagaákvæðis er auðvitað bara að hrekja fólk

Ég var að lýsa því hvernig Rauði krossinn, sem hefur margra ára reynsla af því að vinna sem talsmenn fólks á flótta gagnvart útlendingakerfinu hér, lýsir í raun vantrausti á málsmeðferð Útlendingastofnunar þegar kemur að rannsóknarskyldu stofnunarinnar varðandi hvort umsækjendur tilheyra svokölluðum sérstaklega viðkvæmum hópi. Ég var komin að bls. 3 í umsögn Rauða krossins þar sem þetta fyrirbæri er útskýrt og með fyrirbæri meina ég auðvitað þetta stórtæka vandamál í málsmeðferð á umsóknum um alþjóðlega vernd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

Á mannamáli þýðir þetta það að Útlendingastofnun aflar sjálf ekki þessara gagna þótt hún hafi skyldu til þess samkvæmt lögum að gera það að sínu eigin frumkvæði og stendur í vegi fyrir því að umsækjendur geti gert það sjálfir, fellst ekki á heimild til þess að leyfa umsækjendum að afla slíkra gagna sjálfir til að geta sýnt fram á að þeir tilheyri hópi sem er í sérstaklega viðkvæmri stöðu.

veitir ekki rýmri tímafresti til þess að umsækjandi geti aflað þeirra sjálfur og lætur svo bitna á umsækjendum að þeir hafi ekki náð að afla upplýsinganna sem Útlendingastofnun átti að afla en Útlendingastofnun kom í veg fyrir að flóttamenn gætu aflað. Hljómar þetta ómögulegt? Já, ég held að það sé einmitt viljandi gert. Það heyrist mér að Rauði krossinn haldi líka.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

sagt þessir 15 dagar sem einstaklingur hefur til að ákveða hvort hann vilji kæra eða ekki hafa verið notaðir til að þýða ákvörðun Útlendingastofnunar og afla gagna, sem Útlendingastofnun hefði átt að afla en gerði það ekki sjálf, til þess að í raun þvinga Útlendingastofnun til að vinna vinnu sem henni ber samkvæmt lögum að vinna.

forseta með því að ég fer nú bráðum að komast að lokum mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna sem ég hef verið að fara í gegnum, en hún er grundvöllur að flestum þeim alþjóðasáttmálum alþjóðasáttmálum sem liggja undir í þessu frumvarpi og við höfum verið að benda á, og ekki bara við heldur líka fjölmargir umsagnaraðilar, að er

Í henni stendur, með leyfi forseta: „Allir eiga rétt til menntunar. Skal hún veitt ókeypis, að minnsta kosti á grunnskóla- og undirstöðustigum. Grunnskólamenntun skal vera skylda. Starfsmenntun og sérmenntun skal standa öllum til boða og háskólamenntun vera öllum jafn frjáls á hæfnisgrundvelli.“ Já, frú forseti. Í þessari 1. mgr. 26. gr. er fjallað um að allir hafi rétt til menntunar. Það er því miður hins vegar þannig að við höfum heyrt ansi mörg dæmi, bæði í ræðum hér og í fréttum í fjölmiðlum, um að ekki sé verið að tryggja að börn á flótta hafi aðgang að menntun. Það er mikilvægt að átta sig á því að þessi réttindi eru hér í mannréttindayfirlýsingunni sem grunnur.

eða einstaklingi sé heimilt að aðhafast nokkuð það er stefni að því að gera að engu einhver þau réttindi eða frelsi sem hér hafa verið upp Já, engu ríki, hópi eða einstaklingi er heimilt að aðhafast nokkuð sem stefnir að því að gera einhver þau réttindi eða frelsi sem hér hafa verið talin upp að engu. Það er nákvæmlega það sem þetta frumvarp er að gera, brjóta réttindi sem ég er búinn að fara hér í gegnum.

lífi. Hér er sem sagt verið að taka þjónustu af fólki sem er í einstaklega viðkvæmri stöðu og mjög fáir í þessari stöðu eru með einhver tengsl við einhvern

þetta er rosalega skrýtin heimild. Þetta er aðeins gert í einu skyni og það er til þess að skerða réttindi fólks og sjá til þess að fleiri fái ekki vernd en við höfum verið að taka við og sjá til þess að þrengja möguleika fólks sem hingað leitar á að fá vernd.

Frú forseti. Ég hef verið að fjalla um 2. gr. frumvarpsins sem um ræðir, um það að setja á sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála eftir neikvæða ákvörðun

Ástæðan fyrir því að Rauði krossinn er á móti því að stytta málsmeðferðartíma sem þessu nemur — það munar einhverjum dögum í kringum þetta —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

pyndingum, kynfæralimlestingum, nauðgun eða öðru alvarlegu andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi og vísbendingar liggja fyrir um afleiðingar þess á viðkomandi.

Þau bóka ekki tíma en flóttamaðurinn sem er að sækja um vernd er búinn að bóka tíma og fær ákveðinn tíma — og við vitum hversu langan tíma það getur tekið að fá tíma hjá sérfræðingi, hvað þá fyrir einstaklinga í sérstaklega viðkvæmri stöðu.

að hjálpa. Þessi mantra um að við getum bara hjálpað þeim sem eru í neyð — við getum ekki hjálpað þeim ef við neitum að trúa þeim og komum í veg fyrir að þau geti aflað gagna til að sanna að þau séu í raunverulegri neyð.

Frú forseti. Ég er búinn að vera að fara í gegnum nokkra alþjóðasamninga og

Hann er gerður af Evrópuráðinu en við Íslendingar erum einmitt meðlimir í Evrópuráðinu. Ég Ég ætla að byrja á því að lesa innganginn að þeim samningi og svo mun ég fara í gegnum þær greinar samningsins sem tengjast því sem við erum að ræða hér í frumvarpinu. Ég ætla ekki að gera fólki það að lesa allar greinar samningsins — þá væri ég svo sannarlega farinn að gera eitthvað sem hægt væri að kalla málþóf — heldur ætla ég eingöngu að lesa þær greinar sem málefnalega tengjast þessu frumvarpi á einn eða annan máta. Ég byrja, með leyfi forseta, á innganginum sjálfum, en hann hljóðar svo: „Ríkisstjórnir þær, sem undirritað hafa samning þennan og aðilar eru að Evrópuráðinu, hafa í huga hina almennu mannréttindayfirlýsingu, sem allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti hinn 10. desember 1948;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 hafa orðið ásáttar um það sem hér fer á eftir …“ Já, fyrir okkur sem höfum unnið mikið í tengslum við Sameinuðu þjóðirnar þá er þetta mjög mjög venjuleg byrjun á öllum yfirlýsingum og sáttmálum en eins og fólk þekkir þá eru það nú greinarnar sjálfar þar sem helstu punktarnir koma fram. Frú forseti. Ég sé að

frumvarpsins er breytingartillaga sem felur í sér takmarkanir, eiginlega bara verulegar takmarkanir á möguleikum þeirra sem hafa fengið alþjóðlega vernd í öðrum löndum til að fá umsókn sína um alþjóðlega vernd tekna til efnismeðferðar á Íslandi. Þessi tillaga hefur mætt mikilli andstöðu en hún er samt lögð fram aftur. Þetta er eitthvað sem umsagnaraðilar, almenningur og þingmenn, sem hafa komið upp í pontu í 2. umr. og lýst yfir andstöðu sinni gagnvart þessu frumvarpi, hafa gagnrýnt í öll önnur skipti sem þetta frumvarp hefur verið lagt fram. Þau hafa gagnrýnt nákvæmlega þetta sama ákvæði. auðvitað markmiðsskýring, eða kannski ekki markmiðsskýring en allir lagabálkar eru með markmiðsákvæði þar sem er kveðið á um markmið laganna.

Íslandi. Það er ekki verið að taka aðstæður hvers umsækjanda nægilega vel til greina og svo er heldur ekki verið að taka aðstæður í hverju ríki

bara þekkt staðreynd að aðstæður flóttafólks í þeim löndum eru hrikalegar, í alvörunni talað. Það er ekki verið að taka þær aðstæður til greina ef þessi breyting fer í gegn og verður að lögum.

og ég get ekki betur séð en að með lögfestingu þessara laga verði enn meira svigrúm til að túlka lögin á enn frekari íþyngjandi hátt. Ég veit ekki hvað það mun skilja eftir sig. Það er alltaf talað um að Ísland þurfi að virða alþjóðaskuldbindingar,

Eins og kemur fram á 3. bls. í umsögn Rauða krossins

og að umsækjandi hafi þurft að nýta kærufrestinn, til þess að bæta upp fyrir vanrækslu stjórnvalda á rannsóknarskyldu sinni, svo að öll nauðsynleg gögn geti legið fyrir svo að talsmaður geti fjallað sérstaklega um það í greinargerð á kærustigi.

hefur heldur ekki gefið umsækjandanum viðeigandi tíma til að afla nauðsynlegra gagna, eins og t.d.

Þess vegna nýtist þessi 15 daga kærufrestur í raun til að bæta upp fyrir vanrækslu stjórnvaldsins á lægra stjórnsýslustigi og þessi tími er notaður til að geta fært þessi gögn fyrir kærunefndina.

ákveður að kæra þessa niðurstöðu á stjórnsýslustigi til dómstóla, þá er það kærunefndin sjálf sem ákveður hvort ákvörðun hennar hafi réttaráhrif eða ekki. Auðvitað væri miklu eðlilegra fyrirkomulag að það væru dómstólarnir sem myndu ákveða það.

verið á að þetta frumvarp brjóti í bága við ýmsar greinar þessara sáttmála. Mig langar því til að fara í gegnum nokkrar af þeim greinum sem snerta þetta frumvarp. Ég ætla þó ekki að fara í gegnum allt heldur bara ákveðnar greinar. Fyrir þá sem ekki muna tók mannréttindasáttmáli Evrópu gildi sem lög á Íslandi 30. maí 1994. Í 1. gr.

réttindi þau og frelsi sem skilgreind eru í I. kafla þessa samnings.“ Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir benti á: Mannréttindakafli stjórnarskrárinnar, sem byggir á þessum sáttmála, gildir fyrir alla þá sem eru í íslenskri lögsögu.

3. gr. fjallar um bann við pyndingum og þar segir, með leyfi forseta: „Enginn maður skal sæta pyndingum eða ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.“ Já, það er gott að hafa það í huga. Í 5. gr. er fjallað um réttinn til frelsis og mannhelgi

b. lögleg handtaka eða gæsla manns fyrir að óhlýðnast lögmætri skipun dómstóls eða til að tryggja efndir lögmæltrar skyldu; c. lögleg handtaka eða gæsla manns sem efnt er til í því skyni að færa hann fyrir réttan handhafa opinbers valds, enda hvíli á honum rökstuddur grunur um afbrot eða með rökum sé talið nauðsynlegt að koma í veg fyrir að hann fremji afbrot eða komist undan að svo búnu; gæsla ósjálfráða manns samkvæmt löglegum úrskurði vegna eftirlits með uppeldi hans eða lögmætrar gæslu í því skyni að færa hann fyrir réttan handhafa opinbers valds; gæsla manns til að koma í veg fyrir að smitandi sjúkdómur breiðist út eða manns sem er andlega vanheill, áfengissjúklingur, eiturlyfjasjúklingur eða umrenningur; f. lögleg handtaka eða gæsla manns til að koma í veg fyrir að hann komist ólöglega inn í land eða gæsla manns sem vísa á úr landi eða framselja.“ Þarna kom loksins setningin sem tengist þessu. Það má svipta þig frelsi til að vísa þér úr landi.

Þetta ákvæði skiptir gríðarlega miklu máli í samhengi við réttindi flóttafólks og það er þess vegna sem ég vildi koma aðeins inn á það. 3. gr. mannréttindasáttmálans felur í sér bann, algert bann, fortakslaust bann, við pyndingum og annarri vanvirðandi eða ómannúðlegri meðferð eða refsingu. Þessi grein er sterkasta tengingin sem Mannréttindadómstóll Evrópu hefur

sem snúa að endursendingum eða brottvísunum flóttafólks til landa þar sem það á á hættu að verða fyrir pyndingum eða annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Þess vegna skiptir þessi grein og líka 68. gr. stjórnarskrárinnar

eigin beri þeim að tryggja það og fullvissa sig um að viðkomandi verði ekki sendur í aðstæður þar sem hætta er á að hann verði fyrir pyndingum eða annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Þetta er bara mjög skýr dómaframkvæmd og það er raunar á þessum grundvelli sem dómstólar í Þýskalandi eru hættir að senda flóttafólk sem hefur fengið stöðu flóttamanns í Grikklandi til Grikklands,

því óútfylltan tékka fyrir Útlendingastofnun til að senda fólk til landa þar sem það er vissulega hætta á að viðkomandi aðilar geti orðið fyrir ómannúðlegri eða vanvirðandi refsingu eða meðferð.

„Dómsmálaráðherra hefur nýverið lagt fram frumvarp til laga um breytingar á lögum um útlendinga. Frumvarpið tekur því miður ekki á þeim mikla vanda sem framangreindur hópur stendur frammi fyrir hér á landi en Rauði krossinn telur nauðsynlegt að tekið verði sérstakt tillit til umsækjenda sem fastir eru réttindalausir á Íslandi.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

að afleiðingarnar sem þessar breytingar á lögum um útlendinga munu hafa eru íþyngjandi og kostnaðarsamar fyrir grunnkerfin okkar, fyrir félagslegu þjónustuna okkar, fyrir heilbrigðiskerfið, fyrir lögregluna.

að vera velferðarsamfélag. Við erum ríkt land. Við höfum möguleika á því að bjóða þetta fólk velkomið, á því að koma mannúðlega fram við það og við höfum möguleika á því að einfaldlega sleppa þessari lagabreytingu, forseti. Það er ekkert að núverandi lögum.

Það að Útlendingastofnun kjósi að túlka lögin á þröngan og íþyngjandi hátt þýðir samt ekki að lögin hafi ekki verið samþykkt í sátt. Ég skil einfaldlega ekki ekki þessa þörf fyrir að umbylta heilum málaflokki og heilum lögum sem mun hafa kostnaðarsamar afleiðingar í för með sér til þess eins að koma einhverju frumvarpi í gegn, misheppnuðu frumvarpi sem hefur verið lagt fram fimm sinnum en

Ef þau hefðu viljað vinna þetta frumvarp vel, ef þau vildu verulega og í alvörunni bæta stöðuna í þessum málaflokki og auka skilvirknina, hefði þetta frumvarp verið unnið í samráði

Frú forseti. Ég er að fjalla um mannréttindasáttmála Evrópu og þær greinar í honum sem tengjast þessu frumvarpi.

„Hver sá maður, sem tekinn er höndum, skal án tafar fá vitneskju, á máli sem hann skilur, um ástæðurnar fyrir handtökunni og um sakir þær sem hann er borinn.“

að hann fái á máli sem hann skilur ástæðurnar fyrir því. Það hefur komið hér fram

sem erum með íslenskan ríkisborgararétt höfum þennan sama rétt þegar við lendum í því að vera handtekin eða eitthvað annað í útlöndum

Það er sem sagt grundvallaratriði úr mannréttindasáttmálanum. Einnig stendur í 4. mgr., ég ætla að reyna að hoppa yfir þannig að við séum að fjalla um hvern og einn þátt,

þá geti hælisleitandi borið lögmæti þessarar frelsisskerðingar undir dómstól sem skal þá úrskurða um hana með skjótum hætti. En við höfum séð dæmi og eitt nýjasta dæmið var fatlaður hælisleitandi sem vísað var úr landi fyrir jól sem var að bíða eftir dómsmeðferð og fékk hana ekki

hvernig styttri málsmeðferðartími eða ætluð stytting á málsmeðferðartíma og aukin skilvirkni muni að öllum líkindum verða þess valdandi að geta flóttamanna til að sanna að þeir tilheyri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

nú kemur einmitt að þessum kafla í umsögninni, sem ég er svo sem búin að lesa upp áður en ekki í þessu samhengi, með leyfi forseta: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

Þar sem enga lausn er að finna fyrir þessa einstaklinga í núgildandi lögum telur Rauði krossinn rétt að einhvers konar lausn verði tekin upp í frumvarp dómsmálaráðherra sem t.a.m. auðveldar þeim að komast á vinnumarkað og framfæra sér og sínum. Jafnframt leggur Rauði krossinn til að umsækjendur sem dvalið hafa hérlendis í ákveðinn tíma eftir að lokasynjun liggur fyrir í máli þeirra geti sótt um dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Ákvæði 51. gr. gildandi útlendingalaga heimilar þetta ekki og gerir kröfu um að umsókn um dvalarleyfi sé lögð fram áður en komið er til landsins. Í Svíþjóð geta umsækjendur um alþjóðlega vernd sem fengið hafa lokasynjun á umsókn sinni þó sótt um atvinnuleyfi án þess að þurfa að yfirgefa landið og telur Rauði krossinn rétt að litið verði til þess ákvæðis við breytingar á lögum um útlendinga. Yrði þá til staðar einhvers konar ljós í myrkrinu fyrir þá sem tilbúnir væru til að aðlagast íslensku samfélagi og setjast hér að. Þá telur Rauði krossinn rétt að framangreindum umsækjendum verði gert auðveldara fyrir að öðlast bráðabirgðadvalar- og -atvinnuleyfi á meðan á dvöl þeirra stendur hér á landi svo þeir þurfi ekki að þiggja framfærslu frá íslenskum yfirvöldum. Reynsla Rauða krossins hefur verið sú að langflestir umsækjendur vilji vinna og framfæra sjálfum sér og fjölskyldu sinni í stað þess að vera á framfæri íslenska ríkisins.“

að fólk vilji vinna. Ég veit að það er algeng mýta, og það er bara ímyndin sem stjórnvöld hafa stuðlað að að dreifist um íslenskt samfélag, að þessir hælisleitendur, þetta flóttafólk, séu bara að þiggja peninga frá íslenska ríkinu. Ef þau fengju eitthvert val þá held ég að þau myndu miklu frekar vilja vinna.

kennir fólki eiginlega ekki neina íslensku. Það að fara út á vinnumarkað, í starf sem fólk kann eitthvað í, er sérfrótt í, sem það lærði í háskóla, hjálpar rosalega mikið þegar kemur að aðlögun að íslensku samfélagi.

rétt til frelsis og mannhelgi og bann við pyndingum og rétt til lífs og ýmislegt annað. En 6. gr. fjallar um réttinn til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi.

allir hafi rétt til þess að fá réttláta meðferð sinna mála. Þar segir, með leyfi forseta: „Þegar kveða skal á um réttindi og skyldur manns að einkamálarétti eða um sök, sem hann er borinn um refsivert brot, skal hann eiga rétt til réttlátrar og opinberrar málsmeðferðar innan hæfilegs tíma fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli.“ Við höfum heyrt mýmörg dæmi um það, frú forseti, að fólki sé vísað úr landi áður en það hefur fengið úrskurð í sínum málum og jafnvel áður en það fær að fær að kynna sitt mál fyrir dómstólum. Það vekur upp þær spurningar hvort ekki sé verið að ganga á þennan rétt til réttlátrar málsmeðferðar þegar slíkt er gert. En margt í frumvarpinu sem við erum að ræða núna mun einmitt gera það að verkum að fólki verði jafnvel vísað í burt áður en þetta nær fram að ganga. ganga. Ég sé að ég hef tíma fyrir eina grein í viðbót þannig að ég ætla að hoppa yfir í 8. gr. sem fjallar um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu.

um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi annarra.“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

hvað sem við viljum kalla það. Það hefur virkað vel í framkvæmd hingað til og engin þörf á að breyta þessu tiltekna atriði. Það er engin þörf á því að breyta einhverju sem nær inn á gildissvið annarra laga og að útlendingalögin taki það til sín.

Hvers konar fordæmi erum við að setja til frambúðar? Bara með því að setja þetta inn í útlendingalögin erum við að auka líkur á því að brautin verði rudd til að til að ganga inn á rétt stjórnvalda og ganga inn á sjálfstæði stjórnvalda með því að hafa einhvers konar sérlög sem gilda um ákvarðanir þeirra fremur en almennu stjórnsýslulögin sem hafa verið í gildi og í notkun síðan

Frú forseti. Það er ánægjulegt að vera hér og fara í gegnum mannréttindasáttmála Evrópu með frú forseta. Ástæðan fyrir því að ég er að fara í gegnum hann er sú að það eru mörg atriði í

þess sáttmála sem, eins og komið hefur fram í fyrri ræðum, tók gildi sem lög frá Alþingi hinn 30. maí 1994. Ég var búinn að fara í gegnum nokkrar greinar. Nú síðast fór ég í gegnum 8. gr. um friðhelgi einkalífsins.

en í þeirri grein er fjallað um rétt til að stofna til hjúskapar. Þar segir, með leyfi forseta: „Karlar og konur á hjúskaparaldri hafa rétt á að ganga í hjónaband og stofna fjölskyldu í samræmi við landslög um þessi réttindi.“ Af hverju skyldi ég vera að nefna þetta? Jú, það er nefnilega þannig í frumvarpinu að verið er að afnema möguleika á fjölskyldusameiningu kvótaflóttafólks og það hafa komið fram ábendingar um að það stangist á við alþjóðareglur sem leyfa þetta. Ég Ég mun kannski fara nánar í það þegar við förum að skoða flóttamannasamninginn. En það er mikilvægt að við séum ekki að setja einhverjar reglur sem valda því að valda því að fjölskyldum og jafnvel hjónum sé stíað í sundur með einhverju vanhugsuðu lagaákvæði í þessu frumvarpi.

Það eru ansi margir umsagnaraðilar sem hafa bent á að þessi ákveðna grein sé brotin

sem lýst er í samningi þessum, skal eiga raunhæfa leið til að ná rétti sínum fyrir opinberu stjórnvaldi, og gildir einu þótt brotið hafi framið opinberir embættismenn.“ Já, frú forseti, sérhver sá sem á er brotinn sá réttur eða það frelsi skert sem lýst er

Með frumvarpinu er verið að takmarka þann möguleika, það er verið að takmarka endurupptöku, það er verið að takmarka margt fleira í þessu frumvarpi og það brýtur svo sannarlega

hún sagði í kvöldfréttum Stöðvar 2, geta lagfært þetta brot með einfaldri nefndarálitsskýringu.(Forseti

Ég var búin að fara yfir hvernig öflun slíks vottorðs án samþykkis viðkomandi umsækjanda

Ég var að fara yfir frumskilyrðin varðandi þær takmarkanir sem hægt er að setja á friðhelgi einkalífs og styðst við

mjög skýrt af dómasögu Mannréttindadómstóls Evrópu, þessi þrjú meginskilyrði fyrir takmörkunum á réttindum fólks sem

engar undantekningar gera, það er ekki hægt að skerða þau réttindi með tilvísun í nokkurn skapaðan hlut. Það er einfaldlega bannað að pynda fólk og beita vanvirðandi eða ómannúðlegri meðferð eða refsingu.

réttindi sem má takmarka með lögum. En það er ekki nóg — og þetta er kannski mikilvægi punkturinn — að setja bara lög um að það megi takmarka einhver ákveðin réttindi.

Rauði krossinn kemur með ágæta útlistun á því hvers vegna þetta skiptir máli í samhengi við frumvarpið og öflun þessa vottorðs sem ég tel tilefni til að fara betur yfir.

Virðulegi forseti. Ég var hér áðan að tala um 7. gr. frumvarpsins og var að velta því fyrir mér

Það er einhver kafli í bók Páls Hreinssonar, og líka almenn regla innan stjórnsýsluréttar, sem heitir Skyldubundið mat stjórnvalda.

allar nauðsynlegar upplýsingar liggja fyrir og réttum lagareglum er beitt á réttan hátt.

Það er bara einfaldlega ekki í samræmi við meginregluna um skyldubundið mat stjórnvalda. Þegar löggjafinn hefur eftirlátið stjórnvöldum matskenndar heimildir til að tekin sé ákvörðun sem best hentar í hverju máli með tilliti til aðstæðna er stjórnvöldum almennt óheimilt að afnema matið með því að setja fastmótaða reglu sem tekur til allra atvika. Virðulegi forseti. Það frumvarp sem við ræðum hér er ekki í samræmi við þessar almennu við þessar almennu reglur stjórnsýsluréttar sem ná utan um starfsemi stjórnvalda og þar af leiðandi Útlendingastofnunar sem mun þurfa að lúta þessum lögum.

Gildissvið reglunnar um skyldubundið mat á við þegar löggjafinn hefur ætlast til að ávallt fari fram einstaklingsbundið mat og hafi ætlunin verið að fá stjórnvöldum matskenndar lagaheimildir til að taka ákvörðun sem á best við í hverju máli fyrir sig þá á reglan við.

þetta samræmist engan veginn meginreglum um skyldubundið mat stjórnvalda. Mig langar bara að vita, virðulegi forseti: Var eitthvað talað um þessa meginreglu við gerð þessa frumvarps í einhver af þessum fimm skiptum sem það hefur verið lagt fram?

koma á framfæri ábendingum um það hvernig bent hefur verið á að frumvarpið standist ekki alþjóðlega samninga og sáttmála sem Ísland hefur gert og lögfest. Það er sorglegt að hér skuli ekki vera neinn þingmaður úr stjórnarflokkunum til að skýra út fyrir okkur hvers vegna þær greinar sem ég er að lesa upp eru ekki brotnar. Hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir sagði einmitt í fréttum Stöðvar 2 í kvöld að það þyrfti bara að skýra þessa hluti aðeins betur. En hv. þingmaður virðist ekki vilja skýra hlutina úti í þingsal, kannski vegna þess að það eru engar skýringar á því að þetta frumvarp eigi að brjóta í bága við alþjóðasáttmála og lög og stjórnarskrá.

„Réttindi þau og frelsi, sem lýst er í samningi þessum, skulu tryggð án nokkurs manngreinarálits, svo sem vegna kynferðis, kynþáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu, tengsla við þjóðernisminnihluta, eigna, uppruna eða annarrar stöðu.“

En það stendur nefnilega líka að ekki megi gera greinarmun vegna þjóðernis. Það þýðir að hælisleitendur sem hingað koma og sækja

frelsis og lýst er í mannréttindasáttmálanum, rétt eins og Íslendingar sem búa hér og hafa hér ríkisfang. Já, við vorum nú einu sinni flóttamenn sjálf, forfeður okkar. Kannski er ágætt að við munum eftir því að þessi réttindi eru ekki bara fyrir hælisleitendurna heldur einnig fyrir okkur sjálf. Frú forseti. Ég sé að tími minn er á þrotum og óska eftir að fá að komast aftur á mælendaskrá. En ég ætla reyndar að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

nema ef lög mæla fyrir um hana, hún stefnir að einu eða fleiri þeirra markmiða sem getið er í 2. mgr. 8. gr. sáttmálans og hún er nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi til að ná því markmiði sem að er stefnt.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

enda er þar kveðið á um takmarkanir á grundvallarmannréttindum sem borgurum eru tryggð.“ Þetta teljum við einmitt ekki vera tryggt í þessu frumvarpi, virðulegi forseti. En ég sé að ég hef ekki nægilegan tíma til að koma

Til að fara nánar út í þetta og skýra aðeins betur langar mig að taka fyrir álit umboðsmanns Alþingis í máli sem varðaði skrifstofustjóra. Þar var talið að reglur kjaranefndar, um ákvörðun greiðslna vegna aukastarfa, væru full afdráttarlaust orðaðar og drægju því úr því markmiði löggjafans að kjaranefnd taki launaákvörðun sem réttust og eðlilegust þyki í hverju tilviki fyrir sig með skírskotun til atvika og aðstæðna. Mér finnst þetta skýra þessar reglur frekar vel og það hjálpar oft að setja þetta í samhengi við fyrri mál. En þrátt fyrir regluna um skyldubundið mat er talið að stjórnvaldi sé heimilt að setja verklagsreglur til stuðnings beitingar matskenndra valdheimilda.

því meiri þörf á verklagsreglum til að stuðla að skilvirkni, samræmi og fyrirsjáanleika. Þetta frumvarp uppfyllir það ekki

skattarétt sem dæmi. Það er mjög mikilvægt að samræmi sé á milli mála vegna þess að jafnræðisreglan er meginregla en stundum einstaklingsbundin eins og t.d. við tekjuskatt.

Það kom til álita í áliti umboðsmanns Alþingis varðandi lækkun eignarskattsstofns en þar taldi hann að mat þyrfti að fara fram á því hverju sinni hvort um verulega skert gjaldþol væri að ræða og þyrfti því að gæta að því, við setningu stjórnvaldsfyrirmæla, að slíkt mat yrði ekki afnumið.

fer bara skýrt gegn þessum reglum sem eru fastmótaðar og settar og er eiginlega ekkert hægt að taka til baka. Síðan er þriðja sjónarmiðið sem er lagt til grundvallar og það er tegund og eðli verklagsreglna,

Svo er líka umfjöllun um misbeitingu valds við val á leiðum til úrlausnar máls. Ég held það sé mjög mikilvægt að fara yfir þetta af því að við erum

felur í sér heimild til þess að beita svona matskenndum ákvörðunum. Ef Útlendingastofnun telur að einhver umsækjandi um alþjóðlega vernd hafi mögulega einhver tengsl við eitthvert land er viðkomandi

það er bara mjög opin heimild fyrir því að beita einhvers konar matskenndum ákvörðunum þegar kemur að rétti eða skyldu manna sem ber að forðast. En ég ætla að fara nánar út í það í næstu ræðu

Ég er búinn að vera að fjalla um mannréttindasáttmála Evrópu og

Það er hins vegar þannig að við svona samninga eru oft gerðir svokallaðir samningsviðaukar

Mig langar að fara næst yfir í grein sem er í samningsviðauka 4

hér á tímum heimsfaraldurs þegar frumvarp um loftferðir hefði getað orsakað það að íslenskum ríkisborgara yrði ekki leyft að koma til landsins,

Útlendingastofnun virðist hafa voða gaman af því að stunda, að leigja flugvélar, fá fullt af lögreglumönnum, senda þá eitthvert í nokkra daga og svo koma þeir aftur allir brúnir — nei, ég segi svona.

og áhrif hennar á stjórnarskrárbundin réttindi fólks á flótta, er snýr að rétti til friðhelgi einkalífs. Ég hef verið að fara yfir umsögn Rauða krossins í þessu samhengi og þær takmarkanir sem hægt er að setja á friðhelgi einkalífsins samkvæmt stjórnarskránni og samkvæmt mannréttindasáttmála Evrópu. Ég vil halda áfram þar sem frá var horfið í umsögn Rauða krossins vegna þess að þau eru með mjög góða útlistun á því nákvæmlega hvernig þetta ákvæði samrýmist ekki þessum skuldbindingum. Ég hef verið að fara yfir þessi skilyrði, um að til þess að takmarka friðhelgi einkalífs fólks — það sem þetta ákvæði gerir er að veita lögreglu heimild til að afla heilbrigðisvottorða um umsækjendur um alþjóðlega vernd án samþykkis þeirra og án dómsúrskurðar. Það er sem sagt verið að setja inn lagaheimild til þess. Eins og ég hef komið inn á er ekki nóg að setja bara lagaheimild heldur þarf þessi lagaheimild að vera sett með tiltekið lögmætt markmið í huga og sett vegna lögmæts markmiðs. Og svo þarf það að vera nauðsynlegt í lýðræðislegu samfélagi til að ná markmiði sínu, þ.e. þessi meðalhófsregla. Eins og kemur fram í umsögn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

séð er frekar auðvelt fyrir stjórnvöld að réttlæta takmörkun á mannréttindum með tilvísan í þessi lögmætu markmið vegna þess að þau eru þetta ítarleg, þau eru það sem ég var að telja upp: nauðsynleg vegna þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnahagslegrar farsældar þjóðarinnar, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna, siðgæði eða réttindum og frelsi annarra. Þetta dugar oftast til til að standast þetta próf. Eins og Rauði krossinn bendir réttilega á þá stenst þetta ákvæði frumvarpsins ekki einu sinni þetta próf